Poštovane kolegice i kolege molim vas da zauzmete svoja mjesta kako bismo mogli nastaviti

potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege

Poštovane kolegice i kolege molim vas da zauzmete svoja mjesta kako bismo mogli nastaviti s radom. Pozdravljam predsjednika Vlade, pozdravljam potpredsjednike Vlade i ministre koji su došli, a mi ćemo sad sukladno dogovoru klubova zastupnika provesti objedinjenu raspravu o slijedećih 18 točaka: Konačni prijedlog Zakona o dopuni Općeg poreznog zakona - Konačni prijedlog Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dohodak - Konačni prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dobit Konačni prijedlog Zakona o dopunama Zakona o izvršavanju državnog proračuna RH za 2020. godinu - Končani prijedlog Zakona o dopuni Zakona o tržištu rada - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju ulaganja - Konačni prijedlog Zakona o dopunama Zakona o trgovini - Konačni prijedlog Zakona o dopuni Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara - Konačni prijedlog Zakona o dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti Konačni prijedlog Zakona o dopuni Zakona o turističkoj pristojbi - Konačni prijedlog Zakona o dopuni Zakona o šumama - Konačni prijedlog Zakona o dopuni Zakona o lovstvu - Konačni prijedlog Zakona o dopuni Zakona o održivoj uporabi pesticida - Konačni prijedlog Zakona o dopunama Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja Konačni prijedlog Zakona o dopuni Zakona o provedbi Uredbe EZ broj 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja Konačni prijedlog Zakona o dopuni Zakona o provedbi Uredbe EZ broj 396/2005 o maksimalnim razinama ostatka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla - Konačni prijedlog Zakona o dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu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 Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, za financije i državni proračun, za poljoprivredu, za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, za gospodarstvo, za obrazovanje, znanost i kulturu, za turizam i za prostorno uređenje i graditeljstvo. Sada ću zamoliti predstavnika predlagatelja da da dodatno obrazloženje. S nama je predsjednik Vlade RH poštovani Andrej Plenković. Molim vas da zauzmete svoja mjesta, dakle replike oni koji su dolje signaliziraju na uobičajeni način, molim one koji su gore da se isto tako jave, tamo su naši kolege iz straže koji će ih bilježiti i nakon toga ćemo onda imati replike kao i uobičajeno. Izvolite predsjedniče Vlade. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice i zastupnici, pozdravljam vas i zahvaljujem na susretljivosti svih parlamentarnih stranaka da u ovakvoj proceduri zajednički pokušamo što prije donijeti odgovarajuće zakonske promjene kako bismo i kao Vlada i kao Hrvatski sabor odgovorili odgovorili na izazove koje je pred nas postavila pandemija na globalnoj razini, a epidemija novog korona virusa Covid-19 ovdje u RH. Prije nekoliko Prije nekoliko dana rekao sam da smo u ratu protiv korona virusa, ratu protiv panike i ratu protiv društveno ekonomskih posljedica novih okolnosti. Svijet se suočava s ovim problemom, Europa se suočava s ovim problemom koji je kao što znate krenuo iz Kine prije nešto manje od 3 mjeseca i koji je do sada zarazio 200.000 ljudi i usmrtio preko 8.000 ljudi. To je dva puta više zaraženih koji imamo sada nego prije 13 dana. I dva puta više preminulih nego prije 9 dana. Što znači da se dinamika širenja ove pandemije značajno ubrzala u protekla dva tjedna. Ponajprije u Europi i to nakon što je usporila u Kini prije mjesec dana. U Hrvatskoj na sreću situacija je još pod kontrolom i broj zaraženih je prilično umjeren te jutros kao što ste mogli čuti na press konferenciji našega stožera civilne zaštite iznosi 81 zaraženi. No, u proteklih tjedan dana broj zaraženih u Italiji utrostručen je na preko 31.000, u u Francuskoj je više nego utrostručen na gotovo 8.000, u Njemačkoj je učetverostručen na preko 9.000, u Španjolskoj je gotovo pomnožen 5 puta na oko 12.000. Za razliku od ovih zemalja broj u Hrvatskoj je još uvijek ograničen i potrebno je upravo sada djelovati kako bismo spriječili munjevit rast koji se dogodio u drugim zemljama. Hrvatska je ovu ugrozu prepoznala na vrijeme i spremno je dočekala. Valja podsjetiti, ovo je posebno važan podatak, molim i javnost, a i sve vas da vodite računa o njemu, da je Španjolska prije točno 17 dana, 17 dana imala 84 zaražena, to je otprilike koliko Hrvatska ima danas. danas. Danas je broj zaraženih u Španjolskoj 12.000 u 17 dana sa 84 na 12.000. Stoga kako bismo situaciju držali što je više pod kontrolom moramo uvesti drastičnije mjere kako bismo što je više moguće usporili razvoj ove epidemije koju je zahvatio cijelu Europu. Stoga smo na preporuku epidemiologa i Kriznog stožera pripremili mjere koje će nakon što je Sabor danas već izglasao promjenu Zakona o sustavu civilne zaštite biti predložene i koje će stupiti na snagu kako bismo što više ograničili okupljanja i društvene kontakte. Istodobno Vlada je pripremila i paket gospodarskih mjera. Mi prije ove epidemije možemo slobodno kazati da je gospodarska situacija u Hrvatskoj bila zadovoljavajuća sa stopom zdravoga rasta od 3%, sa uravnoteženim javnim financijama, sa viškom na tekućem računu platne bilance, sa investicijskim kreditnim rejtingom i sa daljnjim smanjenjem javnoga duga. Stoga ovu novonastalu situaciju dočekujemo spremniji i otporniji nego da se ona dogodila prije nekoliko godina. Kako je nedvojbeno da epidemija korona virusa utječe na gospodarsku aktivnost u Hrvatskoj, a u ovoj velikoj bitci za zdravlje ne smijemo ostaviti po strani borbu za svako radno mjesto. Stoga ekonomskim mjerama dajemo poticaj za zadržavanje radnih mjesta, što nam je primarni cilj, ali i rješavanje problema nelikvidnosti onima čija je poslovna aktivnost smanjena uslijed epidemije korona virusa. Za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije pripremili smo u ovoj fazi 63 mjere kroz 19 zakona i niz podzakonskih akata. Jedan dio njih provodi se i bez promjene zakona odnosno putem uredbi, odluka Vlade. Stožerne mjere koje smo pripremili su sljedeće: odgoda javnih davanja poreznim obveznicima s poteškoćama, riječ je o porezu na dohodak, porezu na dobit, doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje na tri mjeseca s mogućnošću produljenja za još tri mjeseca. Osnovna je ideja da se uslijed nastupa posebnih okolnosti poreznim obveznicima odobri odgoda plaćanja poreznog duga, a nakon toga i beskamatna obročna otplata. Dodatno, ministar financija dobiva ovlast da pravilnikom uredi sve pojedinosti te da po potrebi u vrlo kratkom roku prilagodi postupanje eventualnim budućim posebnim okolnostima.

do visine poreza na dohodak, prireza i doprinosa čije je plaćanje odgođeno ili je i je odobrena obročna otplata. Preuzimamo taj likvidonozni jaz na sebe odnosno na državni proračun. Osigurat ćemo financiranje i likvidnost gospodarstva. HBOR i komercijalne banke nakon razgovora koje smo obavili spremne su za moratorije, naplate kreditnih obveza, osigurati obrtna sredstva i sredstva za reprogramiranje postojećih kredita. Npr. kredite za likvidnost gospodarskim subjektima, za financiranje plaća, režijskih troškova i ostalih osnovnih troškova poslovanja. Potpora za očuvanje radnih mjesta u sektorima poduzećima koja će biti pogođena korona virusom je također predviđeno, financiranje 100%-nog iznosa troška minimalne neto plaće po stalno zaposlenom uz uvjet da ne otpuštaju radnike, uz uvjet da ne otpuštaju radnike. Dakle ova je mjera usmjerena prema poslodavcima radi zadržavanja i očuvanja radnih mjesta na način da će HZZ poslodavcima isplaćivati iznos neto minimalne plaće dakle 3.250 kuna, ona je kao što znate u našem mandatu povećana za 100 eura koju će onda oni isplaćivati radnicima. Poslodavci mogu povrh toga isplaćivati i dodatni dio plaće na što ih potičemo kroz mjere odgode plaćanja zdravstvenog i mirovinskog doprinosa te plaćanja poreza. Dakle ne plaćaju ni zdravstveno, ni mirovinsko, ni poreze, dobivaju 3.250 kuna neto, a povrh toga mogu isplaćivati još ostali dio plaće svojim zaposlenicima. Upozoravam još jednom, mjera se neće odnositi na one koji će otpustiti radnike, to govorim stoga jer je ovo posebna okolnost, okolnost koja zahtijeva i odgovornost i solidarnost, okolnost u kojoj je vrijeme za jedinstvo nacije. I stoga očekujem i od gospodarskih subjekata, a osobito poslodavaca da razumiju trenutak u kojem se nalazimo i da prepoznaju kao zajednički cilj očuvanje radnih mjesta. Jedino ako smo svi kao društvo solidarni moći ćemo bolje prebroditi ovu krizu i važno je da svi podjednako i solidarno snosimo dio tereta. Ovaj rat sa korona virusom znači da ćemo ga dobiti samo ako smo jedinstveni, ako ne budemo jedinstveni imat ćemo većih problema i veću štetu. Donijet ćemo i niz sektorskih mjera odgoda plaćanja turističke članarine, turističke pristojbe, produljenje trajanja mjere stalnih sezona za 6 mjeseci, povećanje sredstava za mikro zajmove, za obrtna sredstva, za mikro i male poduzetnike do 25.000 eura uz poček 12 mjeseci, 12 mjeseci, bezuvjetno produljenje trajanja projekta za sufinanciranje projekata iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, Operativnog programa Učinkovitost ljudskih potencijala dakle za korisnike sredstava Europskih fondova. Ubrzane isplate, čak 75% potraživih zahtjeva za plaćanje EU projekata, odgoda plaćanja zakupnine zakupnicima i korisnicima poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države. Glede škola, mi smo bili u procesu digitalizacije škola kao što znate i jedna smo od država koja se najbrže, najučinkovitije i najbolje pripremila za novonastale okolnosti. Praktički, od prvog dana prestanka škola, kao što vidite naši najmlađi đaci od 1. do 4. imaju mogućnost pratiti školu na programu HRT-a, a svi ostali od 5., pa nadalje, putem on line nastave i to tehnologijom pouzdanom koja izdržava veliki broj korisnika i koja je bolja i učinkovitija nego brojne države zapadne Europe. Želim dodati još nekoliko riječi i o onome što se zbiva na europskoj razini. Jučer popodne održano je još jedno Europsko vijeće putem video konferencije, trajalo je 3 sata, jedine tema su bile mjere koje poduzimamo protiv ove pandemije. Postoji europska solidarnost, posebice s onim zemljama koje su već sada pretrpile velike žrtve. Samo da podsjetim, broj umrlih u Italiji se gotovo, u slijedeća 3 dana će se izjednačiti sa ukupnim brojem umrlih u Kini, razlika je samo 6 umrlih osoba, da shvatimo ozbiljnost situacije u našem najbližem susjedstvu, a Kina ima milijardu i 400 milijuna ljudi, Italija ima nešto više od 60 milijuna ljudi, broj umrlih razlika je sada svega 600 ljudi. Razumijemo ozbiljnost situacije? Italija nije daleko od RH. Mjere koje smo donijeli odnose se na prvo, ograničavanje širenja virusa, osiguranje potrebne medicinske opreme i lijekova, poticanje znanstvenog istraživanja kako bi se što prije pronašao lijek odnosno cjepivo, donošenje zajedničkih mjera za ublažavanje gospodarskih posljedica, te pomoć građanima, dakle državljanima članice EU koje su trenutno negdje u trećim zemljama i pomoć kako da se oni vrate kućama. Pripremljena su dva dokumenta, dakle vodić svojevrsni za ograničenje neobaveznih putovanja u EU, dakle kako limitirati širenje virusa, svi oni koji nužno ne moraju doć u EU da slijedećih mjesec dana neće ni doći, neće ni doći. Preporuke za upravljanje granice radi zaštite zdravlja i osiguravanja dostupnosti roba i osnovnih usluga, ograničena putovanja su zamišljena da se drastično smanji priljev ljudi na vanjskim granicama unije. Vanjska granica unije u ovom trenutku mora djelovati kao sigurnosna zona jer je to u zajedničkom interesu svih članica u postojećim okolnostima ne pozna granice, ne pozna granice i koji je raširen na cijelom prostoru, režim vanjskih granica pruža mogućnost usklađenog djelovanja država članica i cilj ovih mjera je da se zatvore vanjske, a da se članicama omogući da nađu modalitete prometa, da prometni koridori funkcioniraju. Kao što smo preko vikenda dogovorili sa novom slovenskom Vladom, sa Vladom u Srbiji, u BiH i Mađarskoj kako da omogućimo transport roba da ne dolazi niti do gužvi, niti prestanka opskrbe. Sve ove mjere ne odnose se na državljane unije, dakle vrlo važno za imati na umu. Također vodili smo računa u jučerašnjoj raspravi i o tome kako da se od strane komisije pomogne i da potpora za nabavu odgovarajuće medicinske opreme za jaču suradnju sa industrijom, za nabavu je novoga okvira zaštitne opreme i kupnju kroz sustav civilne zaštite. Budući da još nema cjepiva za COVID-19, na jučerašnjem sastanku neki od lidera dali su naznake temeljem informacija koje imaju, da postoje ohrabrujuće prognoze da bi potraga za cjepivom uskoro mogla i uspjeti. To je jedna od boljih informacija koju smo saznali jučer. Što se tiče normalnog funkcioniranja vijeća, dogovoreno je zbog sigurnosnih razloga da se odgodi Europsko vijeće idućega tjedna koje je bilo predviđeno, te da se održi nova video konferencija. U raspravi je sudjelovala i Christine Lagarde, predsjednica Europske središnje banke, koja je dala svoju analizu prateći reakcije svjetskih tržišta, na gospodarske posljedice ove krize, te je na tragu upravo mjera koje i mi ovdje radimo, kako osigurat likvidnost, kako osigurat povoljne zajmove, smanjiti rizik od fragmentacije tržišta. Održan je i sastanak euro skupine, ministar Marić će u svom dijelu izlaganja nešto kazati i o tome zajedno sa Marijom Sentenom i o mjerama koje se poduzimaju, ne samo za one države koje su u euro skupini, nego i one koje su uopće članice unije. Jučer sam razgovarao i sa povjerenikom Hanom, dakle povjerenikom za proračun, komisija je RH omogućila korištenje likvidnih sredstava odmah praktički u iznosu od 174 milijuna EUR-a, dakle 1,3 milijarde kuna koje će se koristiti za brže plaćanje projekata sufinanciranih iz Europskih fondova. Iznos ukupni novaca koje mi sada procjenjujemo da ovaj paket zakonski koji smo jučer prihvatili na Vladi i sada ih predlažemo u hitnoj proceduri za usvajanje u saboru zajedno sa ostalim mjerama, iznosi i više od 30 milijardi kuna. Mjere odgoda poreza kada ih gledamo u razdoblju od 3 mjeseca su do 12 milijardi kuna, isplata ove neto plaće o kojoj sam govorio onim poslodavcima koji će zadržati radnike, još jednom ponavljam koji će zadržati radnike će otprilike biti 5 milijardi kuna. Moratorij na plaćanje kredita odnosno rata kredita prema HABOR-u, prema bankama će ukupno iznositi oko 17 milijardi kuna. Sektorske mjere po resorima, vidite da je ovdje niz ministara će otprilike biti oko 1 milijarde. Ono što u ovom trenutku ne znamo koliko će biti iznos sredstava koji će nam trebati za nove kredite, a trebat će i toga. I poruka prije nego što dam riječ potpredsjedniku Mariću, je da Vlada u ovom trenutku apelira na što veći mogući stupanj konsenzusa sa političkim strankama u Hrvatskom saboru. Mi ćemo baš svaki i najsitniji detalj djelovanja u ovoj krizi raditi kao i do sada. 100%-tno transparentno informirati vas informirati hrvatsku javnost, sve naše građane o realnostima razvoja ovih novih posebnih okolnosti, o mjerama koje poduzimamo i tražit ćemo vas potporu za mjere koje predstavljamo danas. Usporedno gledajući sa drugim članicama unije ovo je komplet možda najkompletnijih mjera koji se predstavlja u bilo kojoj članici. Noćas smo radili prvu preliminarnu analizu jer su sve države notificirale Europsku komisiju o tome što rade. I našu ulogu i kao predsjedajuće vijeća i kao zemlje koja je zasada zahvaljujući pripremi na ovu krizu već sredinom siječnja reagirala dosta bolje i brže od drugih kanimo kroz cijelu krizu koja je pred nama u ovom razdoblju koje će biti zaista zahtjevno i izazovno voditi uz punu odgovornost i zaštitu nacionalnih interesa. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem predsjedniku Vlade i pozivam sada potpredsjednika Vlade i ministra financija poštovanom Zdravka Marića. Izvolite potpredsjedniče. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane dame i gospodo saborski zastupnici, dakle čuli ste uvodno od predsjednika Vlade kontekst širi, ja ću se samo nadovezati na njega. Dakle, ono što smo nebrojeno puta rekli ljudsko zdravlje i ljudski životi sigurno kao glavni i osnovni nazovimo ga tako nulti cilj, ali ne manje vrijedno i ne manje važno je pitanje i gospodarstva što iz perspektive samog gospodarstva i efekata i učinaka, što iz njegove uloge u samom društvenom životu svih nas skupa u RH. Proteklih dana nebrojeno, zaista nebrojeno aktivnosti i mjera koje smo poduzimali zaista na dnevnoj bazi kako bi se između ostaloga poglavito omogućila adekvatna i opskrba i distribucija i raspodjela dobara, poglavito prehrambenih i higijenskih. I sami smo bili svjedoci i mi smo izvještavali o tim postocima, naravno tijekom rasprave možemo o tome malo i detaljnije govoriti kako i na koji način su požrtvovno radili od naših distributera, vozača kamiona, blagajnica, skladištara i svih onih koji su zaista marljivo uz zdravstvene djelatnike i sve koji sudjeluju u stožeru civilne zaštite odradili jedan sjajan posao i rade sjajan posao. Što se tiče ovih gospodarskih mjera, čuli ste nekoliko puta pa ću i ja tako govoriti, radna mjesta i likvidnost u smislu nastavka i funkcioniranja samog gospodarstva je u ovom trenutku na prvom mjestu što se tiče ovih gospodarskih mjera. I ako iščitavate cijeli ovaj set od 63 mjere broj zakona koji doseže broj od 19 odnosno čitav niz podzakonskih akata koji će uslijediti nakon izglasavanja zakonskih prijedloga odnosno koji će biti bilo u ingerenciji Vlade, bilo u ingerenciji pojedinih ministara koji bi trebao doprinijeti da se u kratkom roku ove mjere između ostaloga mogu implementirati i već polučiti određene rezultata. Mi smo svjesni duboko toga da će biti sigurna potreba za još dodatnim mjerama, revizijom postojećih i sl. ovisno o tome kako i na koji način će se sve okolnosti razvijati. Svjesni smo u potpunosti visoke, dinamične kategorije krize koju uzrokuje Covid-19 i svih onih implikacija koje se događaju na samo gospodarstvo. U ovom dijelu koliko imam vremena, ali naravno i tijekom rasprave tu su i ostali kolege, svi gospodarski resori Vlade RH su bili u potpunosti fokusirani na kreiranje ovih mjera. Odmah ću reći da i vidjeli ste i primijetili ste od prvog dana za stolom imamo i HNB, dakle vidi se ta sinergija odnosno zajedničko djelovanje između fiskalne i monetarne politike, nešto što ste i vi također u Hrvatskom saboru jako puno puta ukazivali i upozoravali da je potrebno, a pogotovo u ovakvim okolnostima više nego potrebna takva suradnja. Tu su i predstavnici socijalnih partnera u različitim udruženjima da ih ne nabrajam sada da nekoga ne bi slučajno izostavio i tu su naše također uporišne točke kao HABOR i HAMAG BICRO u smislu određenih Ono što bi htio u ovom trenutku reći je provedba ovih mjera nakon ove današnje rasprave izglasavanja je ključna. Kriterij koji ćemo definirati za svaku od ovih mjera poglavito one koje su horizontalne prirode trebaju biti što je moguće jednostavniji, razumljiviji i prohodniji. Krenut ću od ove mjere što se tiče odgode poreza. Dakle, Porezna uprava je stožerno mjesto za komunikaciju, e-porezna, priopćenja porezne i bilo koji drugi vidovi, modusi će biti u potpunosti i na dispoziciji našim poreznim obveznicima. Ukoliko ste bili uredni porezni platiša i ukoliko već u ovom trenutku imate ili ćete imati reperkusije na vaše poslovanje u smislu ovoga prihoda poslovanja i efekte korona virusa vi ste već se kvalificirali za ovu mjeru koja znači odgodu naplate pojedinih javnih davanja. Kroz jedan članak Općeg poreznog zakona koji dana mijenjamo mi govorimo iz perspektive centralnog proračuna, porez na dohodak, porez na dobit i doprinose, međutim otvara se naravno prostori i drugima na lokalnoj razini, u javnom sektoru širem itd., koji također nakon ovoga mogu se odlučivati za slične mjere na koji način i kako olakšati ove trenutne okolnosti našim poduzetnicima i građanima. Ono što je važno za reći, dakle ta odgoda na 3 + dodatna eventualna 3 mjeseca je beskamatna i u nekom trenutku kada stvari, nadamo se, i krenu između ostaloga u boljem smjeru, omogućit će se također beskamatna obročna otplata što tog duga koji je odgađan, što svakog drugog koji će u međuvremenu kao takav nastajati. Dakle, maksimalna fokusiranost naravno na likvidnost samih obveznika. Također, sa kreditnim institucijama i HBOR-om i HAMAG-BICRO-om, dakle radimo model koji se tiče i odgode plaćanja i naplate određenih kreditnih obveza odnosno davanja prema tim financijskim institucijama, dakle moratorij. Po sličnom principu u kontekstu ta 3 mjeseca i vremenskog horizonta, tu će uporišna i stožerna točka biti FINA koja će biti umrežena i povezana sa svim bankama, tu je prvi kriterij, kao što je ovdje bio porezni dug u smislu urednosti podmirivanja, tako će ovdje biti u smislu urednog platiše kreditnih obveza. U RH na stanju 31.12.2019. preko 90%, preko 90% obveznika odnosno imatelja određenih vrsta kredita ili dužnika je bilo uredne platiše. I opet ponavljam, po istom principu neki od njih već sada osjećaju posljedice na svoju prihodnu stranu ovoga računa dobiti i gubitka odnosno će osjetiti. To će osjetiti je također kriterij odnosno instrument kojim će se moći kvalificirati za ovakvu mjeru. Što se tiče toga moratorija odgode plaćanja i ove prethodne mjere, ona je sigurno dobro došla. Međutim, brojnim našim poduzetnicima, obrtnicima, poglavito onima malima, srednjima i mikro ta mjera neće biti dovoljna jel ako su u datim okolnostima kompletni procesi i njihove isporuke usluga ili roba zaustavljena, nemaju dodatnih novih prihoda iz kojih bi mogli isplaćivati plaće i podmirivati režijske troškove i slično, zato je stožerni dio ovog paketa mjera i mjera da iste te kreditne institucije na čelu sa HBOR-om i HAMAG-BICRO-om lansiraju nove modele i pakete koji će značiti obrtna sredstva, nova obrtna sredstva, nova likvidnost u sustav, upravo sa namjerom koju sam maloprije spomenuo da se podmiruju od plaća preko režijskih troškova i nekih drugih obveza prema dobavljačima. To je onaj dio koji ste sada čuli u, u završnom riječju predsjednika Vlade koji u ovom trenutku teško možemo i kvantificirati jel ne možemo pretpostaviti i znati u potpunosti kolka će bit potražnja, ali sigurni smo da će je biti i ono što je jako važno da za sve te mjere osiguramo na centralnoj razini što se tiče samog državnog proračuna dovoljno likvidnosti da se sve ove mjere mogu provoditi na jedan adekvatan način. Svi vi koji dolazite sa lokalne razine znam da vas uvijek posebno muči, konkretan primjer, odgode plaćanja i naplate poreza na dohodak. Zato i mijenjamo Zakon o izvršenju državnog proračuna za ovu godinu gdje će vam se beskamatni kredit davati da se taj likvidonosni prenosi na centralni proračun. Dakle, lokalna samouprava, HZZO, neće osjećati manjkove u svojoj likvidnosti tijekom razdoblja ovih odgoda naplate javnih davanja. Ali opet u isto vrijeme ću reći, upravno lokalnu samoupravu i pozivam da slijedi naš primjer jel promjenama Općeg poreznog zakona i oni dobivaju mogućnost da u svojem, u svojim okvirima i u svojim mogućnostima također izlaze u susret građanima i gospodarstvenicima. Tu je kolega Aladović koji će siguran sam, tijekom današnje rasprave i detaljnije pojasniti također jednu od najvažnijih horizontalnih mjera, a to je mjera koja se tiče isplate ne samo utjecanja na bruto, nego neto plaće, dakle do iznosa minimalne plaće za sve one koji se, također ispunjavaju kriterije koji će biti propisani u okviru njegovog djelokruga. Moram reći da će tu biti ključni i osnovni kriterij uz ove koje smo dosada naveli, kao što ste dosada čuli, osiguravanje i kontinuitet radnih mjesta i to je ona zapravo osnovna poruka koja je iz, na neki način, svih ovih mjera iznjedrena. Kratko na kraju, ove sve mjere, prema svemu onome što smo i čuli putem javnih sredstava priopćavanja, putem brojnih sastanaka koje smo odveli, putem dijaloga koje vodimo i na europskoj razini su u skladu i na tragu i očekivanja. I kada gledamo i ovaj dijalog koji se vodi na europskoj razini i Europska komisija i pojedine europske financijske institucije poput Europske investicijske banke, Europske banke za obnovu i razvitak, Razvojne banke Vijeća Europe, pa i globalnih multilateralnih financijskih institucija izlaze sa određenim paketima financijskim koji kada gledate još uvijek ne u potpunosti detaljiziranu razradu, ali na tragu je ovoga o čemu mi danas govorimo i ovih mjera. I sigurno što nacionalni izvori koje imamo u ovom trenutku, što ti međunarodni od europskih do globalnih sve je to nešto na što računamo da će nam biti kao takvo i potrebno za ispunjenje svih ovih mjera i provedbu ovi, odnosno implementaciju istih. Tako da što se nas tiče sigurno da i danas ovo sve što raspravljamo kao, ja bi ga nazvao prvi set mjera, koji smatramo da je jako važno da profunkcionira i da imamo kapaciteta da ga stvarno zaista stavimo u funkciju po izglasavanju, po donošenju podzakonskih podzakonskih akata već krajem ovog odnosno početkom idućeg tjedna, donosi i trebao bi donijeti i dati određene efekte, međutim kamo sreće, kamo sreće da se na tome možemo i moramo zaustaviti. vjerojatnosti je da ćemo morati i pred vas i pred općenito hrvatsku javnost dolaziti i sa novim i dodatnim mjerama, ali naravno što je važno je da već i ove zažive u što kraćem mogućem roku. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem potpredsjedniku Vlade. Imamo sveukupno 25 replika, od toga 21 ide premijeru i 4 replike ministru financija. Prvi je na redu poštovani kolega Bulj, izvolite. **Bulj, Premijeru, ja bi ovde krenuo od onoga što je bitno za RH, a to je poljoprivredno zemljište. U RH imamo 800 000 hektara neobrađenoga zemljišta. Donijeli smo u ovome saboru Zakon o poljoprivrednome zemljištu i u posljednje 2.g. samo je podijeljeno 11 000 hektara. Da bi bili, imali vlastitu proizvodnju kad se hvalimo sa gospodarskim rastom pitanje je da li mi proizvodimo dovoljno poljoprivrednoga zemljišta il su loše politike, ovo nije kritika, ovo je prijedlog, da se hitno promijeni Zakon o poljoprivrednom zemljištu gdje lokalna samouprava donosi programe a to moraju blagosloviti župani pa tek Ministarstvo poljoprivrede. Što ćete učiniti, ja imam prijedlog zakona, mogu vam ga dat a mogu ga i proslijediti, što ćete učiniti da što prije hrvatski seljak dobije poljoprivredno zemljište? **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala lijepa, poštovani zastupniče Bulj. Evo ovdje je i ministrica Vučković koja će sudjelovati kasnije raspravi .../Govornik se ne razumije./... budemo u detaljima ovog paketa zakona koji se odnosi na poljoprivredu, nama je važno da dođe do dostatnosti u poljoprivredi. To je trenutno najbitnija poruka upravo u ovakvim okolnostima i u pogledu proizvodnje i u pogledu opskrbe i u pogledu sigurnosti naših građana. I zato ćemo ukoliko bude potrebno i u novim okolnostima vidjeti da li ima potreba za dodatnim izmjenama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, ministrica zajedno sa svojim suradnicima već na temelju ovih nekoliko mjeseci odnosno provedbe za vrijeme našega mandata osluškuje da li su zaista svi problemi koji su trebali biti riješeni, riješeni na adekvatan način. Prema tome, ako treba iskoristit ćemo i ovaj kontekst da poboljšamo i taj zakonski okvir. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Hvala. Poštovani premijeru, javljaju se obrtnici, poduzetnici, kažu Vlada nam nudi odgodu, nama ne treba odgoda, nama treba oprost davanja, ono što nam nudite, nudite nam samo da odgodite sada nakon ove teške krize to nas sve čeka, a nama već sada je ugroženo poslovanje, već sada planiramo otpustiti ljude, ove vaše mjere nisu dovoljne. MOST je dao konkretne mjere i ja vas ovdje s ovoga mjesta još pozivam na jedno. Tražimo snažnije, odlučnije mjere za naše građane, spremni smo podržati i ove vaše mjere isto tako, ali tražimo da one budu snažnije i tražimo da srežete potrošnju države. Ne može dogoditi poštovani premijeru, da vi sada kupujete 270 ili više automobila u jeku ove krize kada naši građani ne znaju što će biti s njihovim poslovanjem, odustanite od toga, srežite troškove države i sav novac upumpajte u naše gospodarstvo. Andrej (HDZ)** Hvala lijepa. Što se tiče mjera, ovo su vrlo zaokružene i kvalitetne mjere. Da ste vidjeli ovo što smo mi vidjeli i noćas gledali mjere drugih zemalja, onda bi ih možda gledali malo drukčijom optikom. Ako mi poslodavcima kažemo nemojte davati otkaze ljudima, čuvajte radna mjesta, pokažite odgovornost i solidarnost, mi ćemo kao država svim vama dati neto 3250 kn putem HZZZ-a da ih isplatite svakom vašem djelatniku. Ako imate rezervi, isplaćujte plaće i povrh, pogotovo ako radite, neće svi biti u istoj situaciji. Ne plaćate zdravstveno, ne plaćate mirovinsko i ne plaćate poreze. Dakle mi smo ogolili sustav troškova uz direktnih 3250 kn svakome, zato govorimo 5 milijardi koliko će koštati ta mjera, učinili smo sve u ovom trenutku. Sve što treba. Govoriti danas kad ne morate plaćati ništa o totalnom otpisivanju, to nije trenutak. Ajmo sad napraviti maksimum pa ćemo onda vidjeti dalje. **Jandroković, poštovani predsjedniče. Poštovani predsjedniče Vlade i potpredsjedniče s obzirom da imamo samo jednu repliku pa onda postavljam pitanje općenito za sve. Prije svega mogu pohvaliti moratorij koji će se napraviti prema HAMAG-u odnosno da sve mikrozajmove, ruralni razvoj, .../Govornik se ne razumije./... itd., i ja bi išao korak dalje da se u slijedećem zapravo, u slijedećim mjerama to napravi moratorij na sve ove kredite umjesto ovog stand stila koji se predlaže jer šta je? Kad ovo prođe za mjesec, dva, tri, odgodom plaćanja ne odgađamo obvezu. I onda banka može sjesti nakon 3 mj. za sve tri rate. Moratorijem produžavamo ročnost. Znači to bi bilo na neki način na koji bi trebali ić gledat a ne da nakon 2, 3 mj. dođe sve na naplatu. To govorim prema poslovnim bankama. Znači po primjeru što se napravilo za HAMAG i samo me zanima još kriterij za ove poduzetnike s poteškoćama, koji će se kriteriji tu preuzimat? Hvala. Evo ovako, što se tiče pitanja da li će banka odjedanput tražiti sve, neće. Dći će do reprograma i to bez kamata jer to je cijeli smisao. Ministar Aladrović, cijeli njegov tim radi na kriterijima, to nije lagan posao ali ti kriteriji su najbitniji, zato naglašavamo odgovornost. Ispričavam se zbog kratkog trajanja ovih sekundi za repliku, ovaj natječaj sam i ja sad vidio na internetu, to će biti stornirano. Nema kupnje auta u ovakvoj krizi, zatvorimo tu priču u sekundi, ni ne znam ko je to sada i zašto objavio, ono što nije nužno, bit će stavljeno sa strane, ono što je nužno, bit će kanalizirano za rješavanje krize. Prema tome, to je zatvoreno. Hvala. Sada je na redu kolega Podolnjak, izvolite. **Podolnjak, Robert (MOST)** Poštovani predsjedniče Vlade, uvažavajući i cijeneći sve napore koje Vlada čini i sva druga državna tijela u ratu protiv korona virusa kao što ste rekli, svjesni smo toga da ovih dana su ograničena i brojna ustavna prava i slobode naših građana, svih nas. Ako hoćete od slobode kretanja, prava na javno okupljanje, prava na rad, slobodu ulaska i izlaska iz države, poduzetničke slobode i zbog toga smatram da je ova Vlada trebala predložiti jedan krovni interventni zakon sa svim mjerama i svim ograničenjima ustavnih prava i sloboda građana sa jasno definiranim koje su to mjere, ko ih čini, do kada će one biti na snazi kao što je to primjerice učinio danski parlament prije nekoliko dana a ovako kroz 15 zakona, vi definirate posebne okolnosti bez roka trajanja, bez definiranja, delegirajući pojedine ovlasti a najviše stožeru civilne zaštite. **Jandroković, Gordan zastupniče Podolnjak. Ja se kao pravnik s vama slažem, moramo voditi računa o bilokakvom ograničenju ljudskih prava, poduzetničkih sloboda, ali u ovom trenutku mi imamo svi prioritet. Ako ja gledam brojeve u Italiji, Rim je odavde 45 minuta leta avionom, tamo je umrlo praktički već sada 2.500 ljudi, onda je meni kao predsjedniku Vlade najvažnije da građani RH žive na način da izbjegnemo smrt, da budem sasvim korektan i konkretan, nema važnijeg prioriteta. Bez građana nema prava. Zakoni su napravljeni jako brzo, vrlo su precizni, vrlo su konkretni, dinamika ove situacije zahtijeva da Stožer civilne zaštite koji komunicira sve transparentno, nema ničega što bilo ko od vas ne zna, a da ja kao predsjednik Vlade znam, mora moć imati manevarski prostor da dnevno donosi odluke.

subvencioniranju plaća, dakle kako se ne bi dogodilo da u ovoj krizi pomaže se samo jednima selektivno. Vidjeli smo da je HBOR znao to raditi ono što mi s ove govornice trebamo poslati poruku ljudima da svi moramo biti uključeni i solidarni u ovoj krizi, pa i mi političari. I molim vas da apelirate ja jedinice lokalne samouprave pogotovo na grad Zagreb koji ima 218 mjesnih odbora, 17 gradskih četvrti u kojoj su visoke naknade ti ljudi primaju, isto tako političari u školskim odborima, upravnim vijećima vrtića mislim da iz ove krize ne bi političari trebali izaći okrznuti i svojim autoritetom možete poslati poruku izvolite. **Plenković, Andrej (HDZ)** Što se tiče sektora, svi koji budu pogođeni. Nema trijaže, a la carte, neko da, neko ne, svi koji prema kriterijima koji budu jasni da će biti pogođeni će apsolutno dobiti potporu. Mi smo prije nekoliko dana razgovarali na ovom ranijem sastanku telefonskom Europskog vijeća svi su govorili o zračnom prijevozu koji je doživio praktički zaustavljeni, lete avioni ali su prazni, imaju po dva putnika. Što mislite koliki su troškovi tih kompanija? Uopće sektor prijevoza? bez ikakvih dilema, ali lančana je reakcija od hotela do prehrambenih, poljoprivrednih svih mogućih subjekata, trgovaca, svi će biti pogođeni. Situacija je, ovo je toliko izvanredna okolnost da nema toga tko neće biti dotaknut, zato su ove mjere horizontalne. Što se tiče ovih naknada, to je stvar za grad Zagreb, mi ćemo apelirati što god sve racionalno možemo smanjiti, pridonijeti rješavanju krize mislim da ćemo se time voditi, to je jasno. **Zekanović, Hrvoje (HRAST)** Poštovani predsjedniče Vlade. Evo vidjeli smo ovdje cijeli niz mjera koje je Vlada predložila, međutim vi govorite ovdje o tome da poduzetnici neće morati davati davanja i poreze. A što je sa osnovnom plaćom? Ako neko zaradi nula kuna ovaj mjesec, a mnogi će zaraditi nula kuna, odakle će uopće moći dati i onu neto plaću, neto plaću, to je jedno jako veliko pitanje? I druga stvar, ovdje se nije govorilo o jednoj mjeri koja bi bila nužna, a radi se o brojnim novo nezaposlenima, dakle radi se ja osobno znam već na desetke ljudi osobno koji su ovih dana ostali bez posla, uglavnom mahom iz sektora ugostiteljstva i turizma, a bit će ih stotine tisuća uskoro, nismo vidjeli niti jedan prijedlog tih mjera ovdje među ovima i mislim da se radi o jednoj populaciji koja je najugroženija trenutno. Evo molim vaš komentar. **Jandroković, Hvala lijepa. Dakle, cijeli paket mjera odnosi se i na mogućnost davanja obrtnih sredstava za troškove, za plaće onima koji će biti ugroženi. Ja još jedan put apeliram u ovih nekoliko dana, rekao sam neki dan, tanka je linija između ozbiljnog odgovornog ponašanja i paničnog ponašanja, jako tanka linija. I naša rasprava ovdje mora finu nijansu odgovorne rasprave imati danas, poduzimati mjere, rješavati problem kalibrirano, odmjereno onima koje treba, a ne stvarati i generirati paniku. Zato apeliram na poslodavce, nemojte davati ljudima otkaze, ne dajte ljudima otkaze. To je jedna od najvažnijih poruka ovdje. Ako želimo očuvati radna mjesta očuvajmo ih, država će nadomjestiti ovaj dio koji može, jednake snage u kakvoj su formi financijskoj. Neki će imati sredstava da se funkcionira normalno, oni koji neće isplatit će manje, ali obrtna i likvidonosna sredstva će biti tu. **Jandroković, Gordan vi ubacujte obrtna sredstva koja će vratiti ljudi koji su spriječeni raditi. jedina logika u ovom trenutku koju moramo, htjeli mi to priznati ili ne prihvatiti je činjenica da trebamo ljudi koji ne mogu svojim radom nešto zaraditi odnosno koji su spriječeni raditi nemaju što ni plaćati. Riječ odgoda, odgoda bilo šta u ovom smislu ona akumulira, povećava dug tih ljudi koji su spriječeni raditi u ovom trenutku i ta akumulacija duga doće za tri mjeseca na leđa tih ljudi. Ova sredstva koja ćemo mi ubaciti i koja pozdravljam, trebaju ići na račun javne potrošnje, na rashodovnu stranu proračuna. Mislim da je to pravi smjer intervencija ukoliko želimo sačuvati gospodarstvo. Andrej (HDZ)** Vlada ovdje predlaže zakone, predlaže mjere koje omogućuju da funkcioniramo, da ljudi imaju od čega živjet bez obzira da li ima operativne aktivnosti u pojedinim društvima, to je bit ovih mjera. Naravno da Vlada već sada, svi ministri, ministar financija pa radi se na tome da sve što nije nužno na rashodnoj strani proračuna se ne troši, pa nije niko ovdje iracionalan da će sad praviti kao da je situacija normalna. U svakom ovom zakonu imate formulaciju posebne okolnosti, mi smo u tim posebnim okolnostima već skoro 2 mjeseca. Mi se u Vladi o temi ovo korona virusa, ove epidemije sastajemo zadnja 2 mjeseca, svaki dan, nije svaki dan sve na televiziji, ali nema dana da se ja kao predsjednik Vlade ovom temom nisam bavio. I ona nas nije iznenadila kao mnoge druge zemlje, ni u zdravstvenom pogledu, ni u financijskom pogledu. Sad je moment za društvenu odgovornost i političku zrelost svih nas. Hvala. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče Vlade, poruke zajedništva i solidarnosti su dobre, ja ih pozdravljam i vrlo vjerojatno će se ove vaše mjere i zakonski prijedlozi proći sa velikom većinom. Međutim, ja bih jako volio da se tijekom provedbe definiraju i dodatne mjere i da se adresiraju vrlo velike prilike. Milijardu EUR-a uvoza hrane je prilika da se naš sektor ojača, da se njihovi proizvodi dovedu našim kupcima. Do godine može to biti možda dodatnih milijardu izvoza. Dalje, velika je sinergija u povezivanju kojeg ne vidimo za sada, ako HEP uvozi ugljen iz Kolumbije, a naš drvoprerađivački sektor ima veliki višak svoga proizvoda nije li jako dobra prilika povezivanje tih sektora, osim toga HEP je već kao garant kod zakupa LNG terminala itd. Postoje sredstva europska koja bi se mogla prioritetno usmjeriti domaćim proizvodima. Hvala Andrej (HDZ)** Hvala lijepa. Zastupniče Dobrović, vi znate da smo mi već promovirali ovu politiku od polja do stola, baš da se forsira i kupnja i konzumacija domaćih poljoprivrednih proizvoda. Dakle, to je logika koju ministarstvo i sve moguće agencije i svi akteri koji postoje uopće u poljoprivredi kao i cijeli sektor nastoje primijeniti. Ovo je baš prigoda da to dodatno potaknemo. Da vidimo koliki su naši kapaciteti, kolike su mogućnosti. U normalnim okolnostima tržište je otvoreno, ako sad dođe do usporavanja opskrbe nekim uvoznim proizvodima koji su inače bili posebno popularni siguran sam da ima mnogih na našem tržištu koji će to nadomjestiti. Što se tiče spajanja primjerice HEP-a ili naših drvnih prerađivača mislim da je i to normalno i da će to slijediti. Dakle, sve što u ovom trenutku bit će racionalno, funkcionalno, međusobno korisno i u cilju rješavanja krize mi ćemo poduzimati. I nije ovo kraj mjera, možda dođemo već sutra na Vladu sa dodatnim prijedlozima. Stvari se jako brzo mijenjaju. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege zastupnici, gospodine premijeru, prvo čestitam Vladi, stožeru civilne zaštite, epidemiološkoj i infektološkoj službi na načinu kako upravljaju dakle ovom krizom evo više od 3 tjedna nakon prvog slučaja mi smo još uvijek na jednom prihvatljivom broju u odnosu na ostale zemlje. Ono što mogu primijetiti dakle činjenica da broj umrlih u samoj EU i to na žarištima koje se locira otprilike na 300 miliona stanovnika se približava broju umrlih u Kini govori da je Europa općenito preko sustava Svjetske zdravstvene organizacije regionalnog ureda za Europu pa i EU nisu pokazale efikasan i koherentan pristup upravljanja ovom krizom. druge strane raduje me dakle informacija koju ste podijelili s nama maloprije da je na sjednici Vijeća EU odlučena europska solidarnost jer sam bio jako zabrinut prije nekoliko dana da su neke zemlje donijele odluku o ograničenju izvoza proizvoda koji su neophodni za borbu protiv korona virusa, dakle …/Upadica: Hvala./… ova nova solidarnost će dobro doći Europi i novoj budućnosti. **Jandroković, Logika je da se održi jedinstveno tržite koliko je to god moguće, koliko je god to moguće. Naravno je da je izgledno da će svaka zemlja voditi računa da li primjerice na svom tržištu ima dovoljno zaštitnih maski. To je sasvim logično. I u krajnjoj liniji odluku koju smo mi kao što ste vidjeli u subotu na sjednici Vlade donijeli, da ne želimo da nam u ovoj krizi netko profitira špekuliranjem i ponašanjem koje nije korektno. Vratili smo cijene na 30. siječnja. 30. siječnja je bio dan kad je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila epidemiju korona virusom. Nije moguće da nešto što je 30-tog, ne ovo, ali nešto slično koštalo 1, da sad košta 10. To nećemo dopustiti. Ne damo da nam u ovoj situaciji netko profitira na način koji je nelojalan. Što se tiče našeg izvoza ukoliko dođe do manjka pojedinog proizvoda ministar može taj, ministar gospodarstva, taj izvoz zabraniti, to u ovom trenutku nije sporno. **Jandroković, Uvaženi premijeru, rekli ste da se u ovoj krizi svi moraju odreći odnosno da svi moraju snositi ravnomjerno teret. Pa ja vas pozivam evo da pokažete djelima, a ne samo demagogijom da to iskreno mislite i da smanjite plaće svima nama u saboru i sebi kao premijeru jer bi na taj način pokazali da ste spremni dijeliti sudbinu svojih građana, a ne se ponašati da vas nije briga što se događa. odgoda plaćanja koje vi nudite doprinosa i poreza nije nikakvo rješenje zato jer u konačnici će ti ljudi morati platiti doprinose i poreze za nešto za što uopće nisu mogli ostvariti nikakvu ekonomsku korist, jer nema nikakvog ekonomskom rada. To što vi sugerirate ljudima da dižu kredite, da plaćaju doprinose i poreze radnicima koji ne rade, to je luda priča to vam neće utjecati pozitivno, ljudi će dobivati otkaze, neće zaustaviti otkaza. Stvarnost će vas uvjerit da se u zabludi, ako vjerujete da hoće. Hvala. **Jandroković, Hvala lijepa. Zastupniče Pernar dopustite da kao što vi imate svoju logiku i mi imamo svoju logiku, svoje procjene, svoje mjere, komparativno sagledane, analizirane. Što se tiče solidarnosti mi ćemo poduzimati sve što bude trebalo. Meni ne treba vaša demagogija sada da vi nama kao zastupnik sugerirate koji stupanj solidarnosti da radimo. Ova Vlada razumije situaciju u kojoj je država, ova Vlada razumije situaciju u kojoj je društvo, ova Vlada razumije u kakvoj je situaciji svaki građanin. Da li vi to vidite ili ne to je nešto drugo. Mi ovaj problem pratimo detaljno više nego druge zemlje i poduzimamo mjere koje su primjerene, pravodobne, proporcionalne i sveobuhvatne, to je smisao ovih mjera. Vi govorite o demagogiji, a ne mi. To je vrlo važno da javnost to razumije i da zna. Hvala vam lijepo. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem predsjedniče. Replika ide i premijeru i ministru Mariću, dakle govori se o likvidnosti pozdravljam sve mjere koje usmjerene na pomoć gospodarstvenicima, ali postoje još neke koje bi po meni trebalo ugraditi, ovaj rok 20. siječnja za promjenu vremena oporezivanja i naplate poreza na dodanu vrijednost se produži za sve one obveznike koji imaju prihod do 7,5 milijuna kuna jer će se na taj način zapravo država odreći unaprijed naplate PDV-a prije nego što ga naplate poduzetnici, ali isto tako i za vrijeme trajanja krize u onim granama gospodarstva koje su direktno pogođene ovim mjerama da se i preko 7,5 milijuna imaju prihode za vrijeme trajanja da oni plaćaju porez na dodanu vrijednost po naplaćenom računu. Isto tako ugostitelji su sada zaista na udaru i bit će na udaru najduže vrijeme, možda je sada prilika da se ponovno vrati porez na dodanu vrijednost na 13%

Vlada ima odgovornost da ima sredstava za financiranje mirovina. Neki dio poreznih prihoda moramo imati da bismo osigurali onima koji su sada na braniku vašeg zdravlja, zdravlja svih nas, zdravlja svakog građanina. Zdravstveni sustav sada mora imati sve što mu je potrebno, a od negdje moraju doć. U ovom trenutku naš je fokus na porez na dohodak, na porez na dobit, na doprinos za zdravstveno, na doprinos za mirovinsko. Razmotrit ćemo kad dođe i ako dođe vrijeme i druge porezne oblike. U ovom trenutku nema fokusa na PDV. Hvala. Kolega Karlić, izvolite. kao što je ovaj sada vrlo, vrlo težak i nepredvidiv. Ono što bi ja htio postaviti znači kada donosimo ovako mjere kao što su ove koje su vrlo pozitivne i moraju se donositi, naravno one uvijek utječu i na jedan dio ljudi koji na neki način negativno. Zato bih ja vama postavio jedno pitanje odnosno jednu molbu uputio jel postoji jedan mali dio, to nije velik problem, jedan mali dio građana koji nema mogućnost platiti električnu energiju i ima isključenu struju, to su obično socijalno ugrožene obitelji, a imaju djece koja idu u školu. Pa moja molba, oni su mene zvali nekoliko njih mole da li HEP u ovo vrijeme privremeno bar uključiti struju da mogu pratiti nastavu na televiziji. Evo. Andrej (HDZ)** Hvala lijepa. Zastupniče Karlić, može, može. Zvat ćemo predsjednika Uprave HEP-a i dat ćemo mu nalog da sve te slučajeve koje imamo da im u ovim okolnostima pusti struju i gotovo, nemamo što drugo. Kolega Mrsić, izvolite. Jedna skupina naših radnika je prošla kroz ove mjere nezapaženo, a to je 50.000 naših izaslanih radnika koji rade u zemljama EU koji će se sada obzirom na zatvaranje poslova tamo u tim zemljama počet vraćati u Hrvatsku i u ovim mjerama koje ste predstavili oni su zaboravljeni. Oni što bi trebalo napraviti da povratkom u Hrvatsku oni jednostavno moraju dobiti financijsku kompenzaciju jer će završiti na Zavodu za zapošljavanje i to je ono što je Vlada i predvidjela, ali mislim da nije predvidjela dovoljno jasno poslodavcima da poslodavci imaju pravo da i tim radnicima isplaćuju minimalac ili nešto što je Vlada predvidjela. Naš stav kao demokrata je da osim minimalca bi Vlada trebala predvidjeti da se isplaćuje 70% neto plaće jer to je nešto što će zadržati

Vidjet ćemo da li je sveobuhvat kompletan ili ne, moram to vidjet sa ministrom Aladrovićem koji je sada na jednom drugom sastanku, ali u svakom slučaju mjera će obuhvatiti sve one koje treba. 70% je još dosta sredstava ovo što vi govorite. Vodimo računa da mi želimo brodit kroz ovu krizu, a da imamo s čime kormilarit, upravljat i donositi mjere, to je jako važno. Rekao sam da smo otporniji nego prije i to dosta otporniji nego prije. Vidjeli ste jučer na sjednici Vlade da smo pozvali guvernera HNB-a da nam da informaciju sa aspekta monetarne politike, sa aspekta rezervi i svega onoga što oni rade da održe stabilnost financijskoga sustava i te mjere moraju biti komplementarne. Svi smo u istom brodu. A što se tiče ovih radnika, to ću konzultirati ministra pa ćemo vidjeti što treba napraviti. (Nezavisni)** Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče Vlade. Ja bih vas upozorio na jednu odluku koju ste jučer donijeli, radi se o odluci o odgodi plaćanja zakupnine za poljoprivredno zemljište, naveli ste u odluci da se odgađa za tri mjeseca. Ono što bih vam ja napomenuo da čak u aktualnom Zakonu o poljoprivrednom zemljištu koji će se primjenjivat na sve nove natječaje plaćanje je do kraja godine je predviđeno, a po prethodnim natječajima ugovoreno vrijeme je 30. lipanj. Znači vi ste sada svojom odlukom dali čak kraći rok gledajući i to produženje nego što dajte novim zakonom, pa bi evo zamolio da to razmotrite tu odluku i da je izmijenite. A svakako bih zamolio da razmotrite i mogućnost da se otpiše dio ili u cijelosti, pogotovo onaj dio Vlade jer to su donosile i prijašnje vlade. Vlada Zorana Milanovića 2012., 2014. napravila je odluku o otpisu, vi ste sada u ovoj situaciji donijeli samo odluku o odgodi plaćanja, tako da evo molim vas da razmotrite Odgovor, izvolite. **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala lijepo zastupniče Panenić. Evo kad dođe tijekom današnje rasprave taj dio, ovdje je ministrica Vučković pa ćemo vidjet točno precizno što želite, ako možemo, riješit ćemo. Hvala. **Perić, Grozdana (HDZ)** Poštovani predsjedniče Vlade, poštovani ministri. Kao što vidimo, ove mjere koje ste predvidjeli, zapravo koštaju sada po prvoj procjeni preko 35 milijardi kuna. Jako je važno reći a i javnosti, oni koji su euroskeptici, da je u tome uključeno i zapravo mjera kojom će se povući sredstva iz Europskog socijalnog fonda upravo kako bi se namirio ovaj dio minimalne plaće za preko, po vašim predviđanjima, 400 000 zaposlenih što je u privatnom sektoru, realnom sektoru, oko 1/3 zaposlenih realnog sektora što je nemali iznos i vrlo važno i to je isto tako važno napomenuti da javnost ima o tome saznanja. Andrej (HDZ)** Hvala lijepa. To je točno, sve što bude mogli preusmjeri, realocirati na rješavanje posljedica ove krize, nepredviđenih okolnosti a bude se odnosilo na europska sredstva ćemo kanalizirati na ono mjesto gdje je to najpotrebnije i činjenica koja je dosta važna kad već spominjete kontekst našeg članstva u EU-u, dakle ne samo ova sredstva koja sam spomenuo nakon razgovora sa povjerenikom Hahnom, dakle 174 milijuna eura, nego će vjerovatno slijediti još mjera na razini EU-a, da podsjetimo i na jednu važnu činjenicu, da je Hrvatska kojim slučajem već sada u euro području, lakše bi se nosila sa ovom krizom, ne bi imali pitanje tečaja, ne bi imali ljude koji prodaju, kupuju, špekuliraju u ovom trenutku, u krajnjoj liniji i ovi neki komentari zastupnika ne bi postojali, imali bi pristup rezervama Europske središnje banke praktički neograničeno. I zato je cijeli posao koji mi radimo, smislen i dobar da bude još sigurniji u nepredviđenim okolnostima. To je također važno da javnost razumije. Hvala. **Mišić, Ivica (Nezavisni)** Hvala predsjedniče Sabora. Poštovani premijeru, ja vam se iskreno zahvaljujem što ste do sad a i sada što radite za poduzetnike, što ste napravili već dosta a u ovoj kriznoj situaciji ste pokazali i pokazujete stvarno jednu vjerodostojnost i sigurnost našim poduzetnicima, naravno teško je sve predvidjeti, ali bi postavio još jedno pitanje. Imamo ljudi koji su u samoizolaciji majstori idu po kućama okolo i rade a ljudi ne prijave da su u samoizolaciji, pa bi bilo zgodno da se kaže u koju samoizolaciju, da ne poziva građane da dolaze, naravno nezgodno je reći da ih treba označiti, ali na neki način bi oni to uputstvo tu trebali čuti jer već su me ljudi zvali pa su mi to rekli, pa bi bilo zgodno da se to kaže ko je u samoizolaciji da ne niko ne dolazi kod njih. Hvala vam. Hvala vam lijepa, zastupniče Mišić. Kad sam na početku kazao da je ovo vrijeme odgovornosti, ovdje je element subjektivne odgovornost svakog pojedinca od najvažnijeg značaja. Od najvažnijeg značaja. Ako je netko u samoizolaciji, onda je u samoizolaciji. Onda nema radnika, nema majstora, nema popravaka, nema odlaska malo u dućan, nema. Nema. Lepršavi pristup dovodi do ubrzanog širenja zaraze. Ljudi to moraju razumjeti, ovo nije nikakva šala. Situacija je vrlo ozbiljna, podaci o kojima sam govorio, dakle ne negdje jako daleko, tu od nas, Italija, Trst je bliže od Zagreba nego što je Split, da budem sasvim jednostavan, moramo biti jako odgovorni, svaki pojedinac. Ako je u samoizolaciji, stoji tamo, ne izlazi. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem g. predsjedniče. Ovaj set mjera je bio dužan, dobar i potreban. Međutim, mislim da primjerice Zakon o šumama koji se odnosi na OKFŠ i njegovim skretanjem prema poljoprivredi odnosno šumama, ipak i dalje OKFŠ ostaje kao parafiskalni namet, pošto je ugroženo čitavo gospodarstvo, ja mislim da bi trebalo razmišljati ne samo o prolongaciji ovakvih parafiskalnih nameta nego i o ukidanju njih, većina parafiskalnih nameta pogotovo kao što je rekao i kolega, moje plaćanje zakupa u poljoprivrednom zemljištu ali otpisivanje zakupa onda svima za jednu proteklu godinu a ne samo nekima otpisivanje i sad je vrlo važno reći kao nikad do sada da poljoprivreda ne može biti samo na tržištu, to je ono što smo govorili da nam je poljoprivreda sad značajna, dakle osloboditi poljoprivredu svih nameta i narediti stavljanje svih poljoprivrednih resursa u funkciju. Hvala.

nemamo onog uobičajenog vremena za raspravu, ali može se po 5 min javljati, pa da dotakne i ovo pitanje iznosa opće korisne funkcije šuma, je li, to je taj OKFŠ koji je nije najpoznatiji akronim od svih kojih ima kao i ove elemente koji se tiču zakupa, da vidite kojim smjerom idemo, što možemo učiniti, da se rasteretimo, da olakšamo ovu situaciju. Dakle smisao mjera je ići za tim da imamo što manje troškova, a da stvar funkcionira, to je logika i to je filozofija ovih zakonskih prijedloga. Hvala. **Jandroković, Hvala lijepo. G. predsjedniče hrvatske Vlade, mislim da danas ovdje treba naglasiti da je Vlada ovim mjerama otvorila prostor za intervencije. Doslovno intervencije i ono što je vrlo bitno, i vi i potpredsjednik Marić ste naglasili da su ove mjere praktički fleksibilne, otvorene i da će one djelovati kako to bude situacija nalagala i mislim da naprosto o tome treba danas raspravljati jer mi možemo licitirati do besvijesti. Međutim vi ste spomenuli jednu stvar koju mislim da treba posebno naglasiti a to je odgovornost svih dionika u ovom procesu. I onih koji daju i onih koji primaju. Jer ako to ne bude odgovornost iz solidarnosti, onda ćemo imati svašta. I još jedna po meni možda ključna stvar. Uspjeli ste napraviti jednu vrlo bitnu stvar, za isti stol ste doveli kompletan financijski sektor i oni u ovom trenutku koji imaju ogromni financijski potencijal su praktički dali na raspolaganje i to je ono što garantira na operabilnost i provedivost i veliki potencijal ovog gospodarstva uz ono što RH ima kad …/Upadica: Hvala/…je usporedimo Hvala vam lijepa. Točno, ove vaše analize su u cijelosti precizne. Ono što ja moram pohvaliti, moram pohvaliti prvo reakcije parlamentarnih stranaka, reakcije poslodavaca, reakcije sindikata, reakcije bankarskog sektora, svih praktički sektora i moj je i naš je osjećaj da je većina dovoljno osvijestila u kakvim se okolnostima nalazimo i koliko je bitan doprinos svakoga. A posebno je bitno ovo što ste rekli i odgovornost onih koji davaju i onih koji primaju, da ne bude modela ponašanja koji su profiterski, to moramo izbjeć, to moramo izbjeć. Mnogi od vas su tu i poslodavci i znaju na što mislim, nije dobro da nam se događaju situacije u kojoj će svi ić svjesno u otpust ljudi, ić na teret države kroz HZZ. Zato sam i rekao, onaj ko bude otpuštao radnike neće dobit ovo što, što će dobit drugi. …/Upadica: Hvala/… Zadržimo radnike, zadržimo radna mjesta i budimo solidarni dok ovo traje.

ovaj niz promjena u 20-tak zakona koji idu za time da se zadrže radna mjesta, da se pomogne gospodarstvenicima i gospodarstvu. Međutim, mislim da bi tu logiku isto tako trebalo zadržati za profuturo i da bi trebalo promijeniti ovaj Zakon o javnoj nabavi, da se u njega ugradi ova logika da se računa sa osiguranjem radnih mjesta gospodarstvenika i gospodarstva u cjelini jer često se događa, a i zna se događati da strani,

Hvala lijepa. Evo ovdje je i ministar gospodarstva …/Govornik nije uključen/… e, hvala, u čijem resoru je pitanje javne nabave. To je vrlo važno pitanje s kojim smo, o kojem smo već raspravljali na razinama Vlade i ukoliko bude trebalo doći do fokusiranja u ovim okolnostima na brže procedure, još uvijek naravno zakonite i transparentne, ali koje mogu staviti na na uslugu, tako da kažem, domaće proizvođače, vodit ćemo o tome da se i taj aspekt zakonski uredi. Hvala vam na inicijativi. **Jandroković, Gordan (HDZ)** I zadnja replika za predsjednika Vlade, kolegica Juričev-Martinčev, izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče HS. Poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, sve pohvale na brzini i kvaliteti predloženih mjera, sve ove mjere sa nestrpljenjem očekuju i slušaju između ostalog i turistički djelatnici i obveznici plaćanja turističke pristojbe, pa ja bi samo nadopunila s obzirom da ste vi u svom izlaganju rekli, a i kroz medije se samo podcrtava mogućnost plaćanja turističke pristojbe u posebnim okolnostima kao odgodu plaćanja. Međutim, sam zakon, prijedlog zakona o dopuni Zakona o turističkoj pristojbi predviđa i mogućnost oslobađanja od plaćanja turističke pristojbe, što će biti u mogućnosti ministra nadležnog za turizam, donošenjem pravilnika. Pa evo, još jedanput da naši turistički djelatnici znaju da će biti moguće i oslobađanje od plaćanja. **Jandroković, Hvala vam lijepa. Poštovana zastupnice Martinčev-Juričev, tu je i ministar turizma koji će također kasnije sudjelovati u ovoj raspravi. Ideja je izvorno odgoda ovisno o razvoju situacije s obzirom na osjetljivost sektora izravno pogođenost, dakle u okolnostima ako se zatvaraju granice, ako nema kretanja, stvar je i više nego jasna da je to sektor koji je nama izrazito bitan, od kojeg ima 20% BDP-a. RH je zemlja koja ima godišnje 5 puta više turista nego sad stanovnika, gotovo da nema niti jedne druge destinacije, barem meni nije poznato na Sredozemlju da li ima ijedna, onda je to vrlo važno. I zadnje što bih htio reći, dakle vodite računa da je ovaj financijski paket težak praktički pola nego što su nas koštale sve izgrađene autoceste svih ovih godina u RH. Ovaj paket je ogroman

Za prvi kvartal, kakva će bit ovaj efekat za inflaciju, gospodarski rast, mi tu ništa ne znamo, imate neke procjene po tom pitanju? Po pitanju zdravstva, ovo je više za ministra ovoga zdravstva ovde, imamo li dovoljno novaca za ventilatore, za kisik, za opremu, za ovaj, za intenzivnu njegu ako dođe do najgoreg scenarija? Jel to na mjestu, ta sredstva? Oćemo zvat liječnike iz mirovine ako se ovo pogorša? Samo to su neki od pitanja na koji bi želio odgovor jel sad je vrijeme da se, trebali smo ranije rezat za sve apsolutne ove prioritete. Kad je, kad je gospodarstvo malo bolje onda se štedi naravno da imamo za dalje. Kako će to izgledat do 4. mjeseca? Neki predviđaju, npr. Nijemci, Institut za, ovaj, epidemiologiju, da će ovo trajat još 2.g. Kolega, potpredsjedniče Marić, izvolite. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo. Poštovani zastupniče, pa evo, dobro što ste i citirali da je moguće da i razno razni analitičari i instituti i sl. izlaze s nekim procjenama, ali što se tiče nekih službenih procjena bilo kojih zemalja, bilo kojih institucija uključujući i Europske komisije mislim da teško u ovom trenutku možemo očekivati decidirano kao i u našem slučaju jer nedostaje jedna ključna varijabla da nitko ne može procijeniti ni u ovom zdravstvenom pogledu koliko dugo i koliko intenzivno će sve ovo skupa trajati. Jer ono što je važno kad ste već spomenuli i tu riječ crni ili najcrnji scenarij mislim da je odgovornost na svima nama da radimo kao da prema njemu na neki način idemo, ali naravno djelovati na svim mogućim frontama i u svim mogućim okolnostima da sa naše strane doprinesemo da do njega niti ne dođe. Ali vidite i sami da kao od samog virusa tako i brojne druge stvari nisu u našoj ingerenciji odnosno nama su kao takve egzogene. Ovaj set mjera rekao sam i uvodno elaborirajući je nešto što u kratkom roku može profunkcionirati i dati nekakvu vrstu doprinosa. Za sve dalje sigurno da moramo očekivati i dodatnu izvolite. **Glavašević, Bojan (Nezavisni)** Hvala gospodine predsjedniče sabora. Poštovani ministre, u komunikaciji sa građanima oko ovoga o čemu govorimo zadnjih dana je jedno od glavnih jedno od glavnih pitanja i najčešćih pitanja koje se javlja odnosno komentara je kako odgoda javnih davanja sama po sebi nije rješenje za sve nego mnogi građani kažu da je to zapravo guranje odnosno gomilanje duga. Što biste poručili zapravo oko toga, kako biste nekako ovaj ulili povjerenje građanima oko te konkretne mjere. Hvala. **Jandroković, Hvala lijepo. Poštovani zastupniče, kao i na ovo prethodno dakle nadovezat se dakle da su ovo mjere koje u ovom trenutku smatramo da mogu biti provedive. Ono što je važno za reći, odgoda plaćanja je nešto što izravno utječe na njihovu likvidnost. Rekao sam nakon tog roka koji god on bio 3 + 3 ili ovisno o razvoju situacije koje će se događati u tjednima koji su ispred nas, naravno da će građanima i svim poreznim obveznicima na raspolaganju biti i obročna otplata, beskamatna obročna otplata. Nikom nije u interesu, niti uopće pomišljamo o tome, a isto tako mogu reći i u kontekstu da u nekom trenutku kada stvari se počnu popravljati i budemo vidjeli kraj svega ovoga da sve odjednom u isti čas kao takvo dospije i onda opet

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Ekonomske posljedice pojave korona virusa su već vidljive, ali nisu ni približno vidljive koliko su razorne i dubinske i ove 63 mjere su reakcija Vlade je promptna, izravna, ozbiljna i odgovorna. Posebice je dobro moratorij na kreditne obveze, ali je važno da taj moratorij je beskamatan i da banke odnosno kreditne institucije ne naplaćuju nikakve naknade za reprogram, nikakve druge troškove. Ali se moraju uključiti u ovaj proces svi subjekti, posebice neki poslovni. HEP od danas ne bi trebao fakturirati snagu električne energije poslodavcima, nego samo potrošnju električne energije. Državne nekretnine i sve druge institucije koje iznajmljuju poslovni prostorni prostor drugima ne bi trebale do kraja godine fakturirati iznajmljivanje poslovnog prostora. Isto tako teleoperateri nek ne nude nama 15 GB dodatnih nego neka smanje cijenu za 30% da budu da mi budemo konkurentni cijenama u inozemstvu. Hrvatska gospodarska komora …/Upadica: Hvala./… neka članarinu ukine do kraja godine i sve mjere trebaju biti do kraja godine minimalne. Hvala. Hvala lijepo. Poštovani zastupniče, naravno da ovaj prvi dio i mislim općenito vaša replika kao takva biti između ostaloga i shvaćena da i naša danas u ovom trenutku svih nas koji sudjelujemo u ovoj raspravi, odgovornost da šaljemo između ostalog i takve poruke. Ono što je u ingerenciji države, ono što mi možemo kao takvi napraviti mi to činimo. Mogu reći vezano za kreditne institucije, zaista od prvog dana ovoga cijelog slučaja i cijelog, cijele diskusije koju vodimo pokazali su visoku razinu razumijevanja, ali isto tako naravno da uvijek kako je obično vrag u detaljima želimo postići da zaista sve to o čemu danas govorimo bude po najpovoljnije mogućim uvjetima koji jesu, bilo da govorimo naknade, bilo da govorimo određene kamate i ti moratoriji. U isto vrijeme opet ponavljam uključena je HNB da tretman tih istih mjera bude adekvatno popraćen od strane samog supervizora. A za sve ove ostale mjere, bilo na lokalnoj razini javnih poduzeća dobro je da se čuje i glas iz sabornice. Hvala lijepa. **Jandroković, Poštovani gospodine ministre pozvali ste jedinice lokalne samouprave da i one daju svoj doprinos. Gospodine ministre, a ne mogu ja govori. pozvali ste jedinice lokalne samouprave da daju svoj doprinos i apsolutno se slažem sa vama da svatko treba dati svoj doprinos od državne do lokalne razine. Međutim, držim da je bitno izmijeniti Zakon o komunalnom gospodarstvu kojim bi se omogućilo da upravo općine i gradovi daju svoj doprinos i to na način da tokom 2020. godine i komunalna naknada i komunalni doprinos ne budu striktno namjenski prihodi već se mogu koristiti i za potrebe u zdravstvu, u socijali, za potrebe poduzetništva, vatrogastva itd. Mi ćemo uložiti amandman i vjerujem da ćete ga kao Vlada usvojiti kako bi upravo sve općine i gradovi mogli dati svoj doprinos u ovoj izazovnoj i teškoj situaciji. Hvala. Kolegice i kolege molim vas samo za disciplinu i da ne govorite glasno. Izvolite kolega Marić. pozitivno ocijenili na neki način vrlo jasnu poruku. Dakle, maloprije sam razgovarao i s nekim drugim od kolega sa lokalne razine i još jedanput ponavljam taj beskamatni kredit je zapravo sa strane države prema lokalnoj samoupravi da se premosti premosti taj likvidonosni jaz za lokalnu samoupravu, u isto vrijeme otvara se prostor. Razmotrit ćemo sve vaše prijedloge, razgovarao sam već i sa kolegom Štromarom o takvim stvarima. Dakle, u svakom slučaju ideja je da se u ovom kratkom roku na svim instancama jasno djeluje da se između ostaloga utječe na ovaj element koji smo svi okarakterizirali kao presudan ili vrlo važan u ovom trenutku, a to je očuvanje i likvidnost i radnih mjesta i plaća. Tako da bilo koja mjera koja može i treba i hoće olakšati građanima i poslodavcima s bilo koje razine, mi krećemo sa naše razine centralne države, ali isto tako apeliramo i otvaramo prostor i za ostale. Hvala lijepo. Hvala vam. Došli smo do kraja s replikama pa sad pitam izvjestitelja odbora želi li uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Klubovi će govoriti 20 minuta, javilo se do sada 14 klubova i 24 pojedinačne rasprave. Samo kolega Petrov sekundu. Kod pojedinačnih rasprava oni koji su gore na galerijama ili sa strane neka dođu na svoje mjesto i da govore naravno sa svoga mjesta, molim onda kolege samo da se odmaknu oni koji sjede kraj njih. Izvolite kolega Petrov, vi ste na redu. Na samom početku u ime MOST-a želim se zahvaliti svim ženama i muškarcima, svim djelatnicima zdravstvenih službi koji su najviše pogođeni u ovoj krizi, svim onim ljudima koji danas rade u obrazovnom sektoru u policiji, u prijevoznim službama, svima onima koji danas podnose najveći teret ove krize. Na samom početku volio bih sumirati ono što sam čuo kroz izlaganje predstavnika Vlade. Dakle, Vlada u ovom trenutku nudi odgodu plaćanja javnih davanja i doprinosa, mi smatramo da to nije dovoljno, da treba postojati oprost, otpisivanje, oslobađanje od javnih davanja. Vlada s druge strane govori da će uvesti povoljnije kredite, a mi vam kažemo da ni to nije dovoljno, da trebaju ići bespovratna sredstva u gospodarski sektor i to je summa summarum svega. Mi smo u RH zadnjeg desetljeća imali štošta toga lošega, imali smo Domovinski rat, razaranje, nakon toga imali smo loše upravljanje gospodarskim sustavom jel se to tako mora reć u svemu tome nam se dogodila i ekonomska kriza i tek nakon što smo uspjeli podići glavu iznad vode uhvatiti zrak onda nas je zadesila epidemija. Doslovno u trenutku kada ste disalicom uzeli zrak ona vas je povukla dolje. dolje. Mogu konstatirati da građani jednostavno ne znaju kada vidimo zadnja tri desetljeća oni ne znaju za drukčije stanje osim krize, njima je kriza uobičajeno stanje. Ali ok, mi sada imamo krizu za koju mi ne možemo kriviti nikoga zato što se pojavila, ali ono što možemo napraviti i ono gdje se nalazi danas odgovornost Vlade najprije, a nakon toga svih političkih aktera kako će se reagirati na to, što nas dovodi do dva ključna pitanja. Prvo pitanje, u kakvoj je formi naše gospodarstvo, kako dočekuje ovu krizu, kava nam je startna pozicija? Drugo pitanje, kako ćemo reagirati na ovu krizu da bismo u manjili posljedice? Što se tiče forme, moramo biti pošteni i reći da nije dobra. I ovo sada sve što ću reći ne radim zbog toga da bih samo kritizirao jer nema nam smisla previše naricati nad sudbinom, tu smo gdje jesmo, iz ove kože ne možemo bez obzira što imamo godine i godine propuštenih prilika. Ali moram istaknuti da nam forma nije dobra, da visoko ovisimo o uvozu, neke proizvode uopće ne proizvodimo. S druge strane za one za koje imamo pretpostavke da ih možemo proizvoditi smo zapustili pa i u segmentima poljoprivrede, poljoprivrede, proizvodnje hrane također ovisimo o uvozu. Imamo gospodarstvo koje je u međunarodnom i europskom okruženju ne konkurentno i prije krize koju je uzrokovala epidemija, ono ne privlači dovoljno investicija, visoko ovisno o turizmu i zbog toga ćemo sada trpjeti i više nego što će trpjet neke druge zemlje. Na kraju također si moramo priznati da nisu provedene potrebne reforme zadnjih nekoliko godina da bismo ovakvu krizu mogli dočekati puno jači. Koje mjere treba poduzet? Neke mjere trebaju biti privremene, al neke mjere koje se sada trebaju primijeniti trebaju biti i dugoročne. One mjere koje su privremene trebaju ići odmah, ali osim odmah i bez oklijevanja one trebaju biti takve da ljudima mogu sad pomoć da normalno žive, ljudi sad traže i žele vidjeti hoće li im biti isplaćena plaća, hoće li poslodavci zatvoriti svoje poslove, poslati ljude kući ili će im Vlada uskočiti u pomoć. I smatram da država treba preuzeti taj teret, treba priskočiti u pomoć, ali ću vam reći i na koji način. Mi smo u Vladi neki dan kada smo bili pozvani kao politički akteri raspravljali i spomenule su se različite krize koje su zadesile Hrvatsku, jedna od kriza koja se spomenula je bila kriza banaka i tada i tada sam rekao ono što ću vama reći danas, da, u trenutku kada je kriza potresala banke država je priskočila u pomoć, država je sanirala banke. Sanirala ih je zato što su oni krvotok financijskog ekonomskog sustava, da. Ali ja želim da budemo pošteni, da budemo pravedni, da ne budemo licemjerni, želim da na isti takav način pomognemo gospodarstvenicima i građanima. Mi trebamo biti u svemu pošteni i trebamo to napraviti direktnim mjerama, brzim, odlučnim mjerama tako da ljudi danas mogu imati plaću i mogu servisirati svoje obveze, a ne da strepe kao što sada strepe dok nas svi gledaju hoće li moći preživjeti sutra. Zašto vam to govorim? Zato što su mjere koje ste predložili ovdje nedovoljne. One su možda u pravome trenutku možda već možda mrvicu i kasnimo, al one nisu dovoljne. I ono što je možda najgore od svega, kada biste uzeli sve svoje mjere, sve stanu pod jedan nazivnik, a to je odgoda. Odgoda nije isto što i oprost i mislim da vam to treba biti jasno. A to znači za građane kad ova kriza prođe, sve ono što ste im odgađali doći će na naplatu. Vrlo jasno, to je odgoda, to je ono što vi danas nudite građanima. To nije oprost, to nije oslobađanje od doprinosa i kako očekujete da građani poduzetnici koji danas i bez krize jedva plaćaju doprinose i dok rade, kako očekujete od njih kada ne rade, kako očekujete od njih da oni akumulirano plate sve te doprinose? Država tu treba uskočit. To je zadatak države. Ako ste to napravili za banke onda to trebate napraviti i za one koji vas hrane. Već 30.g. građani poduzetnici su oni koji hrane cijeli sustav. Trebate biti pošteni. Nije isto također dajete li im povoljnije kredite, beskamatne kredite ili im dajete bespovratna sredstva jer opet će te kredite oni trebat vraćat, a nisu radili, nisu mogli zaraditi za vas. Vi morate dati bespovratna sredstva putem kojih će oni imati obrtna sredstva kako će moći zadržati te ljude na poslu, pa nije minimalac dovoljan, pa stavite sebe u tu poziciju da vam pošalju kući i jednog i drugog bračnog para, ljude partnere, pa vas sve stave na minimalac, a onda vam sve akumuliraju to s odgodom i uruče račun nakon krize, a vi niste imali priliku zaradit da im to možete platit. Mislim da moramo biti korektni. Ja ću opet reći, ja vas ne kritiziram, da bi vas kritizirao smatram da u ovakvoj situaciji svi trebamo iznjedriti najbolje rješenje. Al ja vas moram upozorit da ste dali kvantitetu, dali ste 63 zakona ili prijedloga, mjere, što god, al nedostaje intenzitet, dovoljno jak intenzitet, nedostaje dovoljno jaka kvaliteta. U ovoj krizi dok su vam, dok vam je većina gospodarstva potpuno stala, kad vam turistički djelatnici nemaju koga očekivat u svojim objektima, kad su vam restorani zatvoreni na neodređeno vrijeme jer znaju da u ovom trenutku nemaju gostiju, niti će imati gostiju, kad vam stotine i tisuće malih i mikro poduzetnika strepi jer ne znaju, jer ne mogu u ovom trenutku pružati usluge, ne mogu nabavljati robu, ne mogu zadržati svoje radnike, vi umjesto da im upotrijebite vaše ovlasti, da u gospodarski sektor ulijete bespovratna sredstva, vi ste ponudili odgodu. I onda govorite kako ste eto unijeli milijarde u sustav, niste unijeli ljudi milijarde, vi ste odgodili da uzmete, a uzet ćete s odgodom sve te milijarde. A uzet ćete ih od ljudi kojima niste omogućili da rade, točnije ne vi, epidemija. Al daj ljudi pokušajte razumjet, pa oni bi vam dali, oni su se naviknuli biti tovari i oni će vam to platit. A ljudi shvatite da oni u ovom trenutku ne mogu platit, da ne mogu zaradit ni da vam plate naknadno, da trebate biti pošteni, da ne smijemo biti licemjerni. Ako je država sanirala banke onda država na isti takav način treba sanirati gospodarstvenike, treba sanirati građane, to je pravedno, to je solidarnost. Ja sam danas čuo barem 20 puta riječ „solidarnost“, to je solidarnost, to je pravednost. Mi tražimo bespovratna sredstva, vi nudite odgode i povoljnije kredite i država se opet ničeg ne želi odreć, sve će kasnije naplatit. I onda meni nije jasno gdje je tu promjena paradigme o kojoj se priča? Sve ćemo uzet. Vi morate znat da u ovom trenutku i mislim da je pošteno da to građani znaju, uostalom to većina ljudi u RH danas osjeća, mislim da ćete se složit sa mnom da možemo govorit o krizi u trenutku kada je barem 15% turističkih aranžmana otkazano. A ono što se čuje otkazano ih je sad preko 40%. Mislim da je jasno u čemu se nalazimo. Ako vam ne funkcionira turistički sektor kojeg ste napravili dominantnom granom zadnjih 20.g., kad vam kolabira i građevinski sektor, jesmo li u još goroj krizi? A u ovom trenutku ti mali poduzetnici u građevini, redom im se otkazuju poslovi, redom oni za koje su trebali obavljat poslove, otkazuju narudžbe. Ma došlo je do te situacije da vam se doslovno za adaptaciju stana ne mogu pločice nabavit, sve je stalo. Ne možete u takvoj situaciji stajat sa strane, govorit o odgodi, čekati. Ja sam čuo da vi govorite da ovo ne mora biti konačno stanje, konačne mjere, da se stvari mogu mijenjat, ja vam kažem da je opasnost u odlaganju. A ono što je posebno bitno kada spomenemo riječ „solidarnost“, znate što je solidarnost? Kada država kaže mi ćemo podnijeti teret skupa s našim građanima i našim poduzetnicima. To je solidarnost. Solidarnost nije samo ona socijalna humana solidarnost. Dakle, od državnog, županijskog, lokalnog dijela, lokalne razine postoji vjerujte mi u proračunima talozi svega onoga što se nataložilo zadnji 20 godina bespotrebnih stavki. Znate kako su to u bivšoj Jugoslaviji govorili? Bitno se samo prvi put ukopčat, poslije i zaborave da su tu, a primaš lovu. E pa, vjerujte mi kada bi krenuli čistiti taloge našli biste puno sredstva koja bi se u ovim trenucima mogli uliti u gospodarski sektor, mogli dati građanima. To je solidarnost. Ja vas pozivam na takvu, među ostalim i takvu solidarnost. Ja ću vam ovdje citirati talijanskog premijera što je rekao neki dan. Talijanski premijer je rekao mi smo u ratu, kao što citira i naš predsjednik Vlade i u idućem razdoblju imat ćemo ratnu ekonomiju. Mislim nije toliko vremena prošlo, mislim da ipak određeni ljudi pamte kako je ta ratna ekonomija funkcionirala i ako mi sad kažete da nema za plaću ja ću vam reći za vrijeme rata turističke tvrtke su isplaćivale plaću iako nije bilo jednog jedinog turista. I to nije bilo tako davno. Ja znam da je uvijek lakše kritizirati, opet ću ponoviti treći put, nismo tu radi kritiziranja došli smo vam dati bolje mjere, jače mjere, da se ne odlaže situacija i ostat ćemo dosljedni u tome da branimo i građane i gospodarstvenike jer su oni ti koji održavaju ovaj sustav. One mjere koje ste vi predložili treba ojačati. Privremeno treba napraviti jake mjere, dakle reći ću vam ne odgoda nego oslobađanje od doprinosa i drugih javnih davanja, ne povoljniji krediti nego bespovratna sredstva. I to je jedini način na koji možete zaustaviti posljedice, ekonomske posljedice ove krize. Ja samo ne bih volio da dođemo uskoro u situaciju da sve ovo što ja danas govorim govori predsjednik Vlade za negdje mjesec, dva, tri, kada će već uslijediti potop. Mi imamo šansu ako ćemo reagirati brzo, ako ne reagiramo brzo to nas čeka. A osim odgađana, osim otpisa, oslobađanja od doprinosa, osim bespovratnih sredstava smatramo da treba pokriti troškove bolovanja za radnike, da treba bit postojati novčane potpore za skraćeno radno vrijeme, da treba produljiti prava vezana uz rodiljni dopust sa 6 na 12 mjeseci tako da žene u tom trenutku majke mogu ostati kući za vrijeme ovakve krize i epidemije. Produljiti prava iz mjere stalnih sezonaca sa 6 na 12 mjeseci, a osim ovakvih jakih, brzih mjera, privremenih mjera ponovit ću vam da se trebaju napraviti u ovom trenutku i one dugoročne mjere koje trebaju ostati. Ako ćete govoriti o tom segmentu tu je i smanjenje birokracije, ubrzavanje administrativnih postupaka, smanjenje porezne presije. Jedno od prvih mjera u ovome dijelu je ukidanje obveze plaćanja predujmova poreza na dobih odnosno ljudi to lakše razumiju kao akontacija, akontacija. I spominjemo već godinu dana i onome mirnome djelu bez epidemija pogotovo danas, akontacija služi da bi gospodarstvenici kreditirali državu, da bi državi unaprijed davali novac. Prije ove epidemije, prije ove krize govorili smo da je to nemoguće, vjerujte mi u ovoj situaciji je u potpunosti nemoguće, nemojte to tražiti od gospodarstvenika, ukinite to. Rasteretite poduzetnike plaćanja poreza na dobit tako da im povećate olakšicu za reinvestiranu dobit, da mogu više uložiti u svoja poduzeća pa da se sačuvaju koliko toliko radna mjesta. Ispitajte mogućnost snižavanja poreznih stopa na dobit i dohodak, suspendirajte obvezne članarine i naknade Hrvatskoj gospodarskoj komori, Hrvatskoj turističkoj zajednici. Sve to smo čuli već među ostalim i od nekih drugih ovdje zastupnika. Ukinite u 2020. plaćanje paušalnog poreza na dohodak za iznajmljivače i paušal boravišne pristojbe. Razmislite o drastičnom smanjivanju PDV-a na usluge smještaja, hrane i pića i to ne samo za ovu godinu nego i za onu iduću iz razloga što vam je naš turistički sektor već već bio manje konkurentan i prije ove epidemije u odnosu na zemlje u našem okružju. Što mislite kako će biti sada kada vidimo da druge zemlje ulažu na takav način, a mi ne. Glede financijskih obaveza i građana, da treba moratorij na kredite obavezno. Svaki sustav je jak onoliko koliko je jaka njegova najslabija karika. Pokušajte čuti ono što vam predlažemo, pokušajte usvojiti veća je šansa da će posljedice ove krize biti manje, veća je šansa da će nam se gospodarstvo brže oporaviti i da nećemo toliko zaostat, da nam neće biti toliko loše, da nam neće biti gore nego 2008. Imamo šansu napraviti dok je vrijeme. Hvala. Hvala lijepa. Sljedeći Klub zastupnika je onaj Glasa u ime kojeg će govoriti poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani ministri, ministrica kolegice i kolege. Ja ću probat biti što kraći jel mislim da generalno nemamo vremena i svaka minuta je dragocjena nego da mi ovdje probamo izmišljati toplu vodu, ponavljati neke stvari koje su već rečene ili u krajnjoj liniji baviti se nekom politikom za koju sada najmanje treba biti prostora i vremena. Dobro je što se o ovom danas raspravlja, dobro je što se prepoznala kriza koja je već tu. Čestitke svima onima koji sudjeluju na održavanju sustava, svima, to sam već rekao i u slobodnom govoru, medicinskim radnicima, trgovcima, prijevoznicima, blagajnicama, naravno svima iz Kriznog stožera, svima onima koji nesebično rade i i dovode praktički i sebe u jednu vrstu ugroze kako bi sve funkcioniralo i to treba stalno ponavljati i to je ono gdje smo mi profitirali gdje smo zajedno dobili kao nacija. Što se tiče ovih mjera, nekoliko samo smjerova, naravno meni je drago što je ministar rekao da ovo vjerojatno neće biti jedini put da smo ovdje i da o ovom pričamo i ovo je dobro za početak da smo pokrenuli neke stvari, da se kreće u omogućavanje što veće likvidnosti naših poduzetnika. Naravno tu treba pripremiti svojevrsnu sigurnosnu mrežu za nezaposlene koji će se pojaviti jel s obzirom na ugostiteljstvo koje je prvo na udaru, već bilježimo stotine i stotine otpuštanja jer de facto i po preporukama oni neće ni smjet raditi i već sada bilježe goleme gubitke. Za neke ozbiljnije ugostitelje koji imaju više lokala na moru, na kopnu, 60-ak zaposlenih sustav hladni je 500.000 kuna mjesečno i oni naravno podvuku crtu jer ne mogu to ni približno zaraditi kada nemaju uopće ništa prometa. I kroz tu mrežu treba vidjet da ti ljudi odmah idu svojevrsno koriste ovo vrijeme i naknadu prekvalifikaciju da još više omogućimo ono što nam je danas falilo dok je bila odnosno jučer dok je bilo sve normalno, radne snage kvalificirane gdje sigurno moramo podvuć jednu jasnu distinkciju između ove krize i prošle. Ovo nije kriza uzrokovana financijskim tržištima i ekonomska kriza koja je uzrokovana padom aktivnosti gospodarstva, ovo je posljedica ekonomske krize, ovo je posljedica, a ne uzrok od sigurnosne ugroze, koja kada prestane za očekivati je da se puno brže, puno prije se vrati sve u kakvu takvu normalnu, naravno ne može to biti preko noći, iako uvijek sve može past preko noći, toga smo apsolutno svjesni i zato to treba negdje iskoristiti. što više sredstava iz eu fondova, ubrzati procedure, sve ono što je nekad trajalo mjesecima sada treba trajati tjednima. Što se tiče kredita koje sam rekao u

gdje se uvodi moratorij na sve rate ESIF, mikro i malih zajmova te mikro i malih zajmova na ruralni razvoj do 31. prosinca, te prolongat otplate odnosno roka korištenja kredita za izdano jamstvo i to je prava mjera. Sada odgoditi nekom da ne mora plaćati kredit znači samo kada ovo sve završi da će njega to dočekat pa će morat to refinancirat, reprogramirat ili nešto, ali će ga dočekat moratorijem ročnost produžava. Znači ono što je sada na 120 mjeseci, tri mjeseca ne plaća, to znači de facto na 123 ili nastavlja 120 mjeseci kada se ovo vrati. I tu država bi trebala preuzeti trošak eventualno interkalarne kamate koja se onda pojavljuje do početka otplate koja je sama po sebi ide na taj način da se presječe i kaže ok, do stavljanja kredita u novu otplatu, imamo samo interalarnu kamatu i na taj način možda ići s tom mjerom. No, ovdje vidim da se svi trude što više dati, a to baš i nije najbolje rješenje. Nije rješenje dijeliti novce okolo, treba pomoć, treba to prepoznat, ali nije rješenje da vi kažete mi dajemo 3.250 pa dođu ovdje zastupnici ne treba dati 5.000 ili nismo dali dovoljno trebamo dat ne da se odgode moratorij na kredite nego da ne moraju plaćat kredite, kao da ih obrišemo. To nije rješenje. Moj prijedlog je da se razmisli o jednom interventnom dijelu svojevrsnom blitzkriegu što se tiče nekog svojevrsnog mini new deal u kojem zapravo država bi bila kratkoročno najveći poslodavac da ubrza sve planirane investicijska održavanja, investicije, zanavljanja, konkretno da krene u jasnije operacije na tržištu, da da opremanje škola, novih klupa, novih sadržaja, svih javnog sektora, građevinskog dijela itd. ne bi li upravo kroz taj način zadržali zaposlenost. Kako bi to moglo imati efekta mi bi trebali pojasniti, izmijeniti ili primijeniti čl. 131. zakona jedan od najboljih st. 3. koji dozvoljava da se „pregovarački postupak bez prethodne objave ili poziva nadmetanja obavlja upravo tako, ukoliko iz nekog razloga žurnosti izazvane događajima koji javni naručitelj nije mogao predvidjeti“ itd. to danas imamo znate ono ako se slučajno krov uruši nema vremena za provođenje neke javne nabave nego možete direktno pregovaračkim postupkom ponudama u roku od tri dana riješiti da dođe izvođač to popravljati. Mi smo sada u toj situaciji. Kako smo rekli u onom Zakonu o civilnoj zaštiti „u slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje ugrožavaju imovinu, gospodarsku aktivnost ili uzrokuju znatnu gospodarsku štetu“, mi to imamo i mi bi trebali to jednostavno primijeniti na Zakon o javnoj nabavi, omogućiti kroz različite sektore pokretanje mini investicijskog ciklusa pa da naši drvoprerađivači finalni koji grade namještaj, rade namještaj za škole da oni koji su bravari da rade druge stvari, soboslikari, dakle zbilja građevinski sektor, prerađivački sektora da na taj način što više ponudimo posla za nešto što bi ionako trebali radit u slijedećih godinu, dvije ili tri, što nam je u planu, sada to ubrzat i na taj način osigurati da ljudi imaju posla u ova 3 sljedeća mjeseca. Jel tu govorimo o nekim poslovima koji čak i po sadašnjim pragovima nabave su sasvim prihvatljivi. Kada recimo govorimo o tom opremanju škola koje sad navodim za primjer, ne mora bit, može bit …/Govornik se ne razumije/… drugih stvari, da zaštitimo građevinski sektor, prerađivački sektor na sve te načine. I već i u postojećim ako nećemo malo mijenjati taj Zakon o javnoj nabavi koji mislim da je zreo u ovakvoj situaciji, da već u postojećim pragovima samo osiguramo sredstva da se to krene, da ljudi, jer ovo kažem nije kriza izazvana ekonomskim i financijskim tržištem nego sigurnosnim aspektima koji kada prođe ima sve preduvjete da se može nastavit, naravno neće odmah prekosutra. Tako da, to je možda jedan od načina kako bi se mogle, mogli ti novci ne dati nego omogućit ljudima da i dalje nastave raditi, pa to povlači za sobom sve javne bilježnike, odvjetnike, svi oni koji moraju sastavljati ugovor, pa tako dalje. Pa onda tu prehrambeni i ugostiteljski dio da se dostavlja hrana ljudima na gradilištu itd. itd., znači tu je ta generacija, generiramo likvidnost. Također, treba vidjeti što se tiče poljoprivredne proizvodnje, drago mi je da je ministrica ovdje, sad smo u nekoj fazi sjetve da se tu što više generira vlastite povrtne proizvodnje, prije svega povrtne da imamo vlastitih sredstava i da na taj način još više podignemo i samu opstojnost što se tiče samih poljoprivrednih proizvoda, naravno i sve ono što je kooperacijama vezano uz poljoprivrednu proizvodnju. To su neka dva smjera kojima bi trebali malte ne zapravo intervencionistički nastupiti. Naravno, isto jedan prijedlog Ministarstva kulture da apsolutno uključi se u priču oko virtualnih razgledavanja, virtualnih muzeja, da omogući sada djeci koja su kod kuće i zapravo idu i u školu da ostaju, ostaju, da imaju dodatne sadržaje za obilazak jedan muzejima RH il virtualni, da to uđe i u onaj obrazovni sustav i da na taj način isto educiramo i, i dajemo sadržaje za ljude koji su kod kuće u izolaciji, što se radi na razini svijeta. Dakle, ovo su neke konkretne stvari o kojima treba razmišljat, uostalom mogu, neću ponavljat ništa, mislim da ovaj STEM stil koji je kao mjera navedena prema …/Govornik se ne razumije/…mjere podrške, dakle obustava dobro, ali opet će to dočekati, drugi korak mora bit riješen, zato je tu možda bolje, ponavljam pitanje moratorija dok ovo traje samo kad u jednom trenutku kažeš stvar je gotova da se nastavi kao da ništa nije bilo. To su mjere za likvidnost. Naravno, ove sve međupronacesilne mjere koje će biti dobre, koje će sigurno za prvu ruku ovaj pomoći, ali idemo probati ljudima dati posao, a ne dati novce. Zahvaljujem. Hvala potpredsjedniče, poštovani potpredsjedniče Vlade, kolegice i kolege. Evo, nastavno na ovo što je kolega Čuraj govorio, stav Kluba HNS-a, mi ćemo podržati ove prijedloge, ove mjere naravno jer izvanredna situacija iziskuje, traži naprosto izvanredne mjere. Te mjere su nužne. Da li su one dovoljne to ćemo vidjeti protekom vremena i naravno očekujem i od Vlade, prvenstveno što je i najavljeno, jednako tako i od nas, neovisno kakve će okolnosti biti, situacije da se svakako odazovemo i da u interesu, prvenstveno građana, RH i RH u cjelini da podržimo i buduće mjere ukoliko će biti nužno da do njih dođe. Izvanredna situacija, velim, traži izvanredne mjere, al je ujedno, mi u Klubu HNS-a smatramo, i prilika da se već sada, sutra krene sa jednim novim načinom promišljanja, paradigmom promišljanja, prvenstveno o gospodarstvu, o povezanosti gospodarstva sa državnim financijama, manje-više mislim da je to svima razumljivo, jasno o čemu se govori ovdje. Ključna riječ je o kojoj moramo vodit računa, a to je održivost. Održivost gospodarstva, održivost javnih financija prvenstveno je naprosto jedno bez drugoga nikako ne ide. Ovdje se moglo čuti i mogu se složit sa konstatacijom konačno smo se malo digli, em gospodarski rast, em pozitivni trendovi, pad nezaposlenosti i sada ova kriza izazvana jednim nepredviđenim, rekao bi, neočekivanim slučajem i naprosto vidimo da iako su mjere koje se poduzimaju za sada na prvu više nego dobre, međutim očito i kao društvo nismo dovoljno spremni i nismo dovoljno shvatili koji nam je problem. Ono što bi želio također kazati kad spominjem riječ „održivost“ vrlo teško je težiti ka održivosti u smislu tržišnoga gospodarstva. Ali, tu je zato država koja bi trebala, iako smo mi kao liberali protiv državnog intervencionizma, a ovo već je na neki način državni intervencionizam, u takvim okolnostima i takvim situacijama moramo posezati i za takvim mjerama. Kad govorimo o održivosti i onome dijelu da su pozitivni trendovi gospodarski nemojmo zaboraviti rasprave koje smo imali i okolnosti i tijekom ove godine i tijekom prošle godine. Ne smijemo zanemariti i činjenicu, bilo je ovdje danas i spomena o tome, zdravstveni sustav. Velika hvala na požrtvovnosti, na onome što rade zdravstveni djelatnici i tehničko osoblje, čitav sektor. Međutim, isto tako moramo se sjetiti koliko država dodatno izdvaja van onoga što se skupi iz fonda zdravstva. Mirovine također, sustav je neodrživ. Država također intervenira, znači nije dostatno. Tako da, iako su nam trendovi pozitivni ne treba zanemariti i zato govorim u kontekstu i ove situacije da je sada prilika, i da sami gospodarstvenici teže koliko je god to moguće u tržišnom gospodarstvu održivosti svojih sustava a jednako tako država mora težiti ka održivosti javnih financija. Ono što je također nužno, premijer je danas kazao što se tiče zdravstvenog djela, suzbijanja, EU solidarnost. Ono što svakako očekujem a znam da i Vlada upravo ovim predsjedanjem sada i u poziciji smo i ministar gospodarstva i ministar financija, cilj je da se teži ka nekoj razini i europske gospodarske solidarnosti, prvenstvo mislim na naše izvoznike. Naš prerađivački sektor je preko 80, 85% su izvoznici. Znači prvenstveno na europska tržišta i ukoliko tu neće biti određenih dogovora, zajedničkih stajališta na razini EU-a, bojim bojim se da će štete po naše izvoznike prvenstveno biti još i veće nego možda što sada očekujemo. Naravno, ne mora niti predsjednika Macrona ili kancelarku Merkel zanimati kakva je situacija sa gospodarstvom u RH, ali vjerujem da to zanima gospodarstvenike koji su uvoznici naših proizvoda koje je naše gospodarstvo proizvelo. U tom djelu ministre, potpredsjedniče Vlade, također jedan apel da se, iako vjerujem da se na toj razini razgovora na sastancima Europskog vijeća, ali da se posebno apostrofira i taj trenutak. Spomenuta je bila lokalna samouprava, naravno svjesni smo na razini lokalnih samouprava ono što možemo očekivati, što nas čeka i sa našim proračunima, tim više praktički, mi ćemo na neki način ostati bez prihoda prihoda da tako kažem, osim onih namjenskih prihoda, lokalnih prihoda, lokalne samouprave, doprinos, neke rente, ne znam, porez na kuće za odmor, komunalne naknade itd., tu imamo u jednom djelu i prijedlog zakona što svakako podržavamo, ali jednako tako iz rasprave, iz komunikacije sa kolegama da bi se relaksiralo ovo stanje na lokalnoj razini, znamo da jedan veliki broj jedinica lokalne samouprave imaju jedan tih namjenskih prihoda koje mogu upotrijebiti i za neke interventne situacije nego što je samo održavanje ili sama namjena za koje se koristi. Tako da vjerujem i svakako da će ići i od strane kluba HNS-a podrška tome prijedlogu, a jednako tako ćemo i prema Ministarstvu graditeljstva uputiti, već je upućen prijedlog od kolega iz IDS-a, da se ide taj dio lokalnih poreza, da se ide u relaksaciju, odnosno da ne bi došlo u jednu sivu zonu, da ne bi kroz reviziju napravilo nekakva ajmo reći, prekršaj ili ne daj bože, neka druga razina kaznenih djela. Ovo je samo jedan primjer, zašto ga navodim? Navodim ga iz razloga jer u komunikaciji u Saboru iako smo bili na pristojnoj udaljenosti, uspjeli smo razmijeniti iskustva, mislim da je interes svih nas i teško je bilo Vladi u ovom trenutku sagledati sve aspekte svih zakona. Jednako tako, ne mogu ne kazati ono što dobivamo upite, prvenstveno na lokalnoj razini jer smo u direktnom kontaktu i sa gospodarstvom i sa poljoprivrednim proizvođačima što se tiče poljoprivrednih proizvođača, proljetne sjetve, zaštitnih sredstava itd., tako da ukoliko će trebati, spremni smo svi intervenirati kroz vremenski period zasjedanja i kad nema zasjedanja, kad će bit stanka, moramo svi doći i izglasati određene mjere koje će biti u funkciji prvenstveno očuvanja zdravlja a jednako tako i gospodarstva. Ono što bi također želio kazati, jedan veliki broj investicija koji se događa na nacionalnoj razini, jednako tako i na lokalnoj razini, treba naći način da se te investicije radi eventualne nelikvidnosti, ima određena mjera, kreditno, beskamatno zaduženje, ne smiju se zaustaviti. Ne smije se zaustaviti, znači država mora prvenstveno težiti ka tome da one investicije koje su započete, koje su u proračunu, koje su u lokalnim proračunima a jedan dio tih sredstava također povlači europski novac jer to nam generira radna mjesta, to nam je garancija za zadržavanje radnih mjesta neovisno sada gdje su investicije, koliko su one možda u ovoj situaciji primarne, ali svaka investicija za sobom povlači određene poslove i zadržavanje radnih mjesta. Tu ne bi smjeli biti d velim, prestrogi u tom djelu, ali svakako treba težiti ka tome da investicije se ne uspore, da se ne zaustave jer to je jedan od načina kako i mi sa lokalne razine, uz ovu fleksibilizaciju namjenskih, strogo namjenskih prihoda, možemo dati doprinos prevladavanju ove situacije. Hvala.

čuli smo nekoliko rasprava, čuli smo jedan umirujući govor našeg predsjednika Vlade kojega kolege konstantno nazivaju premijerom, dakle nije premijer nego predsjednik Vlade, funkcija premijera u Hrvatskoj ne postoji, dakle on je predsjednik Vlade, on bi volio da ga zovem premijerom ali to on nije, on je predsjednik Vlade kao što iza mene sjedi potpredsjednik Sabora a ne chairman ili ne znam ja što već. Dakle, dakle situacija je jako ozbiljna bez obzira što smo čuli umirujuće govore i govore koji su pokušali smiriti

da taj virus nestane odnosno da se situacija ja ću reći sama od sebe popravi jer još uvijek lijeka nažalost nemamo na vidiku. A onaj problem koji sam ja istaknuo u prošloj raspravi je da jednostavno Hrvatska danas nije oslonjena na vlastite resurse, da Hrvatska sama sebi nije dostatna nego Hrvatska je oslonjena prije svega na EU i u onom trenutku kada EU odnosno kada nama susjedne države kažu da neke resurse sirovine ne daju Hrvatskoj mi ih jednostavno nećemo imati. I to je jedan veliki problem. To je sad jedan problem što se konstantno misli, stvarno mi je teško govoriti ovdje čujem nekakve razgovore, nisam na …/nerazumljivo/… ako možete samo malo jednu oktavu, oktavu tiše, a ja bi vam bio iznimno zahvalan, hvala lijepo na razumijevanju. Malo na meritum ovih zakona, konkretno Konačni prijedlog Zakona o dopuni Opće poreznog zakona, jedan od najvažnijih zakona koji danas donosimo. Mi donosimo jedan zakon za koji kaže članak tj. stavak 4. članka 107. ministar financija će pravilnikom potpisati provedbu ovog članka. Dakle, mi zapravo ne donosimo ništa, mi zapravo dajemo bianco zakon ministru da on radi što god hoće, jer ovim zakonom nije ništa propisano. Posebne okolnosti podrazumijevaju događaje ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, ako posebne okolnosti iz stavka 1. ovog članka utječu na mogućnost podmirivanja poreznih obveza, dospijeće poreznih obveza, nastalih ili dospjelih sukladno posebnim propisima, može se odgoditi ili se može odobriti njihova obročna otplata, a kako će to ići mi poima nemamo to će tek ministar morati napisati. Mi zapravo dajemo bianco papir ministru da on napiše zakon koji će on provoditi. Jeste vi kolegice i kolege svjesni ovoga? To je jedna stvar. Druga stvar što su me poduzetnici, evo više me poduzetnika kontaktiralo na mobitel i kažu ovdje država ništa ne oprašta nego odgađa, isključivo odgađa. Što imamo? Dakle, ako završi kriza za 2 mjeseca, 3 mjeseca, godinu dana svi ti poduzetnici koji nisu plaćali ova davanja oni će onda morati platiti sve zaostatke, a onda ako ih nije kriza uništila skroz, e onda će ih uništiti država jer će morati državi do zadnje lipe platiti sve. Dakle, ovo jednostavno nije mjera koja će doprinijeti gospodarstvu, koja će doprinijeti poduzetnicima, nije mjera i toga moramo biti svjesni. Treća stvar, ljudi nemojmo ingorirati brojku od nekoliko desetaka tisuća novo nezaposlenih zadnjih par dana. Predsjednik Vlade Andrej Plenković je to ignorirao, on se pravi da ne čuje tu brojku. Dakle, radit će se uskoro nažalost o 100-tinama tisuća novo nezaposlenih, ljudi koji nemaju nikakve prihode. Prije 2 godine ili prije par mjeseci kad bi netko ostao bez posla, svi bi mu savjetovali ajde otiđi u Irsku, otiđi u Njemačku, otiđi na brod, otiđi navigavat, ajde radi na crno nešto. A što mu danas savjetovati? Nema ni na crno posla, nema više ukrcaja na brodove, u Irskoj i Njemačkoj je situacija ista kao i u Hrvatskoj. Dakle, ne želim biti katastrofičan jer hrvatski narod je otporan i žilav i to sam maloprije rekao, ali ovdje moramo znati da se susrećemo sa krizom kakvu nikad u povijesti nismo imali, nikad je nismo imali jer ovaj put nemamo gdje pobjeći. Netko je bježao kad je bio rat pa je pobjegao u Anconu, a gdje će sad ti koji žele bježati pobjeći, nigdje. A tko će nam pomoći sada? Nitko. Znate zašto? Jer vam nema nitko od čega pomoći. I sada se zapravo ona politika koja je najbitnija, a to je suverenistička politika vidi kao nužna politika. Da smo mi razmišljali kroz sve naše resore o samodostatnosti, da imamo dovoljno hrane, ma bilo kojeg proizvoda iz hrvatskih njiva, s hrvatskih pašnjaka e onda ne bi bilo problema. Međutim, nismo tako razmišljali i evo i danas strepimo. Ja strepim, ne strepim osobno za sebe, nego strepim naravno prije svega za sve one koji su već ostali bez posla, već su ostali bez posla. imali smo neke mjere npr. u slovenskom ako se ne varam parlamentu i negdje drugdje da su se zastupnici odrekli jedne plaće, evo ja predlažem istu mjeru, makar da pokažemo da mi zastupnici, da nam je stalo do naših građana, neće nitko od toga ni se spasiti ali ajmo makar napraviti tu jednu mjeru pa se mi kao zastupnici odreći jednog mjesečnog primanja da pokažemo da na isti način kako i oni koji danas više ne rade da osjetimo malo djelić, djelić ove krize. Dakle, situacija je iznimno loša, iznimno teška. Naš Andrej Plenković ovdje pokušava sada zapravo bez obzira na neke mjere koje nisu ni loše, ja ću reći, pokušava na ovome jednom prividnom smirenošću dobiti političke bodove. Nažalost neće uspjeti i ja ću vam samo reći bez obzira što on nije konkretno odgovoran za ovu krizu odgovoran je što 4 godine nije stvarao samodostatno hrvatsko gospodarstvo, samodostatnu hrvatsku državu, suverenu hrvatsku državu koja se može nositi s ovim krizama i zbog toga je kriv. A ako misli da će profitiran na ovome mogu mu samo poručiti da je Winston Churchill pobijedio u ratu, a izgubio izbore.

mi ne znamo šta će se još dogoditi, ovo je situacija neizvjesna. Mi znamo da ne možemo odvojiti ekonomiju od politike, također ne možemo gospodarstvo odvojiti, ovu situaciju ekonomsku od ove pandemije. pandemije. Volimo mi ili ne, mi smo u jednom globalnom selu, prihvaćamo ili ne prihvaćamo to. Šta god se dogodit tamo u Tajlandu, u Maleziji, u Kini, Americi, ima domino efekat na ovu situaciju u Europi. Šta će biti sa inflacijom, BDP-om, nezaposleni, mi ne znamo šta će bit ali ključne stvari treba bit sada je suzbijanje pandemije. Ove spike o gospodarstvu, koga je briga spika o BDP-u kad leži u krevetu sa 41 stupanj stupanj temperature? Njemu nije briga o tome. Evo, Amerikanci su napravili, molim malo dečki da mister Pernar i mister Zekanović, možete poslije peglat ovdje, Amerikanci su napravili najgori scenarij koji je ovo. će se inficirat, to znači da će umrijet 0,5% populacije, 327 000 mrtvih, to je najgori scenariji u Americi. Šta će bit ovdje? Imamo li takav scenarij, to sam pitao feldmaršala Marića, ne znam jel on zna jel imaju taj scenarij na stolu ili ne. To je bolesnicima drugi plan, gospodarstvo. Njih zanima ovo, nas treba zanimati ovo, koliko je Vlada odvojila ministarstva za za bolnice i treba pohvalit, prvo ljude na prvoj crti, to su medicinsko osoblje, ljudi koji rade u trgovinama, oni također imaju starije ljude kod kuće koji se mogu inficirat, imamo ovdje starije ljude koji su pod opasnosti, imamo npr. tajnika, on je pobjegao sada, nema ga, tu je danas ovdje, on je isto starija osoba, to zanima ljude, Hrvate, ima li dovoljno kreveta na intenzivnim odjelima. Ima li dovoljno opreme medicinske, ventilatora, kisika. Po nekim procjenama iz Kine, ako možemo vjerovati u njihove podatke, ne znamo šta će bit tamo, oće se ljudi opet reinficirat, oće bit drugi val te pandemije, u Kini 5% inficiranih su završili na intenzivnoj njezi, to možemo i ovdje očekivat, već imamo nekakav šablon tamo. Nisu samo pod opasnosti stariji ljudi nego su naravno, to već znaju ili možda ne znaju, oni sa visokom tlako, tu ste se mogli svi testirat prošli tjedan, tu je bilo medicinsko osoblje, stariji ljudi naravno, tlak dijabetes, itd. Lijeka nema, to treba ponavljat, dok dođe cjepivo, pandemija će završit i niti ima cjepiva naravno. Testiraju se lijekovi protiv ovoga, npr. protiv ebole, HIV-a itd., to je daleko, daleko u budućnosti i ne možemo očekivati ništa ovdje ubrzo. Naravno, možemo samo imat naučene lekcije i prikupljati datu, podatke, informacije iz drugih zemalja i to analizirat. Ja sam prošle godine spomenuo Tajvan koji graniči sa Kinom. Grad je milijun i pol ljudi u Kini, ili žive tamo i tamo je što ja znam, najniža stopa toga širenje virusa jer su oni imali tamo već plan, akcijski plan koji su odmah pokrenuli, treba učit od takvih ljudi. Šta je sa onima koji šire disinformacije u medijskom prostoru? Ovo je nacionalna uzbuna, ovo je nacionalno stanje, izvanredno stanje, nacionalno, šta s onima koji su širili disinformacije? Koji su lagali? Šta je sa onim hakerima koji su izvršili koliko napada na online sustav? Šta će s njima bit? Treba jedan oštar odgovor, ja bi njih, to sam prije rekao, ja bi njih pokupio najviše te hakere i ove druge, stavio u federalni zatvor, idemo 2 g. i tamo ih odvojio na odjel sa pedofilima i cinkarošima. To je za njih. Ovo je ugrožavanje nacionalne sigurnosti, ovo je rat, ako to radiš u ratu, ti si za mene izdajnik i veleizdajnik. Dobro je spomenuo mister Zekanović, ajdemo se odreć plaće. Barem jedne. Nema džepova u mrtvačkoj košulji ako idete preko bare, barem možete onu lovu što ste maznuli, ako jeste, dajte 1/10 najmanje dobrotvornih udrugama. Caritas se sad odrekao opreme, sve je stavljeno na raspolaganje, ovo je timski rad. Na kraju bi samo reko da ne trebamo slušati teoretičare urote i drugih salonskih stratega o kako je ovo počelo, to nije pobjeglo iz laboratorija, slušajte struku, ti virusi se mutiraju, COVID-19 je samo druga verzija SARS-a, virus se zove SARS, COVID-19 je ta bolest koju SARS 2 izaziva. Taj se je virus identificirao 60-ih godina, zove se korona radi krune, on ne izgleda kao krune nego izgleda više kao plutajuća mina, ona podmorska i to je baš dobar opis za taj virus. Dok sjedimo ovdje i razgovaramo, virusi u Africi i južnoj Aziji mutiraju. Sjećamo se ebole i moramo biti spremni za slijedeću pandemiju. Sjećamo se AIDS-a, HIV-a koja je došla naravno iz Afrike, proširila se u Americi kroz sodomiju, gdje je umiralo ja bi rekao, veliki postotak homoseksualaca u Kaliforniji, San Franciscu, i tamo je trebalo vremena da ljudi saznaju šta je to. Sad znamo za te viruse, i svi moramo sad prihvatit odgovornost, pojedinačnu odgovornost. Temelj svake normalne države i zdrave je utemeljeno na individualnoj osobnoj odgovornosti. Moramo prati ruke naravno, u novcima imate sve tamo, kad testiraju novce, imate sve, od fekalija do kokaina. Perite ruke, pomažite starijima tamo, .../Govornik se ne razumije./... ako znate nekoga u stambenoj zgradi, pogledajte te ljude, nosite masku i sve će najbolje bit, ako se držimo skupa i poštujemo ove standardne procedure što je postavilo Ministarstvo zdravstva i druge institucije. Za sudjelovanje u raspravi javio se i Klub zastupnika IDS-PGS-RI-a, u njihovo ime govorit će zastupnici Sponza i zastupnik Demetlika. Prvi na redu je zastupnik Sponza, izvolite. Hvala poštovani g. potpredsjedniče, poštovane predstavnice i predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Svaka krizna situacija nudi i svoje prilike, na nama je da ih znamo prepoznati, na svima nama je da nakon brojnih propuštenih prilika nakon Domovinskog rata pokažemo da znamo upravljati krizom ili će, po ne znam koji puta, kriza upravljati nama. Snaga svake zajednice, pa tako i države mjeri se po njenoj najslabijoj točki ili njenom najslabijem članu. Ako želimo promijeniti klimu u društvu, trebamo pomagati najslabije članove, ako njima pomognemo tada se unapređuje svaka zajednica i država postaje jaka. Da bi pomogli npr. sezoncima, radnicima, umirovljenicima, moramo pomoći gospodarstvu i to konkretnim mjerama i održivim mjerama. I kao što nam virus svakodnevno mijenja pravila i stvara neprilike, tako isto očekujem da nakon usvojenih ovih mjera budemo i spremni i brzi ukoliko bude potrebno opet u hodu mijenjati sve ono što uočimo da je potrebno mijenjati i prema obrtnicima i prema poduzetnicima. Ali isto tako očekujem da oni bogatiji manje gledaju na dobit, a više na radnika, jer svi smo mi u našem životu pokazali da što više dajemo to više dobivamo. Također trebamo osvijestiti da bi u tome uspjeli svatko će morati podnijeti žrtvu, od državne do lokalne razine, od najmanje do najveće zajednice. Mi u IDS-u i ovdje u saboru i u Istri spremni smo kao i uvijek dati svoj doprinos. Ukoliko situacija potraje, a potrajati će i ukupni efekti budu negativni, naš je zadatak poštovane kolegice i kolege učiniti sve da ukupni negativni efekti budu svedeni na najmanju moguću mjeru, a kada pokazatelji budu pozitivni naš je zadatak učiniti sve da rast u najvećoj mjeri bude tada naznačen. I na samome kraju htio bih kazati da pohvaljujem stožer na dosadašnjem radu i komunikaciji, da pohvaljujem i predsjednika Vlade što je u ovoj kriznoj situaciji pozvao sve predstavnike parlamentarnih stranaka na zajedničko djelovanje držim da ubuduće ukoliko predsjednik Vlade bude i tako dalje postupao i pozvao i uključio sve ostale parlamentarne stranke da neće pogriješiti. I ponoviti ću, IDS će u ovoj kriznoj situaciji ponašati se odgovorno i dati će svoj doprinos.

predstavnici ministarstva, kolegice i kolege zastupnici. Nalazimo se u kriznoj situaciji koja zahtijeva donošenje kriznih mjera. Na nama je sad da u ovoj saborskoj raspravi danas svi zajedno nađemo najbolja moguća rješenja. Stoga od svih očekujem dobru volju i međusobno uvažavanje. Najgore što nam se može dogoditi je zakašnjela reakcija. Zato je nužno da već danas i sutra raspravimo i izglasamo sve što je potrebno kako bi adekvatno odgovorili na novonastalu situaciju. Prvo, što je i najvažnije je zdravlje svih građana RH i tu moramo imati sustav koji će bit brz i učinkovit kako bi struka, zdravstveni radnici mogli reagirati čim se za to javi potreba. Vidimo da je dosad to dobro funkcioniralo, te je nužno da se nastavi u tom smjeru. Stoga pohvaljujem sve dosadašnje odluke stožera, kao i Vlade. Mi kao politika tu apsolutno moramo slušati struku i staviti im na raspolaganje najbolja moguća zakonska rješenja kako bi svoj posao i dalje mogli uspješno obavljati. Drugo važno pitanje je kako pomoći poduzetništvu, gospodarstvu, u svim sektorima, dal je to promet, turizam, poljoprivreda, proizvodne i prerađivačke djelatnosti jer već sada je očito da 80% realnog sektora će imati negativne učinke prouzrokovane I tu se postavljaju dvije ključne zadaće. Prvo, zadržati postojeća radna mjesta odnosno spriječiti otpuštanje radnika i drugo, osigurati likvidnost poduzetnicima kako bi bili u mogućnosti isplatiti plaće radnicima. Ne smijemo se dovesti u situaciju da dođe do vala otkaza. I tu država mora uskočiti koliko god je to potrebno mjerama smanjenja poreznih davanja i subvencijama iz EU ili drugih fondova. odgoda plaćanja i mogućnosti obročnog plaćanja smatramo da nisu dovoljno. Pomoći treba svima, a posebni fokus treba biti na zaštiti mikro i malih poduzetnika, OPG-ova i obrtnika. Moramo imati na umu da su oni puno ulagali u opremu i druga sredstva, te se zadužili putem kredita i svima treba biti jasno da oni bez prihoda jednostavno te kredite neće moći vraćati i zbog toga podržavamo mjeru reprogram kredita. Danas imamo na dnevnom redu i objedinjenu raspravu za tih 18 zakona i niz akata koji zajedno imaju 63 mjere i nemoguće je kvalitetno u takvom kratkom vremenu sve raspraviti. Ja ću reći odmah da ćemo mi iz Kluba IDS-a podržati donošenje ovih zakona i ovih mjera. No, moram isto tako reći da već sada vidimo da te mjere neće biti dovoljne i najavljuju se dodatne mjere koje proizlaze iz komunikacije između socijalnih partnera kao što je HGK, HUP, Hrvatska udruga turizma, sindikata, klastera, drvne industrije, te tako za slijedeće mjere očekujemo veći doprinos prije svega nadležnih ministarstava, mislim na Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo turizma, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo kulture, Ministarstvo rada, Ministarstvo graditeljstva i prostornog planiranja jer ove mjere koje danas imamo na dnevnom redu su proizašle u većem dijelu od strane ministra financija tj. od strane Ministarstva financija. I ono što je svakako moram reći, a to proizlazi, ovo što govorim, iz svih kontakata koje smo imali, prije svega sa gospodarstvenicima i poduzetnicima da upravo u ovom trenutku našem gospodarstvu treba smanjenje porezne presije, a ne samo odgoda. Država u ovom trenutku mora preuzeti određeni teret. Ministar Marić u proteklim danima stalno ponavlja, proračun je stabilan, proračun ima suficit, postoji dogovor i suradnja sa guvernerom i HNB-om, osigurana su određena sredstva za mirovine, što daje određenu sigurnost našim umirovljenicima, isto tako osigurana su sredstva za javni sektor. Međutim, sada moramo govoriti o isplati plaća u realnom sektoru. I ovim mjerama predlaže se osiguranje one minimalne plaće za sve one poduzetnike koji ne daju otkaz, a taj iznos je 3.200,00 kn i sada se postavlja pitanja da li je to dovoljno osigurat likvidnost gospodarstvu Naš prijedlog je da se do iznosa plaće koja je prosjek RH, taj iznos oslobodi plaćanja svih doprinosa i poreznih davanja, da ih se oslobodi, a ne da se odgodi plaćanja kroz nekakvo, nekakav period jer mi danas postavljamo si taj pitanje na koji način će taj poduzetnik nakon 3-4 ili ne znamo koliko mjeseci, kad bude pokrenuo poslovne aktivnosti, vraćati taj kredit. Zato ponavljamo, treba raditi na smanjenju poreznih davanja jer je u ovom trenutku iznimno bitno pomoći poduzetništvu. I sada ću iskoristiti priliku da ponovim ono što je kolega Sponza u replici reko i osvrnut ću se na Zakon o komunalnom gospodarstvu. Naime, mi u IDS-u držimo kako je potrebno omogućiti fleksibilnije korištenje namjenskih sredstava koji su prihodi jedinicama lokalne samouprave na osnovu komunalnog doprinosa i komunalne naknade jer i u ovo krizno vrijeme da bi se ta sredstva mogla koristiti za ostale nužne potrebe gradova i općina trebamo i izmijeniti sam taj zakon. Zato tražimo da za određeno vrijeme ta sredstva ne moraju biti strogo namjenska nego da se po potrebi mogu raspodijeliti tamo gdje je to najnužnije. I to su primjeri, dal je to za zadovoljavanje potreba u zdravstvu, socijali, poduzetništvu, vatrogastvu. I upravo zato ćemo i podnijeti taj amandman. Na kraju, generalno podržavamo predložene mjere, no moramo biti svjesni da će se vjerojatno s vremenom donositi i nove mjere ili će se ove morati prilagođavati jer se situacija mijenja iz dana u dan. Hvala lijepo. Hvala. Zastupnik Tomislav Panenić govorit će u ime Kluba zastupnika nezavisne liste mladih. Hvala lijepo potpredsjedniče sabora, poštovani ministri sa suradnicima. Naravno da u okviru ove rasprave koju govorimo danas vrlo je teško otet se dojmu da nekako svi upozoravaju da ovaj paket mjera jeste prihvatljiv, ali isto tako I ono što je izostalo u samom razmatranjima koja je nama iznosio premijer, a to je dinamika. Znači, ukoliko mi se usuglasimo ovdje da će velikom većinom glasova proći ovaj paket zakona i ako ne bude to dovoljno što već sad se ukazuje, koja, koja će bit brzina reakcija Vlade? Dal je Vlada stvarno svjesna potrebe da iskaže deficit ove godine ukoliko bude takva situacija, ono da li to želi, namjerava? Mislim da je to ključno pitanje, ja bi evo i ministra Marića, potpredsjednika Vlade zamolio da kaže, znači da li idemo i u tome smjeru jel određene zemlje već su najavile da će štititi maksimalno svoje gospodarstvo i da su spremne ući u proračunske deficite samo da bi sačuvale supstancu gospodarstva. A danas kada razmatramo poteškoće trebamo i moramo uvažiti razmišljanja naših poduzetnika koji već osjećaju prve pritiske, koji se već nose sa određenim odlukama koje nisu nikad popularne, a pogotovo one koje se odnose na otpuštanje radne snage i njihovu želju da prežive. Oni žele preživjeti jel ako neće biti turističke sezone, žele da je prežive da dočekaju slijedeću. Znači, neće ovo potrajati vječno, riješit će se u nekome roku, ali slijedeće godine dolazi turistička sezona, žele da budu likvidni, spremni, mogućnosti da zaposle, da sačuvaju svoje lance opskrbe, svoje opskrbljivače. Jel ako pogledamo, pa nije turizam samo ugostiteljski objekt na obali ili apartman ili hotel ili bilo gdje dalje na kontinentu, nego su to i njegovi opskrbljivači. I onaj ko trebaju distribuirati, ne znam, vino sa kontinenta i očekuje i ne samo da očekuje nego ima i takve kapacitete da mu je turistička sezona presudna, on nema alternativu, nema ako ne bude i jasan stav Vlade i komuniciranog prema prvenstveno našim trgovačkim kućama da prioritet je prodaja zaliha koje postoje na domaćem tržištu. neće se donijeti zakon, nema toga zakona. Možemo na kraju ja bih rekao možda u ovoj situaciji pozvat se i na rumunjski model, oni su jednostavno ignorirali Europsku komisiju, donijeli zakon kojim su utvrdili da u svakom njihovom trgovačkom lancu mora biti najmanje 50% roba koje imaju porijeklo iz Rumunjske. I naravno da ih Europska komisija pritišće i oni su kroz provedbu, evo nisam siguran dal su sada to pod pritiskom promijenili, ali su osigurali godinu, dvije i više vremena da bi njihovi proizvođači ušli na police, da bi ojačali svoju proizvodnju, da bi ojačali svoju poziciju na tržištu i time zahvatili. Jednom kada dođeš u takvu poziciju više se teško tebe može maknuti. I zato kod ovih mjera koje se predlažu, ključna je procjena i Vlade i stručnjaka da li su naše mjere dovoljne, da li su dovoljno jake da obrane naše prerađivače, prerađivače, proizvođače roba da im se ne dogodi da uz snažne mjere drugih zemalja, pogotovo zemalja članica EU, njihovi proizvodi brzo po povoljnijim uvjetima uđu na naše tržište i time u okviru ove krize istisnu naše proizvođače? To je ključno pitanje koje se postavlja, nije samo ono što će se dogoditi u 3,4,5 mjeseci nego da li pod mjerama evo govoreći o Njemačkoj što je najavila Merkelica, idu sa najjačim paketom pomoći od kraja Drugog svjetskog rata, znači Njemačka je rekla najjači paket. I kada je bila ekonomska kriza nisu imali tu jačinu i oni su sačuvali svoju autoindustriju i svoje kapacitete. Prema tome, trebamo razmišljati da takve zemlje sa takvim izjavama daju potporu svojim poduzetnicima i oni će se boriti ako već ne mogu ostvariti dostatne dostatne prihode, možda i na tradicionalnim tržištima da osvajaju nova, da se bore za novo tržište, da budu tamo novi igrači i da istisnu one koji su slabiji, manji. A ja se bojim da bi naši gospodarstvenici mogli biti upravo ti koji će biti istisnuti i tu trebamo tražiti vrlo specifično kako pomoći one koji bi se mogli naći pod ovakvim ugrozama jel EU koliko god da je zajednica, pokazuje kroz ove primjere da je jedno veliko jedno veliko konkurentno tržište u kome se ne biraju alati pa čak ni u vremenu kada bismo mi trebali se pozivati na solidarnost. A danas smo imali premijera koji se poziva na političku solidarnost, poziva se na gospodarsku, na sve oblike. Ali s druge strane, treba shvatiti da i oni možda koji mu danas titraju i oko njega i podržavaju da će drugi dan donositi mjere koje će ugroziti upravo državu u kojoj je on premijer. Ono što bih rekao da mi govorimo sada o fokusu, znači treba biti vrlo fokusiran, ne možemo imati i tu se slažem, mjere koje pomažu apsolutno svima nego ima onih koji će biti u jednom kratkom roku ugroženi i moramo kreirati mjere koje su sada ad hoc, koje se odnose na jednu likvidnost gotovinske praktično mjere. I vidimo da imamo države koje su svojim građanima, poduzetnicima osigurale osigurale takav džeparac, brzi novac koji može im prebroditi nešto. Velika Britanija ima takvu mjeru, pogledao sam ne znam jedan Hong Kong je svojim državljanima 1200 dolara protuvrijednosti dao, znači jednostavno da imaju za pojačanju potrošnju. I upravo je to, treba pojačati kapacitete potrošnje, potražnje na tržištu da bismo onda mogli sačuvati postojeće stanje i možda nadoknadili gubitke. gubitke. Očekuje se da političke odluke, političke mjere budu takve koje će pomagati u tome smjeru i naravno da je zabrinutost poduzetnika kada im se samo nudi nešto što je odgoda sa onim što će se dogoditi nakon proglašenja kraja krize. U jednom trenutku epidemija će stati, primirit će se i onda će Vlada reći evo na ovoj sjednici Vlade, premijer će vjerojatno imati takav stav, mogu objaviti da je kod nas epidemija završena, život ide dalje i nakon toga dolaze svi oni koji pružili odgodu i kažu ok, sada mi dolazimo na naplatu. Nitko nije rekao ta odgoda koja se dogodi kako će se raspodijeliti u kome roku? Jel to u kratkom roku? Dal ide odmah na naplatu, kroz godinu, dvije, tri, nakon završetka krize? Ja razumijem, pristup je i tu podržavam zapravo stav, razmotrit će se mjere kroz ovo vrijeme koje dolazi pa će ako bude potrebe i produžavati izvršenje određene, međutim nitko još nije rekao u onom trenutku kada završi koliki je period stabiliziranja u kome sve što je ostalo kao obaveza će se na neki na neki način prelamat. Dobra je poruka kada nekom kažete možda ako potraje tri mjeseca, imat ćete godinu dana, dvije godine da to uplatite, znači ono nećemo vas pritiskati. To je nedostajalo danas u ovoj raspravi. Ono što bi ja gledajući ove mjere koje su bile sada osim ovoga što je odgoda, bilo je za komunalna davanja, doprinose, ja bih rekao naravno da i lokalne samouprave koje se malo ovdje o njima govorilo o lokalnoj i regionalnoj samoupravi, imaju prostora s jedne strane da otpuste nešto, s druge strane da daju potpore koje će biti vrlo specifične jel bolje poznaju svoje poduzetnike na svom području i mogu im pristupiti i naravno da će tražiti modele kako da im pomognu. Tu bih ja zamolio evo imamo, nemamo ministricu poljoprivrede otišla je u međuvremenu, programi potpore u poljoprivredi su bili dobrim dijelom obustavljeni radi deminimis što je utrošen, treba žurno razgovarati sa Europskom komisijom da se oslobodi taj prostor koji imamo kao nacionalni limit, da se može pomoći kroz takve male programe lokalnim poduzetnicima gdje je stvarno mali iznosi mogu značiti opstanak ili na neki način odgoditi ono što bi se moglo dogoditi u kratkom roku uslijed ove euforije, panike ili svega da netko prestane sa proizvodnjom. Tako da treba razmišljati o tome da nije samo ta odgoda nego stvarno tražiti možda bilo koji oblik oslobađanja od nečega jer tu se sad govorilo se danas i o turističkoj članarini i turističkoj pristojbi. Kad pogledamo čiji je to prihod? turistička pristojba prihod je turističke zajednice, lokalne samouprave, ja vjerujem da oni koji su čelnici lokalne samouprave da ih se pita rekli bi vam 3 mjeseca ćemo mi prebroditi to, slobodno možete osloboditi ono mi ćemo sačuvat ćemo i turističku zajednicu i pomoći ulagati ako treba, znači al to je bilo bi puno jedna ozbiljnija poruka nego samo odgoda koju naravno, svi će pozdraviti evo nešto si odgodio ali s druge strane znači ovo sam izdvojio kao nešto što smatram i osobno da se može dogoditi. Premijeru sam bio napomenu pa je rekao ministrica će odgovorit, al ono evo da još jednom naglasim. U vremenima krize koja se događala pogotovo elementarnih nepogoda Vlada RH, a isto tako i regionalne lokalne samouprave za zakupce poljoprivrednoga zemljišta donosile su mjere o djelomičnom ili potpunom oslobađanju. I to se događalo. Imali smo ne znam 2004. kad je bila suša, 2012. bila je elementarna nepogoda, 2014. one poplave, donosili smo mjere oslobađanja. Sada imamo ovdje mjeru kojom se samo odgađa naplata 3 mjeseca. Kod mene u općini vjerujte da većina poljoprivrednih proizvođača nije uspjela u puno godina uplatiti do 30. lipnja, uplatiti su negdje do 30. rujna, do 30. rujna, obračunala im se neka kamata ali su u međuvremenu imali prihod. Došla im je žetva je bila, ostvarili su određeni prihod i to su platili i nitko nije pravio problem, ta 3 mjeseca koja sada donosi Vlada zapravo na terenu je postojalo u stvarnom životu i nije nitko dramio oko toga, jednostavno nije bio problem. I sad ako pogledamo, ja sam i premijeru napomenuo Zakon o poljoprivrednom zemljištu za sve nove zakupe omogućava da se zakup plati do 30. prosinca, 31. prosinca Znači, ovdje sa 30. lipnja daje se odgoda do 30. rujna, a s druge strane novi zakon daje puno više. ja bi reko, ajmo provesti te programe raspolaganja što prije da ljudi jednostavno imaju rokove do 30. prosinca i ova mjera onda je puno slabija. Znači, već imamo koliziju sa postojećim zakonom treba voditi računa da nekad ne bude da banaliziramo, idemo u paketu, puno je mjera i svega i onda imamo ovakve primjere neke mjere koja nit je odgoda koja je bila uobičajena, pa i često kad se proziva ovdje i sadašnjega predsjednika republike dok je bio premijer, bio ovakav onakav, on napravio sada kad su svi puno bistriji, pametniji i bolji sada na kraju toga nemamo. Ono što moram pozdraviti, a to je mjera potpore očuvanju radnih mjesta. Naravno da ostaje još uvijek pitanje načina odabira i bojazni oko toga i stvarno treba tu dati puno truda, napora da se prepozna koji su to subjekti koji su direktno ugroženi koji će biti možda indirektno, možda širiti tu bazu. Vidim da se ide onako sa jednim dosta širokim pristupom ono ali naravno da glasajući ovdje mi trebamo dati potvrdu, mislim da su to kolege iz IDS-a rekle, mi trebamo dati potporu da je to dobro, a ne znamo okvire, puno toga je u podzakonskim aktima i ovisi o procjeni ministra i nekad bi se moglo dogoditi da glasaš za ispravan naslov, a na kraju kad dođe do provedbe milijun kriterija koji onemogućavaju i ne bi to bilo prvi put u Hrvatskoj. Imamo uvijek lijepe zakone, lijepe mogućnosti potpora, a onda kad ljudi trebaju skupiti svoje papire i doći onda ih se traži 100 i jedan dokument kojega uvijek je jedan od tih sporan koji se ne može riješiti i na kraju od potencijalne svi koji su očekivali dođemo do jedne ograničene skupine onih koji mogu ostvariti određene potpore. Neki prijedlozi, ajd da budemo uvijek ono, moramo na kraju izaći sa nekim prijedlozima, na sastanku klubova u Vladi bilo je rečeno da će Vlada izaći u susret i stvarno razmotriti sve amandmane koji će dati klubovi zastupnika pa i opozicijski da bi možda i poboljšali te mjere, ali kad pogledamo ove prijedloge nemate praktično na što dati amandman jer smo Poslovnikom Hrvatskog sabora ograničeni samo ono što je Vlada dotakla na to bi mogli davati amandman. Znači, prostor nam je vrlo mali i sad da i napišemo neki amandman taj amandman bi bio proglašen da je zapravo neispravan po Poslovniku i baci ga se u smeće. Tako da ja vjerujem da zbog toga i imat ćete puno jaču komunikaciju pogotovo opozicijskih klubova koji će komunicirati prema medijima da imaju bolje prijedloge, da imaju drugačije prijedloge jer formalno ih ovdje ne možemo uputiti ono vrlo je ograničen taj bio prostor. Ono što proizilazi pogotovo iz situacije malih poduzetnika onih koji su praktično i vlasnici i jedini djelatnici, znači ta je obaveza da moraju sebi sami uplaćivati uplaćivati zapravo doprinose i praktično isplaćivati plaću, mislim da je to jedna od mjera koja je bila i puno se o njoj raspravljalo, al evo i ministar je vrlo duboko u tome pa smatramo jel da bi sada oslobađanje od takvog plaćanja, a ne bi to bilo jedno jel imaju neke druge zemlje članice već sam vidio, imaju takvu mjeru su kod sebe usvojile da ne bi možda bilo ludo sada na jedno ograničeno vrijeme reč, ok evo oslobađamo jer onaj tko je sam poduzetnik, tko pokreće, sam nosi cijeli taj rizik i na kraju da ispadne radi keš lova koji mu je nedostatan da dođe u problem isplate plaća i svega ostaloga dovede se u probleme koji su nepotrebni. Imamo sada završni su računi bili, porezne prijave su ono donošene u okviru jedne godine koja je bila solidna. Na osnovu te porezne prijave Porezna uprava će razrezivati predujmove poreza za ovu ali već sada je evidentno da prihodi neće biti na razini 2019. godine. Zbog svega ovoga doći će do određenoga pada i bilo bi razumno za pristupiti tome da se predujmovi značajno korigiraju korigiraju naravno na manje pa da bi onda time se na neki način oslobodilo poduzetnike ili da im se kroz određeno vrijeme koje je sada omogući da ne plaćaju predujmove nego će se tek na godišnjem obračunu pristupiti tome. Česta mjera ako pogledate druge države, ovdje je bilo premijer je rekao mi smo među drugim državama, ovo-ono, imamo jako dobro, ali pogledajmo malo, evo ja ću sve kolege zastupnike i zastupnice uputiti da pogledate malo te mjere koje su druge države, pa jedan od mjera je bila i da se omogući niže troškovi energenata, struje, plina i svega onoga što u proizvodnji nekad zna biti značajno, a kod nas to može ukidanjem određenih, privremenim ako ih već ne želite trajno, onda ukidanjem privremenih određenih naknada, kao što je na primjer naknada za sigurnost opskrbe plinom koja je, i ovako je, ja bih rekao s moje pozicije malo intrigantna ono, a moglo bi se znači i pronaći prostora u tome, imamo i kod opskrbe električnom energijom, znači pogotovo u tom transportnom sustavu koji je vlasništvo Republike Hrvatske, može se naći prostor da se sada relaksira ta situacija. Jedna od inicijativa koja je došla, a to je stvarno razmišljanje o nama u nekoj budućnosti da učimo na greškama sada, da se priupitamo još jednom što je namjera Vlade sa Imunološkim zavodom. Kad nas je ovo prodrmalo i kad dođe do ovih krize onda se pokaže da nešto što možda nije bio prioritet sad odjedanput postaje, bilo bi jako dobra poruka da Vlada zauzme pozitivan stav oko Imunološkog zavoda i da kaže da ipak ćemo svim silama trudit se da kao država sačuvamo takav jedan subjekt koji nam u budućem vremenu može pomoći u uvjetima, pogotovo u ovakvim kriznima, da imao jednu sigurnost koju građani traže, jer otkako je došlo ovo, ova kriza, nestalo je sve rasprave o cijepljenju, ne cijepljenju, sad bi bilo dobro otvorit temu ukoliko bi se našlo cjepivo za koronu da li bi se mi cijepili? Da. jednostavno traži se i to, i prema tome ja smatram da Imunološki može biti u tome, da kajemo i jedna od karika koja će spriječiti događanje kao što su ova. još bi na jedan slučaj upozorio u ovome kratkom vremenu koji se može dogoditi, što znači samoizolacija u jednom poljoprivrednom gospodarstvu gdje netko treba sada pristupiti obradi svojih poljoprivrednih površina, i koristit će traktor kao sredstvo, trebalo bi tu pronaći jednu dozu fleksibilnosti, ne mogu se sad na taj slučaj koji se pojavio, reći da je 100% bio takav, ali mogu reći da netko tko je u samoizolaciji treba obaviti poljoprivredne radove da bi mu trebalo omogućiti znači takvu iznimku ako će on sjesti u traktor i neće s nikim biti u kontaktu i obaviti nešto da ima prostor, to je onako jedna čisto pragmatična, pragmatično minuta nekad zna biti jako kratko, evo ministre, suradnici, ono radite puno i probajte još bolje mjere dati. Hvala lijepo. Klub zastupnika HDZ-a također se javio za sudjelovanje u raspravi, u njihovo ime govorit će zastupnik Branko Bačić. Izvolite. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine podpredsjedniče, poštovani podpredsjedniče Vlade, državna tajnice, poštovane kolegice i kolege. naš Klub, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržati će izmjenu predloženih Zakona u hitnoj proceduri. svega u ime Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice želim dati punu podršku radu i Vladi, ali i Stožeru civilne zaštite na dosadašnjim aktivnostima u suzbijanju širenja ove pandemije, korona, Rezultat toga rada do sad vidljiv je i u činjenici da smo u usporedbu sa drugim usporedivim državama uspjeli u prvoj fazi zaustaviti geometrijski progres u širenju tog virusa, a što svjedočimo da se događa u drugim državama. Za usporedbu kako taj proces širenja korona virusa ima svoju geometrijsku progresivnost, govori podatak da nam je trebala 13 dana, oboljenog, oboljelog od korona virusa u Hrvatskoj dogodila se je 25. veljače i nama je trebalo 13 dana da dođemo do 13-og oboljelog, a samo jučer primjerice je u Hrvatskoj ih je 13 oboljelo. Dakle to nam jasno ukazuje kako se s novim danom geometrijski širi obuhvat zaraženih korona virusom. Zbog toga je važno da poštujemo odluke Stožera civilne zaštite kako je to i ministar Beroš izjavio mi smo danas na trećem stupnju obrane od širenja korona virusa koji znači punu mobilizaciju zdravstvenog sustava, i u tom smislu je vrlo važno poštovati u prvom redu smanjenje socijalnih društvenih kontakata između svih građana Republike Hrvatske, u drugom dijelu poštivanje svih drugih odluka o samoizolaciji, o o radu, o kretanjima i svemu onome što je propisano samim odlukama, Zbog toga su ove mjere koje je Vlada uputila, po meni, došle u pravo vrijeme i držim da one predstavljaju doista jedan vrlo vrlo sveobuhvatan paket paket mjera koji ide za tim da se smanji u najvećoj mogućoj mjeri posljedice koje pandemija korona virusa će svakako imati na gospodarstvo Republike Hrvatske, i mi oko toga ne dvojimo. No ono što mogu reći, a svjestan činjenice u kakvom se, u kakvom je stanju bila Republika Hrvatska prilikom velike gospodarske krize koja je zadesila svijet, a onda i Hrvatsku 2008.-e i 2009.-te godine, ipak danas je gospodarski i financijski sustav Republike Hrvatske značajno stabilniji i na taj način može izići sa ovakvim mjerama koje kao što je rekao ministar u prvom valu će iznositi negdje oko 30 milijardi kuna. Dakle 63 mjere koje su najavljene što zakonskim rješenjima koje ćemo sada usvojiti, što sa brojnim podzakonskim aktima odnosno uredbama odnosno pravilnicima koji proizlaze iz ovih zakona, potrebno je na razini RH kroz javne financije osigurati 30 milijardi kuna. Ono što je još bitno reći, bitno je reći da tih 30 milijardi kuna koje ćemo sada izdvojiti, možemo izdvojiti kud i kamo jednostavnije s obzirom na stabilnost financijskog sustava RH, a ta stabilnost financijskog sustava nije došla sama po sebi. Ja sam puno puta u ovom Saboru i za ovom govornicom govorio da je pretpostavka gospodarske stabilnosti RH da je pretpostavka stabilnosti financijskog sustava stabilna politička situacija i o tome sam u nekoliko navrata govorio da bismo mogli provoditi mjere koje smo provodili, a koje su mjere dovele do bolje gospodarske situacije u Hrvatskoj, koja se ogleda i kroz povećanje plaća, bilo minimalne, bilo medijalne, bilo prosječne plaće, kroz povećanje i mirovina, kroz povećanje broja zaposlenih, kroz smanjenje broja nezaposlenih, kroz smanjenje porezne presije, kroz ukidanjem brojnih administrativnih barijera koji su onemogućavali ili bitno otežavale rad hrvatskih poduzetnika, što je onda jasno dovelo do činjenice da je proračun RH ili uravnotežen ili u suficitu, što je nadalje dovelo do povećanja kreditnog rejtinga na razinu investicijskog rejtinga, sve to zajedno omogućilo da u ovom trenutku Hrvatska kao država može se nositi i sa ovakvim paketom mjera koje je predložila Vlada RH. Kada govorimo o toj političkoj stabilnosti, meni se u prvom trenu u misli mi dolazi odluka odnosno Zakon o izvanrednoj upravi u trgovačkim društvima od sestrinskog značaja za RH, da da nije bilo te političke stabilnosti ne bismo bili mogli provesti Zakon o izvanrednoj upravi. Ne znam i sigurno ne bi tadašnji Agrokor mogao dobiti onaj roll up kredit da je tada u vrijeme krize, političke krize u Hrvatskoj da smo otišli u izvanredne izbore, sigurno da tada taj roll up kredit koji je omogućio sanaciju i postupanje izvanredne uprave na način kako je što je dovelo do kasnije nagodbe ne bi se bilo moglo provesti taj zakon. A što spašavanje Agrokora u kontekstu ove krize znači, ja ću vam samo dati par podataka. Naime, prema evidencije poslovanja Konzuma u zadnjih desetak dana samo ću dati podatak da je Konzum dostavio 30%, tridesetak posto sve robe koje su Hrvati kupili u zadnjih desetak dana, da zahvaljujući činjenici da smo reagirali sa tim zakonom omogućeno je da Belje proizvode 20-ak % svog svinjskog mesa koje se potroši u Hrvatskoj ili 50% cijele domaće proizvodnje svinjetine, da je također omogućeno proizvodnja 12% svog mlijeka u Hrvatskoj ili 5% domaće potražnje, da smo time očuvali 50% kapaciteta za proizvodnju šećera, a u šećeru smo kao država samodostatni, da je očuvano 15% koliko je u sustavu Agrokora bilo proizvodnje pšenice i kukuruza, da je omogućeno tov 15% sveukupne junadi u Hrvatskoj odnosno junetine koja se proizvede u Hrvatskoj. Da nije bilo toga ne samo da bi bilo došlo do urušavanja brojnih OPG-ova u Hrvatskoj, ne samo da bi bili brojni proizvođači u prehrambenoj industriji u vrlo nezavidnoj situaciji nego sama činjenica da bi i zaposlenici javilo njih 30-ak tisuća u sustavu Agrokora i brojni drugi koji su bili poslovno vezani za Agrokor pali na državni proračun. Bi li u tom trenutku državni proračun bio u ovoj poziciji? Ja mislim da ne bi. A da bi sve to zajedno onda rezultirali činjenicom da ne bismo bili u situaciji da možemo ovakve mjere koje je predložila Vlada RH na ovaj način isfinancirati. Pa u tom smislu htio sam naglasiti činjenicu da je politička stabilnost u državi bila preduvjet uspješnih brojnih gospodarskih mjera pa ako hoćete i porezne reforme i svega onoga što je slijedilo nakon toga, a što je omogućilo povećanje plaća i svega drugoga što je vrlo važno za funkcioniranje države. Kada sam spomenuo politički sustav onda ja mislim da u ovom trenutku mi kao država i mi kao društvo možemo s povjerenjem gledati u hrvatski pravni pravni sustav. Ja mislim da je u ovom trenutku vrlo važno bitno povjerenje koje Hrvati imaju u zdravstveni sustav. Mi često puta napadamo naš zdravstveni sustav, govorimo o problemu zdravstvenog sustava u Hrvatskoj, govorimo o problemu funkcioniranja bolnica, njihovom dugu itd., itd., a sada smo svjedoci da brojne bogate države u Europi koje su puno jače i temeljem nacionalnog BDP-a po glavi stanovnika imaju velike probleme sa funkcioniranjem njihovog zdravstvenog sustava. Primjer Italije, sada Španjolske koje su jače države od Hrvatske vidimo kako se teško nose sa tim sustavom. Ja ne želim reći da će u nekim izvanrednim teškim situacijama ako dođe do eskalacije epidemije odnosno pandemije korona virusa u Hrvatskoj, da i naš sustav neće imat problema, svakako da će imati ali vidimo da usprkos svemu onome što radimo da je hrvatski zdravstveni sustav i tu se zahvaljujem svim liječnicima, sestrama i svim sudionicima sanitetskog sustava u Hrvatskoj na svemu što do sada rade. Prema tome, to je vrlo važno istaknuti da premda smo najveći kritičari svoje države, kritičari svog sustava vidimo da taj sustav i u ovim kriznim vremenima za sada jako, jako, jako dobro funkcionira i ja se nadam da će tako ostati do kraja. što se konkretnih mjera tiče, mislim da su te mjere prvenstveno usmjerene na očuvanje radnih mjesta, što držim da je vrlo važno i to je po meni najvažniji naglasak, da u ovoj krizi kada će brojni poslodavci doista imati problema, kada će doći do velikog pada poslovnih aktivnosti, kada će to značajno smanjiti njihove financijske prihode, kad praktično će neke djelatnosti biti obamrle, kad jednostavno će se sa mjerama koje će stožer civilne zaštite propisati, zabraniti rad određenih objekata, itd., itd., bitno je da država tada intervenira i da se ne dogodi ono što nam se dogodilo u krizi 2009. g., da je u svim sektorima došlo do velikog ogromnog pada pada zaposlenih. Ja mislim da na ovaj način sa ovim prvim mjerama koje govore o tome da će se za sve one poduzetnike čiji zaposlenici nemaju, ne mogu biti zaposleni, da će im se u slučaju da zadrže te zaposlenike, isplaćivati minimalna plaća, mislim da je to prva mjera koja u ovom trenutku možemo i trebamo podržati, pohvaliti i s druge strane, jasna mogućnost da se odgodi plaćanje javnih davanja, o tome da li će to odgađanje kasnije značiti otpis, da li će to i kako i na koji način će se postupati, ja bih radije, ono što je Vlada rekla, pričekao i vidio kako će se i na koji način situacija oko korona korona virusa u Hrvatskoj realizirati. Moratorij na otplatu kredit vrlo je važan, to je ja mislim više nego dobrodošla mjera koja mora biti usklađena ne samo sa HBOR-om, već i sa svim bankama. Ono što bih također želio istaknuti, da premda prolazimo kroz ovu krizu i razmišljamo o očuvanju radnih mjesta, to ne znači da brojni poslodavci u Hrvatskoj koji su ušli u bilokoji od sustava korištenja europskih fondova i ušli su u realizaciju svojih investicija, da im se omogući da se isplata predujma koja je pravilnikom riješena, do sada na način da se isplaćuje 75% a da moraju imati bankovnu garanciju za onih 100% tog predujma, da im se sada odmah isplaćuje 100% kako ne bi morali dodatno se kod banke zaduživati da bi pokrili taj dio avansa odnosno predujma i da im se u cijelosti odmah ukoliko nastave sa investicijama, omogući da samo dobivaju bankovnu garanciju za onaj dio koji predstavlja njihov udio u realizaciji pojedinih investicija. Ja sam već jutros obavio razgovor sa ministricom poljoprivrede, to su brojne investicije koje vodi Ministarstvo poljoprivrede kroz ruralni razvoj a i kroz druge mjere koje su na nivou države, da se svima njima omogući da im se u cijelosti isplati predujam kako bi im se praktično omogućilo i dalo zraka da ne moraju preuzimati bankovne garancije na cjelokupni iznos predujma. Druga stvar koju sam također htio reći, to je dakle, to sam već spomenuo, odgađanje plaćanje poreznih obveza, kao što je ministar rekao, prema njegovim procjenama, to je iznos od negdje oko 9 do 12 milijardi, mislim da je to vrlo važna mjera, da kada padne značajno likvidnost kod pojedinih poduzetnika, da im se omogući jasno da ne plaćaju državi one obveze koje su im nastale temeljem zakona. To je vrlo važno, time se čuva likvidnost pojedinih tvrtki. Brojne mjere koje su definirane i Zakonom o porezu na dohodak, sa tim Zakonom o porezu na dobit, čini mi se da je to također jako važno, tvrtka koja dobije poticaj, da joj to ne uđe u osnovicu poreza na dobit na taj način da ostaje na stopi koja je propisana za fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dobit. Zakon o izvršavanju državnog proračuna, definirano je isplata beskamatnog zajma do visine poreza na dohodak i doprinosa koji će im u ovom trenutku s obzirom na smanjene aktivnosti, dodatno smanjiti njihove prihode. Mislim da je taj beskamatni zajam itekako važan da se može normalno dalje funkcionirati. Ono što sam također htio reći, tijekom jutra sam čak imao namjeru replicirati, govori se o položaju sezonaca. Položaj stalnog sezonca. Mi smo ovim zakonom omogućili ako se ne varam g. ministre, kad svi stalni sezonci u Hrvatskoj, neovisno o mjestu prebivališta, neovisno o državljanstvu u slučaju krize, iduća 3 mj. njima će se isplaćivati novčana potpora. To hoću reći posebno u kontekstu da smo svjedoci i čujemo što se događa sa našim brojnim mladima sugrađanima koji su otišli u Irsku, koji su otišli u Austriju, koji su otišli u druge europske države, da ta socijalna osjetljivost kad je u pitanju i zadržavanje sa isplatom i minimalna plaća u tim državama koja je sigurno veća nego u Hrvatskoj, sa činjenicom da brojni nisu čak niti zdravstveno osigurani, da su sada primorani kada dolazi do krize u tim država, jednostavno dobivaju otkaze, ostaju bez posla i vraćaju se u Hrvatsku. Mi kao država sa ovakvim zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu rada, pokazujemo osjetljivost socijalnog sustava RH. Dakle, Dakle, postupajući na ovaj način prema svim stalnim sezoncima, neovisno tome odakle su, što rade, zadržavamo na tržištu rada ljude, zaposlenike za koje nisam do sada bar, jedino da me možda nešto ugodno ne iznenadi, nisam vidio da to postupaju druge bogatije države kod kojih su brojni naši sugrađani otišli tijekom ovih zadnjih nekoliko godina otkada je sloboda tržišta kretanja rada na području otkad smio članica EU-a. Također bi se usuglasio, mislim da je gđa. Branka Juričev Martinčev rekla onaj dio koji se odnosi na Zakon o turističkoj članarini i boravišnoj pristojbi, da se, Zakon o obračun odnosno naknadno plaćanje, odgoda plaćanja već da se razmisli jasno i potpunom oslobađanju od tih obveza i plaćanja turističke pristojbe i turističke Dakle, brojnim mjerama koje smo, koje su navedene u ovih 19 zakona ja držim da je u ovom trenutku Vlada reagirala vrlo primjerno. Jasno da će kroz iduće, idući period doći do potrebe propisivanja novih mjera, to sam više nego uvjeren, da će se doći do ovisnosti o ponašanja, o postupanjem prema korona virusu da će to tražiti još brojne druge mjere koje će ići u prilog i građanima koje bi išle u prilog i poduzetnicima. Već tijekom jutra smo čuli nekoliko dobrih prijedloga koje su usmjerene prema dodatnom olakšanju postupanja i poslovanja poduzetnika, a i životu naših sugrađana. Vidio sam i vidio sam i amandman kojega je dao Klub IDS-a na način da se omogući jedinicama lokalne samouprave kako bi se prihodi od komunalne naknade koji su zakonom propisani kao namjenski prihodi i njihova, i mogu se samo trošiti za točno određene projekte koje propisuje, koji su propisani zakonom, da bi za vrijeme ovih posebnih okolnosti kako smo nazvali kroz čitav ovaj set zakona, vrijeme korona virusa odnosno sličnih eventualnih u budućnosti situacija da bi se prihod koji jedinicama lokalne samouprave dolazi temeljem naplate komunalne naknade mogao koristiti nenamjenski. Ja mislim da je to dobar amandman i ja sam obavio razgovor i sa potpredsjednikom Štromarom, taj takav amandman u ovom trenutku s obzirom na izostanak prihoda druge vrste, a to je i porez na dohodak itd., itd., a tim više što smo Zakonom o porezu na dohodak propisali da će jedinice lokalne samouprave već u 6. mjesecu značajno osjetiti povrat poreza na dohodak koji su građani tražili temeljem svojih poreznih prijava, izostati će prihodi jedinicama lokalne samouprave i na ovaj način bi im se omogućilo da premoste tu situaciju na način da da prihodi od komunalne naknade mogu koristiti kao odnosno nenamjenski koristiti za potrebe koje imaju kao jedinice lokalne samouprave i koje su im zakonom predviđene. U svakom slučaju mi ćemo u klubu zastupnika ovaj prijedlog od 19 čini mi se zakona u cijelosti podržati. Hvala lijepa. Slijedeći klub zastupnika koji se javio za sudjelovanje u raspravi je Klub zastupnika HSU-a, SNAGE, nezavisnih zastupnika i Nove politike i prvi će u njihovo ime govoriti zastupnik Glavašević. Izvolite. Bitka koju trenutno vodimo događa se na tri bojišnice. Prva je ona zdravstvena. Borimo se da mjere karantene i društvene distance urode plodom i da naša sposobnost da zbrinemo oboljele ne preoptereti naš zdravstveni sustav. Ako u toj bitci uspijemo, a trenutno se čini da je tako nećemo gledati scene poput onih u Lombardiji gdje se mrtvi po danu broje ne u desetinama nego u stotinama. Druga bitka je ona ekonomska i o njoj danas govorimo. Mjere koje Vlada predlaže fokusirane su na likvidnost i na očuvanje radnih mjesta. Mjere ugrubo možemo podijeliti u tri kategorije. Prva je odgoda javnih davanja i zaduženja odnosno naplate zaduženja. Druga je isplata minimalca poslodavcima koje onda poslodavci mogu isplatiti radnicima. I treća je, su kreditne linije s kamatama ili bez kamate. Vjerujem da će ove naglašavam kratkoročne prije svega mjere dovesti barem djelomično do cilja, ali želim reći da su one prije svega fokusirane na poslodavce. Samozaposleni građani osobito umjetnici i oni u kreativnim industrijama imaju mnogo pitanja i nesigurnosti, ja ovdje želim pozvati na dijalog u nadi pronalaska rješenja za probleme s kojima su ti ljudi suočeni. Postoje stvari koje ministru i suradnicima želim dati na razmatranje i koje ćemo predložiti između ostaloga kao amandmane koje onda ćete vi prihvatiti ili ćete ih bilo u izvornom obliku, bilo u u izmijenjenom ili ćete ih odbiti sa nekim objašnjenjima ako vaša objašnjena budu zadovoljavajuća mi ih dakako možemo onda i povući. Samo kažem, ako, pozivam da komuniciramo o tim stvarima kako bismo napravili zajednički dobru stvar za građane. Jedna od stvari je da se poduzetnici kojima je promet ispod 7,5 miliona kuna po godini da ne moraju čekati kraj godine da prijeđu na plaćanje PDV-a po naplati računa. Dakle, možda da im se to omogući već sada možda bi to bila jedna stvar. Potom, na temelju komunikacije našega kluba sa platformom Možemo i Udrugom Pravo na grad, imamo po ovim mjerama koje ste nam dostavili nekoliko, razmišljanja i prijedloga. Dakle mjera uvođenja stend stila odnosno ove obustave izvršenja svih mjera prisilne naplate prema svim dužnicima u fizičkim ili pravnim osobama u razdoblju do 3 mjeseca, dakle mi bismo tu predložili da se ta, da se taj moratorij odnosi i na kreditne obaveze građana u pogledu stambenih kredita na 3 + 3 mjeseca. možemo, predložili bismo da se sredstva za subvencioniranje za kupnju stanova preusmjere u fond za pomoć građanima u podmirenju stambenih troškova, dakle tu su stanarine za one koji su u privatnom najmu. Ovdje bih otvorio malu zagradu, također od, imamo sam pitanje od građana koji recimo imaju restorane u prostorima pa su u privatnom najmu gdje ne mogu, njihovo je pitanje bilo kako će podmirivati te troškove, ne. Dakle, netko tko je u najmu u prostoru koji je u vlasništvu jedinice lokalne samouprave može dobiti odgodu, ali netko tko je u privatnom najmu nema tu mogućnost, pa evo čisto ovaj nadam se da ćemo čuti nešto o tome. Što se tiče mjere broj 15 dakle bezuvjetno produljenje trajanja projekta s rokom završetka u ožujku, to je vezano za Ministarstvo regionalnoga razvoja i za fondove, dakle bezuvjetno produljenje trajanja projekta s rokom završetka u ožujku, travnju i svibnju 2020. godine kao i obveze povrata sredstava s rokom dospijeća u ožujku, travnju i svibnju za 90 dana za sve projekte sufinancirane iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija koji su u provedbi. Dakle, evo to je jedna također stvar. Mjera 18, potpore za očuvanje radnih mjesta u sektorima pogođenim koronavirusom. Okej. Dakle jedno od pitanja koje smo dobili je bilo vezano za, za to ako neko dobije poslovno uvjetovani otkaz ide na HZZ i tamo će dobivati, tamo će dobivati onih 70% plaće u nekom periodu. Dakle, i onda me pitaju poslodavci nije li meni, i radniku i meni bolje čovjeka poslati na HZZ jer će dobivati više od ovoga minimalca kojeg bi inače država, zašto onda ne bi naprosto poslodavcima se isplatilo tih 70% kako bi zaposleni dobivali veću naknadu? To je, to je jedna, jedna stvar o kojoj treba razmisliti. Meni je tu jasno da, da da možda nema dovoljno sredstava jer kao što je i premijer rekao, imali smo ranije u raspravi, ako ovo košta 5 milijardi kuna, ovo je značajno veći iznos, nama je to jasno, jasno je da mogućnosti nisu neograničene, ali evo mi ćemo to u nekom obliku vama predložiti kao amandman, vi vidite šta možete napraviti oko toga. Na kraju, jedna bitna stvar je vezana za mjeru 24, dakle da imamo bezuvjetno produljenje trajanja projekta od 3 mjeseca za sve projekte sufinancirane iz operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ koji su u provedbi i s rokom završetka u u mjesecima ožujak, travanj i svibanj 2020. Da, i da ima također obveza da se produlji obveza povrata sredstava s rokom dospijeća u tom periodu za 90 dana za sve projekte. Dakle, tu je, također smo spominjali aktiviranjem klauzule više sile u ovim okolnostima, dakle naprosto ima, pogotovo to pogađa nevladine udruge, udruge, jako puno bi značilo kada bi se, kada bi se vodilo računa o tim stvarima prilikom, prilikom ovih mjera. Dakle, to su neke stvari koje, koje ćemo vam predložiti, nije nužno konačni popis, ali evo čisto da znate što vas čeka. I na kraju, treća bojišnica o kojoj sam, o kojoj sam govorio je ona za povjerenje građana u našu sposobnost da se nosimo s ovom krizom. To je borba protiv panike, to je borba za solidarnost između ostaloga i želim samo reći da je jasna komunikacija ovdje ključna. Građani imaju jako puno pitanja, imaju jako puno nesigurnosti, što je razumljivo, ima jako puno straha. Mislim da svi imamo obavezu komunicirati sa građanima i, i dati sve od sebe da ono što radimo ovdje zajednički, ja mislim prije svega vi radite, ali i mi imamo ulogu u ovome, da im, da im možemo to približiti najbolje što možemo i u detalje, pa u tom smislu onda evo nadam se da će, da će komunikacija biti jasna i ubuduće i da će ove mjere kao i sve one buduće jer više puta smo naglasili da su ove mjere kratkoročne. Ja se nadam da će biti jednako tako dobro komunicirane, pogotovo građanima i direktno od vas, ali i nama kako bismo ih mi posredno mogli komunicirati građanima koji se nama obraćaju sa povjerenjem. Hvala lijepo. Sad ću riječ pustiti kolegi Aleksiću. **Petrov, Božo (MOST)** Zastupnik Aleksić će nastavit ovo izlaganje. Hvala poštovani potpredsjedniče HS, uvažene kolegice i kolege. Nažalost, država je propustila dosta stvari napraviti i prije ovoga što se dogodilo da bi građani bili u puno boljoj poziciji, da bi imali puno bolji standard nego što ga imaju. Naravno, sad je nemoguće u jednom danu to riješiti što nije riješeno sve ove godine. Ali država se uistinu ponaša vrlo maćehinski prema svojim građanima dok se ponaša vrlo blagonaklono prema lopovima. Lopovi su banke, naravno. Banke su opljačkale hrvatske građane za preko 20 milijardi kuna koristeći nepoštene ugovorne odredbe i to ne samo CHF, nego i nepoštene kamatne stope. Ja sam pokušavao ovdje predložiti zakon kojim bi se vratile preplaćene kamate, jer preplaćene kamate su čista stvar, tu nema nikakve dileme. Nije bilo dileme, bilo je pravomoćno sve riješeno. Međutim, to je odbačeno, nažalost od strane Vlade RH, pa pa ću ja citirati predsjednika Vrhovnog suda, Đuru Sessu s kojim sam nekoliko puta imao priliku u nekim javnim emisijama nastupiti, pa je on rekao u jednoj javnoj emisiji nakon što sam ja prigovorio da je jedna stvar što su ljudima presuđeni, presuđeno im je pravo da imaju, da imaju pravo dobiti svoj novac natrag, ali nisu ga dobili, on je na to rekao da sud nema niti mač, niti novčanik. Sud je utvrdio da su banke nepošteno poslovale, ali sud ne može više ništa učiniti po tom pitanju.

Ja sam dobio odgovor prošle godine u 9. mjesecu od Europske komisije kojoj sam proslijedio i vama ministre Mariću i predsjedniku Vlade i ministru Bošnjakoviću, u tom odgovoru Europska komisija je meni napisala na moje pitanje smije li država donijeti zakon kojim bi na temelju pravomoćne sudske presude obeštetila dužnike, Europska komisija je napisala naravno da smije. Nakon mene je slično pitanje Europskoj komisiji uputila i zastupnica u Europarlamentu Ruža Tomašić i dobila je isti odgovor. Europska komisija je rekla da na temelju Direktive 93/13 svaka država ima pravo obeštetiti građane koji su oštećeni nepoštenim poslovanjem bilo kojeg trgovca. A kod nas se radi o bankama i to 8 banaka najvećih u RH u stranom vlasništvu koje su opljačkale hrvatske građane za 20 do 25 milijardi kuna. Do sad je svega 0,1%, što je 1 promil građana dobilo pravomoćne sudske presude i samo oni koji su dobili pravomoćne sudske presude, dobili su svoj novac, za to vrijeme Vlada Republike Hrvatske i Hrvatski sabor sa strane promatraju i onako iz daljine boli njih briga kako će to završiti, nek' se ljudi pate na sudovima, tko ih šiša. Sad imamo novu situaciju gdje još uvijek nije razriješeno jedno od pravnih pitanja na Vrhovnom sudu, a to je pitanje prava obeštećenja korisnika kredita koji su konvertirali CHF valutu u EUR-o, gdje još uvijek nije razriješeno nakon 4 godine od konverzije na Vrhovnom sudu, imaju li ti ljudi pravo na obeštećenje u Hrvatskoj. U Europskoj uniji to je riješeno, Sud EU-a je rekao, a to je obvezujuće i za naše sudove, Sud EU-a je rekao ukoliko je izvršena zakonska intervencija, svaki potrošač koji je imao takvu zakonsku intervenciju, koji je konvertirao svoj kredit u neki drugi, novi kredit, ima pravo na Nacionalnom sudu utvrđivat je li tom konverzijom obeštećen ili nije obeštećen, a mi nakon 4 godine od konverzije još uvijek nemamo riješeno pravno pitanje o tome, iako je ono riješeno na nivou Ajmo se mi maknuti od konvertiranih kredita, postoji 70 tisuća ljudi koji nisu konvertirali kredite, koji imaju pravomoćnu presudu utvrđenu u svoju koristi, koji imaju pravo dobiti i pretplaćene kamate, i pretplaćeni tečaj, i pripadajuće zatezne kamate, 70 tisuća ljudi imaju pravo to dobiti, nema više nikakvih dilema, Vladu Republike Hrvatske ne zanimaju niti ti ljudi. Ja razumijem da ovo što nije pravno riješeno da možda to Vladu Republike Hrvatske ne treba još uvijek zanimati dok se to ne utvrdi pravno na Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, međutim ovih 70 tisuća ljudi koji su otplatili kredite prije konverzije ili možda još uvijek otplaćuju CHF kredite, imaju pravo dobiti svoj novac, a mogu ga dobiti ili na Sudu, ili bi Vlada to mogla riješiti zakonom da se naloži bankama da se nagode s potrošačima, da im na temelju zakonske metodologije predlože kako kako vratiti novac, i onda u skladu sa voljom potrošača potpisu takvu jednu nagodbu i riješe svoj odnos, a potrošač koji nije zadovoljan, koji želi možda nešto drugo ili više onda će svoje pravo utvrđivati na Sudu. Ja vjerujem kada bi se donio jedan takav Zakon koji je već trebao biti donesen, da bi veliki broj ljudi pristao na to, jer ljudi se ne vole po sudovima s bankama boriti, jednostavno ne vole. Dokaz je da se ne vole s bankama boriti po sudovima jest činjenica da je od 125 tisuća ljudi koliko je konvertiralo svoje kredite do sad tužilo svega 30 tisuća ljudi, nije to baš mali broj, al' još uvijek jako malen u odnosu na broj ljudi koji može tužiti. Pa čak sam ja predlagao premijeru, iako neki ne vole reći da je on premijer, ali ja ću reći premijeru zato jer mi je to lakše, predlagao sam premijeru Plenkoviću da me primi i da razgovaramo o toj temi, on je meni onako u prolazu uvijek rekao razgovarat ćemo, ali nismo nikada o tome razgovarali jer se jednostavno taj vrući krumpir ne želi uzeti u ruku, svi se boje toga vrućeg krumpira, pa i vi ovdje koji sjedite koji ste iz vlasti, vi u Hrvatskom saboru, zastupnici koji pripadate vladajućoj koaliciji, neki od vas me podržavaju na hodnicima, međutim nemate hrabrosti podržati i služeno ono čime se bavim. Ne moramo baš ići skroz do kraja, ne mora čak biti niti zakon za obeštećenje, mogao je to biti zakon koji bi olakšao pristup sudovima, Ustavni sud je već rekao davno prije svoje o tome, ako netko ima materijalni interes, može li on pristupiti Sudu i bez plaćanja pristojbi?, da, Ustavni sud je rekao može, kako da ne, platit će se onda kada se pravomoćno završi sudski spor, pa bi tako Vlada Republike Hrvatske mogla predložiti zakon kojim bi se omogućilo ljudima da bez plaćanja sudskih pristojbi, ukoliko su obuhvaćeni kolektivnom presudom dođu na Sud, tuže, i onda kad se pravomoćno utvrdi tko je kriv, tko nije kriv, onaj koji izgubi sudski spor, platit će sve troškove, pa i pristojbe, al' to je u svakom slučaju banka, opet govorim o onome što je čisto i sigurno, a sigurni su ovi koji su konvertirali kredite. Ono čega Vlada Republike Hrvatske uopće nije svjesna, ono čega nisu svjesni ministri, pa niti vi zastupnici mnogi ovdje koji sjedite, ukoliko ste ugovarali euro kredite prije 2013.-te godine, prije 2013.-te godine u svim potrošačkim kreditima koji su ugovarani s promjenjivom kamatnom stopom, bilo kunskim, bilo euro kreditima, banke su ugovarale nepoštenu kamatnu stopu koja se mijenja odlukom Banke. Hrvatska narodna banka je to gledala blagonaklono, Vlada o tome nije imala pojma, prvi koji su na to ukazali aktivisti su Udruge Franak, i ja među njima, i mi ne bismo to otkrili da nije bilo Slučaja Franak, da nije tečaj franka narastao do nebeskih granica, nitko ne bi postavljao pitanje nepoštene kamatne stope koju su Banke ugovarale u gotovo svim kreditima prije 2013.-te godine, i onda su se izvlačili na to kako su one to radile zbog toga jer nije bilo propisano kako kamata točno mora izgledati. To je dragi moji kolege i kolegice, jedna velika, ogromna, bankarska laž podržavana iz Hrvatske narodne banke, koja je tu laž držala na svojim web stranicama i tvrdila da je to sve ok, sve do pravomoćne presude u Slučaju Franak. O čemu se radi? U Zakonu o obveznim odnosima oduvijek piše da ugovorna odredba mora biti odrediva, a odrediva je samo onda ako su u ugovoru ugovoreni ugovoreni točni podaci na temelju kojih se ugovorna odredba mijenja, ako se mijenja, i ti podaci moraju biti tržišno provjerljivi, i ne smiju ovisiti o volji niti jedne ugovorne strane, a kada Banka ugovori da će se nešto mijenjati njenom odlukom, onda takva ugovorna odredba ovisi o volji jedne ugovorne strane, pa onda zbog toga takva ugovorna odredba na vrijedi. Pa tako osim ovih 125.000 obitelji pogođenih švicarcom još je barem 200.000 obitelji bilo pogođeno nepoštenim kamatnim stopama i veliki broj njih o o tome nema blage veze zato jer kad vide mene, opet ovaj o franku, a ja ne govorim samo o franku, ja govorim i o kamatama, ali EUR-o i kunski dužnici, a nema veze. A da slušaju malo pozornije znali bi koja su njihova prava i moram reći da je 30. siječnja ove godine Vrhovni sud RH promijenio pravno shvaćanje o zastarama potraživanja i utvrdio je da se zastarni rok za potraživanja utemeljena na ništetnosti, da takav zastarni rok počinje teći od dana utvrđenja ništetnosti. Pema tome, kamate za EUR-o i kunske kredite nisu u zastari, svi mogu tužiti, ali zašto da tuže ljudi ako bi Vlada RH mogala naložiti bankama da banke obavezno ponude nagodbe dužnicima. takve mjere koje ja predlažem donijele bi hrvatskim građanima i to za preko 300.000 obitelji preko 20 milijardi kuna, državu to ne bi koštalo ništa, koštalo bi lopove koji su građane i opljačkali. Hvala.

sabora, poštovani potpredsjedniče Vlade, kolegice i kolege, prije svega imam potrebu ponoviti ono što su neke kolege već napravile da se u ime Kluba Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika zahvalim svim u uslužnim djelatnosti, u trgovinama blagajnicima, medicinskom osoblju, tehničarima, vozačima, medicinskim sestrama, liječnicima, policajcima, epidemiolozima, inspektorima na svemu što čine u spašavanju zdravlja nacije. Naravno, posebna zahvala i Vladi RH i kao stožeru civilne zaštite kako na dosada poduzetim mjerama tako i na svim ovim mjerama o kojima danas vodimo raspravu. Nemam namjeru ponavljati sve ono što su, što su u ime predlagatelja u uvodnom izlaganju iznijeli predsjednik Vlade i potpredsjednik Vlade, niti kolegice i kolege zastupnici ali odmah na početku moram se odrediti prema terminu odgoda prijedloga zakona. Ovdje je bilo već riječi o tome. Ja sam na odboru za zakonodavstvo direktno pitao predlagatelja što znači odgoda primjerice za spomeničku rentu. Dobio sam jednoznačan odgovor, nema obveze plaćanja, nema obveze plaćanja. Nadam se da je to i u drugim slučajevima. Što se tiče samih prijedloga izmjena i dopuna zakona o kojima raspravljamo kao što sam rekao nemam namjeru ponavljati ono što smo već čuli, ali želim istaknuti da se ovim prijedlozima očuvaju radna mjesta kroz osiguranje minimalne plaće, da se osiguravaju mjere za stalne sezonce, pomoć invalidima, pomoći u turizmu kroz potporu za financiranje obrtnih sredstava i poboljšavanje likvidnosti, odgodu plaćanja naknade za korištenje koncesija na turističkim zemljištima, u kampovima na plaćanje turističkih pristojbi ili ukidanje obveze na plaćanje spomeničke rente. Ono što je važno istači je s obzirom na moju struku je odgoda pravosudnih predmeta koji ne zahtijevaju hitnost. To se naravno ne odnosni na pravosudne predmete kad se tiče alimentacije i izvršenje kazne zatvora. Također i posebna mjera, a to je odgoda deložacija. Naravno, ove mjere koje su i prijedlozi zakona koje su pred nama one su sadržane na postojećoj situaciji sa nekom projekcijom kako će se ova situacija sa korona virusom odvijati. Koliko će taj rat trajati, koje će se sve bitke morat vodit to ćemo tek vidjeti, pa ni ja ne smatram da je ovo, da su ovo konačna rješenja, ona su rješenja za ovu situaciju i situaciju koja se eventualno može projicirati pa će iz tih razloga Klub Stranke rada i solidarnosti uz dužnu pažnju razmotriti i amandmane koji će biti podneseni, podržati donošenje ovog zakona. Ono što posebno želim istači zbog javnosti za milion toliko tisuća umirovljenika, mirovine su sigurne, one se ne dovode ovim izmjenama i dopunama zakona u pitanje kao niti rodiljne naknade. poštovani potpredsjedniče Vlade imam potrebu dati nekoliko sugestija, ako ćete me slušati. U odnosu na situaciju samodostatnosti u određenim artiklima, a posebno hrani, a kad se tiče hrane, vode, energije nema neovisnosti i samostalnosti države ako ne može u tim segmentima ostvariti najveći postotak samodostavnosti. Međutim, upravo zbog toga sugeriram da kod eventualnog rebalansa državnog proračuna ili kod donošenja državnog proračuna trebate voditi posebno računa o asortimanu roba u državnim robnih zalihama koje upravo u kriznim situacija, a to je njihova namjena, interveniraju. Naime, mislim pri tom posebno na asortiman roba koji se odnosi na hranu, mlijeko i jaja u prahu, meso, mesne i divlje konzerve, jestivo ulje, zaštita sredstva koja se odnose na zaštitna sredstva za medicinske potrebe, ali i zaštitna sredstva u slučaju incidenta u nuklearki. Nisam vidio u bilanci da toga uopće imamo. Dakle, to su sve moguće situacije u kojima bi trebalo preispitati program strateških robnih zaliha jer osobno smatram da recimo sredstva koja se sada nalaze tamo za recimo zaštitu protiv poplava. To, to može imati Hrvatske vode. Oni bi bili dužni to imat. Ne mora to bit u državnim robnim zalihama. to nisu interventna sredstva od bitnog značaja za život, ovaj i zdravlje ljudi. I druga sugestija je Imunološki zavod. Ja to već ponavljam kao papiga. Mi se nismo od 2017.g., kada je dogovoreno strateško partnerstvo Vlade sa Gradom Zagrebom, makli od početka, nismo se makli. Imali smo negdje u 11. ili 12. mjesecu prošle godine sastanak u Vladi. Međutim, do danas nismo ništa napravili. Ja osobno držim da se zbog osiguranja javnozdravstvene stabilnosti populacije RH strateški, Imunološki zavod ima strateški učinak za RH. Ostvaruje se neovisnost o uvozu, razvija visoka tehnologija, zadržavaju stručnjaci i znanstvenici u zemlji s perspektivom osobnog daljnjeg razvoja. Ja ovim ne tvrdim da bi, da je sve u redu, da Imunološki zavod radi da bi mi sad imali ovaj cjepivo protiv koronavirusa. Ali samodostatnost proizvodnje iz ljudske krvi naših dobrovoljnih davatelja omogućava sigurnost liječenja osoba u RH i važna je i važna je samodostatnost proizvoda Imunološkog zavoda ne samo iz strateških razloga nego i ekonomskih. Primjerice, antitoksini proizvodnje Imunološkog zavoda su 8 do 10 puta jeftiniji nego uvozni proizvodi koji se sada koriste. On ima također još jedan, jednu značajnu ulogu. Zapošljavanje nove generacije mladih znanstvenika, ulaganje u njihov razvoj i stvaranje uvjeta za povratak onih koji su u drugim zemljama postigli značajne znanstvene rezultate, pa bi u tom smislu i sugeriram da kao potpredsjednik Vlade urgirate na nadležno Ministarstvo gospodarstva da se ove stvari oko Imunološkog zavoda pokrenu sa mrtve točke. I treće, jučer smo dobili na adresu našeg kluba od Nacionalne udruge ugostitelja određene prijedloge operativnih mjera za pomoć osobama u samoizolaciji i spašavanju radnih mjesta u ugostiteljstvu i prijevozu, pa ću bit slobodan da vam to stavit na klupu da to razmotrite. Mislim da je prijedlog dobar, mislim da je vrijedno o njemu, njega razmotriti i u okviru Nacionalnog stožera civilne zaštite donijeti odgovarajuće mjere. I na kraju, dopustite mi da ne duljim, kolegice i kolege, zastupnici, kazati slijedeće, premda pretpostavljam da to znate. U saboru nas iznad 65.g. ima 11 zastupnica i zastupnika, 11 slovima i brojkom. Odluka stožera o tome da se osobe iznad 65.g., a neki su od nas to davno prošli, zadržavaju doma. Ja vas uvjeravam osim što sam malo prehlađen, al to već dugo traje i bez konzultacije s kolegicama i kolegama da ćemo mi do kraja izvršavati svoje saborske dužnosti, osim ako se okolnosti bitno ne promijene, ne samo u odnosu na nas osobno nego i u odnosu na cijeli sabor, ali bilo bi pogubno zatvoriti rad sabora i zbog naroda i upravo zbog onoga što govorimo da ne širimo paniku, mi bi upravo poslali suprotno, paniku. Što se mene osobno tiče, ako me osim prehlade zdravlje posluži, vidit ćete me ovdje svaki dan u radu sabora, a ako me nema onda morate znati da sam u samoizolaciji. Hvala vam lijepo. Klub SDP-a također se javio za sudjelovanje u raspravi. U njihovo ime govorit će prvo zastupnik Bernardić, izvolite. Poštovani potpredsjedniče HS dopustite mi da započnem svoju raspravu sa „Hvala“. Jedno toplo, ljudsko, veliko hvala svim našim službama koje neumorno rade kako bi zaustavili širenje ove epidemije koja je pogodila RH, ali i cijeli svijet. Hvala liječnicima, medicinskim sestrama, epidemiolozima, hvala svima koji danonoćno bdiju i pružaju pomoć našim sugrađanima. Hvala i našim komunalnim službama, policajcima, a posebno hvala vrijednim apotekarkama i apotekarima, trgovkinjama i trgovcima koji u ovoj teškoj situaciji naš život čine lakšim. Hvala i svima drugima koji su aktivno uključeni u borbu protiv ove pandemije i za nesebični trud kako bi RH u što manjoj mjeri osjetila posljedice ove situacije. Ti ljudi koji u ovim najtežim vremenima daju najviše, ali i najbolje od sebe su naši istinski heroji. I kad je bilo najteže naši građani, ljudi naše zemlje su pokazali solidarnost. To trebamo i danas, posebno prema našim starijim sugrađanima koji su najugroženiji ovim virusom. Naš zajednički zadatak je odgovornost u ovim teškim vremenima. Krize od nas zahtijevaju upravo to, da budemo odgovorni, da ne odustajemo, da idemo dalje u našim planovima i da dajemo najbolje od sebe, kao što to svaki dan daju naši sugrađani koji su na prvoj crti obrane od ove opake epidemije. A do sada je u Hrvatskoj obavljeno tek malo više od tisuću testiranja što ni približno nije dovoljno. I ukoliko zaista želimo spriječiti širenje zaraze, bilo bi nužno testiranja učiniti dostupnijima građanima, ali na što više lokacija kako bi oni koji nisu 100% sigurni mogli testiranja obaviti te odagnati strahove

u testove za što više ljudi i izolirati bolesne prije nego što zaraze svoje bližnje. Mi smo još prošli tjedan pozvali na rigoroznije mjere kako bi zaustavili širenje zaraze. Nažalost, to je prošli tjedan izostalo. No ono što znamo da nas iskustvo i talijanskih gradova, ali i europskih zemalja uči da svaki dan odgađanja rigoroznih mjera može biti presudan za širenje epidemije. Prema tome, ono što se učinilo danas, a moglo se jučer već je kasno, kao što je to npr. učinjeno u Istri, pri tom mislim na zatvaranje kafića, restorana i shoping centara kako bi prevenirali i spriječili širenje zaraze jer virus nažalost ne poznaje granice županija. Mi u SDP-u već neko vrijeme pratimo razvoj situacije i zajedno s našim zdravstvenim, ali i gospodarskim timom i savjetom i prije dva tjedna upozorili smo na posljedice koje korona virus može prouzročiti i građanima i gospodarstvu. Ugroza gospodarstva je drugi najvažniji učinak ove krize. Ako se takav trend nastavi bit će to veliki udar i na državni proračun, pad se očekuje u turizmu, industriji, trgovini, prometu, očekujemo i pad izvoza te pad potrošnje. U ovoj situaciji nužno je donijeti adekvatne mjere s jedne strane za kratkoročno osiguravanje radnih mjesta i osiguranje likvidnosti za gospodarstvo odnosno za poduzetnike i s druge strane preventivno djelovati na srednji rok kako bi spriječili posljedice duboke recesije koje nas mogu zahvatiti. Mi u SDP-u nismo htjeli doprinositi širenju panike, no kako je situacija svakim danom postajala sve gora i sve ozbiljnija, nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju, la što je potvrđeno i odlukama hrvatske Vlade u manje od 12 sati izašli smo sa setom od više od 15 mjera za ublažavanje negativnih posljedica koje će ova pandemija ostaviti na građane i gospodarstvo, a na kojima su radili naši savjeti i naši stručnjaci. S obzirom na prijedloge o kojima raspravljamo danas mnogi od tih prijedloga su i dalje aktualni. Ono što treba reći u ovom trenutku je da je situacija ozbiljna i javnim sredstvima treba upravljati na racionalan i razuman način. Javna sredstva i trošenje javnih sredstava, prioritet tog trošenja moraju biti isključivo zdravlje građana i zdravlje gospodarstva. Osobni i stranački interesi trebaju biti stavljeni u stranu, fokus mora biti na sprečavanju širenja zaraze i na sprečavanju rušenja ekonomije. SDP će nastaviti nuditi kvalitetna rješenja, bit ćemo konstruktivni. Već smo predložili set mjera s kojima ćemo nastaviti kako bi se spriječila recesija ili maksimalno ublažila i dalje ćemo raditi na tome. Ono što je danas ovdje na dnevnom redu, to je set zakona pred kojima je vrijeme u kojem se tek trebaju donijeti podzakonski akti i nekakve odluke koje tek trebaju zaživjeti u praksi, dakle od ideje do realizacije je dug put, a vrijeme curi, vremena jednostavno nema. Danas neću govoriti o onim prijedlozima koje smo predložili i mi, a koji su usvojeni, već ću se upravo koncentrirati na rješenja koja je potrebno dodatno ugraditi kako bi negativne posljedice za građane i gospodarstvo bile što manje. Važno je danas da hrvatska javnost, građani, ali i poduzetnici znaju koje su namjere Vlade i s čime mogu računati. Opći je dojam da mnogo toga ostaje u diskreciji pojedinih ministara kroz pravilnike i druge akte koji se trebaju tek naknadno donijeti. Za sada nisu jasni niti kriteriji kojima će se država rukovoditi kod provedbe najavljenih mjera. Dojam je i da mnoge mjere idu prema odgodama, prolongaciji u primjeni službenih pravila, rokova, iznosa, obveza, no najvažnije je danas odagnati strahove građana, onih koji razmišljaju hoće li sačuvati svoje radno mjesto, hoće li im biti isplaćena plaća, hoće li kriza završiti do ljeta, hoće li moći u svoje hotele primiti goste, restorane, lance, apartmane, hoće li poduzetnici moći prodati svoju robu, hoće li pokriti troškove, hoće li moći uopće platiti poreze s odgodama ili bez, sasvim svejedno. Držimo da su mjere koje se donose danas da bi trebale biti puno konkretnije i da ih građani i obrtnici moraju osjetiti. U ovom trenutku mi imamo veliki broj ljudi koji je preplavio burzu, koji su jednostavno u ovom trenutku počeli dobivati otkaze. A naš prvi interes je da radnici u što većoj mjeri zadrže svoja radna mjesta i da prime plaću i zato država u ovim posebnim okolnostima mora pomoći. Mi smo konkretno predložili da država participira u plaći naredna tri mjeseca i to u iznosu od 75% visine neto plaće, a najviše do 5.000 kuna, da razliku isplati poslodavac te da se obveže da se sačuvati radno mjesto barem još tri mjeseca. Drugo, predložili smo da se kvalitetnije riješi položaj radnika koji su zbog ove krize na bilo koji način se zatekli u izolaciji ili karanteni. Mislimo da je trenutna naknada od 2.100 kuna za 14 dana karantene premala naknada koja ne osigurava normalno pokrivanje troškova radnika i njegove obitelji. Smatramo da bi osnovica za utvrđivanje ove naknade treba biti u najmanju ruku prosječna plaća u Hrvatskoj. Treće, mi nigdje nismo vidjeli da je riješen problem roditelja koji ostaju kući s djecom, nakon što je donesena odluka o zatvaranju vrtića i škola. Osobito ako se danas zna da stupaju na snagu još rigoroznije mjere koje život čine kompliciranije, kompliciranijim posebno roditeljima i onima koji imaju i starije ukućane na svojoj brizi. Ono što opet predlažemo je da se barem jednom roditelju osigura plaćeni dopust kako bi mogao provoditi vrijeme sa svojom djecom koja ne idu u školu. Isto tako sugeriramo, apeliramo da učitelji i nastavnici nastave raditi od kuće kako se ne bi dodatno izlagali. Nepotrebno je da svaki dan dolaze u škole jer su tako nepotrebno izloženi velikom riziku. Mi možemo podržati sve mjere koje idu u smjeru moratorija na otplatu kredita i poduzetnicima i građanima kao i one koje će osigurati lakši pristup kapitalu za osiguranje tekuće likvidnosti. Posebno za isplatu plaća radnicima i održavanje poslovnog procesa. No, držimo da u određenim segmentima mjere moraju biti snažniji doprinos prevladavanju krize. Prvo, nije dovoljno odgoditi ili uvesti obročnu uplatu određenih poreznih i neporeznih davanja. Nužno je direktno financijski podržati poduzetnike i obrtnike na način da im se umanji porezna obveza, jer ako znamo već sada na npr. turisti sigurno neće doći u naredna 2 do 3 mjeseca to je nepovratno izgubljeno i vrijeme i novac, a sukladno tome niti porezne obveze ne mogu biti iste kao u normalnim okolnostima. Pri tome posebno mislimo na male iznajmljivače, paušaliste i sve ostale za koje je i te kako lako procijeniti da će u ovoj godini imati nepopravljivu štetu zbog korona virusa. Drugo, nema nikakve naznake da bi se poduzetnike oslobodilo plaćanja akontacije poreza na dobit iako je vrlo neizvjesno da li će i u kojoj mjeri uopće u ovoj godini oni ostvariti dobit. Čak štoviše, ovih dana su došla rješenja za paušalni porez u kojima je obaveza plaćanja prve rate do 31.3., to je ono što ljude muči i što im visi kao mač nad glavom. Takav potez bi značajno pripomagao likvidnosti poduzetnika u ovim teškim vremenima. Mi smo svjesni da je prihod od ovog poreza veći od 9 milijardi kuna te da bi u tom slučaju proračun bio ozbiljno uzdrman. No, treba voditi računa da je zadržavanje ovog modela de facto kreditiranje države od strane poduzetnika koji su pogođeni zbog ove krize. Iz ovog proizlazi potreba da se Vlada ozbiljno pozabavi proračunskim računicama te da već sada anticipira razvoj situacije u narednim mjesecima. Sve mjere i akcije treba podijeliti prvo na one kratkoročne to su one koje će pomoći poduzetnicima i radnicima koji su najviše izloženi utjecaju Pri tome treba utvrditi jasne kriterije jer bez toga nema ničeg i dugoročne antirecesijske mjere koje će pomoći da bi se dugoročna posljedica smanjenja gospodarske aktivnosti što više ublažila. U skladu s tim mi u SDP-u smo predložili i čitav niz dugoročnih antirecesijskih mjera poput planiranja i intenziviranja javnih ulaganja osobito iz Europskih fondova. U tom kontekstu treba pokrenuti planirane projekte za koje se mi zalažemo. To su projekti brige za starije i stanogradnje za najam. Treba kontrolirati strogo rashodnu stranu proračuna zbog očekivanog pada proračunskih prihoda uslijed gospodarskih šteta i usporavanja gospodarskog rasta. Treba također izbjeći povećanje poreznog opterećenja kako bi se krpale potencijalne rupe u proračunu, a kontrolu usmjeriti prema neproduktivnim rashodima te prema reformama koje do sada nažalost nisu niti započete, a kamoli provedene. Ono na čemu još inzistiramo je smanjenje stope PDV-a u turizmu i u ugostiteljstvu s 13 na 10% kako bi u srednjem roku omogućili turističkom sektoru lakši i brži oporavak od posljedica krize. Također potrebno je povećati kreditnu aktivnost HABOR-a koji je trenutno u dvostruko manjoj aktivnosti nego 2015. godine. Na razini EU nam slijedi ključni zadatak. Tu treba djelovati u smjeru mjera i poticaja koji bi trebali spriječiti globalnu recesiju i recesiju na razini EU zalaganjem za veću solidarnost svih u ovim uvjetima. Vlada u tom smislu mora biti puno S obzirom da Hrvatska trenutno predsjeda Europskim vijećem očekujem od Vlade da se u tom procesu adekvatno valorizira utjecaj specifičnosti gospodarske strukture na štete koju će ovaj korona virus uzrokovati. Pri tome mislimo posebno na najpogođeniji sektor turizma koji u strukturi hrvatskog gospodarstva u velikom postotku, a samim time očekujemo i adekvatan tretman pri odlučivanju o pomoći i potporama iz EU. A tu imamo na raspolaganju Europski garancijski fond od 25 milijardi i nužno je potencijalna sredstava iz tog fonda ugraditi u predložene domaće mjere. Također drugi Europski fondovi trebaju prilagoditi kriterije korištenja sredstava novonastaloj situaciji, u tom postupku biti puno fleksibilniji odnosno ostaviti mogućnost prenamjene sredstava za potporu gospodarstvu koji je danas itekako pogođen. Jer danas više nije teško procijeniti u kojim segmentima će ostati neutrošena sredstava, a s druge strane ta sredstva treba prenamijeniti u svrhu saniranja štete od korona virusa. Ono što je još nužno, a što je nužno pokrenuti kroz hrvatsko predsjedanje predsjedanje EU to je inicijativa da se propozicije korištenja Fonda solidarnosti prilagode novonastaloj situaciji, te da se omogući saniranje direktnih gospodarskih šteta uzrokovanih koronavirusom. Imamo snažan instrument za prevladavanje krize, hrvatsko predsjedanje EU. Taj alat u našim rukama može osigurati da naši građani puno bezbolnije prođu kroz ovu krizu koju ćemo svi osjetiti. Iskoristimo šansu koju imamo, iskoristimo predsjedanje da ublažimo negativne posljedice i na gospodarstvo i na građane. Dobro postupanje u krizi odlikuju disciplina, učinkovita provedba i zadržavanje institucija u okvirima ovlasti. Ukratko, održavanje reda u okviru ustavnih ovlasti kako bi građani bili sigurni i imali povjerenja u one koji su im dužni pomoći i olakšati im život tokom teškim vremena. Ovom prilikom još jednom pozivam sve naše građane da s velikim oprezom i odgovornošću kao i do sada postupaju, te da slijede upute nadležnih institucija. Budimo odgovorni prema sebi, ali i prema drugima. Neka teška situacija izvuče ono najbolje iz nas. Najbolja stvar koju možemo učiniti za sebe i druge je da budemo nesebični, da se čuvamo, da se ne izlažemo mogućnosti zaraze. Osvrnimo se oko sebe, priteknimo u pomoć najbližima, prijateljima, susjedima, osobitu pažnju posvetimo starijima ili onima s poteškoćama. Ne dopustimo da se bilo tko osjeti zaboravljenim. U pitanju su ljudski životi, nema ništa vrednije od ljudskih života. Neka nas u ovoj teškoj situaciji krasi mudrost, odgovornost i solidarnost. Hvala vam. Sada će nastaviti poštovani zastupnik Lalovac. **Lalovac, Boris (SDP)** Hvala lijepa. Samo kratko vezano za jutrošnje izlaganje premijera, mislim da je, da su dvije stvari vrlo važne što je zapravo izrekao, a prva je da ima sredstava za financiranje zdravstvenog sustava. Znači, ovdje smo nabrojali 30 milijardi kuna, govorili su da ima 9 do 12 milijardi za odgodu poreza, 5 milijardi za minimalne plaće, 17 za kredite itd., niko nije rekao koliko će koštati i kolko treba novca zdravstvu. I ovo je dobra stvar što je jutros premijer i rekao da će zdravstveni sustav imati onoliko novaca kolko mu bude potrebno i to je jako bitno sada reći da ne bi bilo panike vezano za nekakav dio. …/Govornik se ne razumije/… na izvršenje državnog proračuna, to se zapravo, kroz to i osigurava, a mi bi voljeli, kroz amandman ćemo dati Kluba SDP-a da se upravo ta određena potrošnja barem izvještava prema Odboru za zdravstvo i zapravo prema Odboru za proračunske financije. Isto tako ove mjere koje ovdje će ministar donijeti svojim pravilnicima da se možda kroz dvotjedno izvještavanje izvijesti Odbor za financije o kakvim mjerama se zapravo poduzimalo. I druga važna stvar, mislim što je rekao jutros premijer, a jako je bitno u ovim kriznim situacijama da je osigurana nesmetana opskrba promet robe. To je najvažnija stvar. Znači, u kontaktima sa Mađarskom, sa BiH, sa drugim sa drugim zemljama, to su dva osnovna prioriteta. Znači, zdravstveni sustav da ima dovoljno novaca da može riješiti ovu krizu, znači jel imamo i ljude koji trenutno su na zdravstvenome sustavu i druga stvar da se osigura opskrba jel dvije najveće panike zapravo koje proizlaze trenutno su zapravo da li će zdravstveni sustav ovo sve izdržati i druga stvar da li će ljudi imati dovoljno, dovoljno hrane. Tako da su te dvije mjere umirujuće što se toga tiče i mislim da je, da treba kroz ovo izvještavanje koje ćemo vidjeti, ja se nadam da ćete prihvatiti, kroz svaki dva tjedna izvještavanja Odbora za proračun, dal će se sve ove mjere koje ćemo vidjeti kako će se utjecati na gospodarstvo, kako će, da li će taj novac dolaziti do gospodarstvenika i rekli smo da danas na tržištu financijskom postoji oko 32 milijarde kuna, znači to je viška likvidnosti. Međutim, problem je da li će ti i na koji način tih 32 milijarde kuna doći do …/Govornik se ne razumije/…odnosno poduzetnika. A imaju problem ako će davati moratorij oni moraju i davati i dodatna sredstva. Znači, oni svi generalno će reći da ima novaca na financijskom sustavu, 33 milijarde kuna. Međutim, vidjet ćemo za mjesec dana kolko će od tih 33 milijarde kuna doći do nekog poduzeća. došlo, ako je došlo manje od 5 il 10% znači da moramo mijenjati ove mjere i odnosno HNB mora mijenjat mjere da taj novac dođe do krajnjih poduzetnika. I zato je bitno da ovo izvještavanje bude prema Odboru za financije i proračun, Odboru za zdravstvo da bi mogli onda kontinuirano ovaj i predlagati nove mjere i imati kvalitetniju raspravu. Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Slijedeći klub zastupnika je onaj Živog zida i Promijenimo Hrvatsku u ime kojeg će govoriti odnosno vrijeme podijeliti poštovani zastupnici Lovrinović najprije, a zatim poštovani zastupnik Vucelić. Najprije poštovani zastupnik Lovrinović. Hvala. Poštovane kolegice i kolege, poštovani građani koji nas pratite, velika je zabrinutost svih građana u RH. Pišu mi građani, posebno poduzetnici, pitaju kako će se prevladati ova situacija, kako će se riješiti, mole me da predložim određena rješenja, a neka od njih sam zaista ovdje i napisao. Proteklih dana su ekonomski stručnjaci iz stranke Promijenimo Hrvatsku razmatrali moguća rješenja ove situacije. Dakle, imamo jednu situaciju koja je zaista jedinstvena. Međutim, ona je izvanredna. Koliko će trajati, mjesec, dva, tri, šest, to nitko ne zna, ovisi o virusu jel? S druge strane, ja sam danas nakon izlaganja premijera u stvari shvatio, prvo me impresionirala brojka da imamo preko 60 konkretnih mjera, mislim, evo to će biti zaista kapilarno djelo ako kriju sve kanale. kažu da je ovaj paket težak nekih 35 milijardi kuna. Međutim, kad sam sve to čuo, ovdje je zaista riječ o tome da se poduzetnicima, radnicima, građanima, želi samo pomoć na način da se njima prolongiraju njihove obveze i ništa drugo. Znači, Vlada bi ovdje odigrala jednu ulogu posrednika da olakša život. Ja bi to rekao malo ovako, ne želim podgrijavati nikakav pesimizam, već naprotiv optimizam otprilike poruka mnogima ide, nećete umrijeti sutra ali ćete za jedno tri mjeseca otprilike. stranka Promijenimo Hrvatsku mi ne služimo se mantrama, nažalost ovdje sam danas čuo dosta čak i od dijelova oporbe. Koje su mantre? Treba učiniti sve da se sačuvaju radna mjesta, treba učiniti sve da pomognemo poduzetnicima. Ali kako ljudi moji? Kako? Jeste se vi možda pitali kako će Vlada pomoći ovih 35 milijardi, imate li vi predodžbu kako će se to isfinancirati? Nažalost uvjerili ste me da vam to nije jasno. Ali gledajte, država nema ništa u državnom proračunu da pomogne. Ponavljam dragi građani, država nema ništa. Jeste vidjeli kako smo se krajem godine ovdje raspravljali i da su sve one kućice jedva zatvorene, a sada se govori o pomoći od oko 35 milijardi kuna. Ma nema ni kune. Pa kako će onda država pomoć? Ma kakva država. Tko može pomoći? Samo središnja banka, ali vidite o tome se u Hrvatskoj 30 godina ne govori. Ja vidim i ovdje me neki ljudi blijedo gledaju kada govorim kada kažem središnja banka, veli što ovaj priča. Znate zašto središnja banka? Svi drugi moraju banke, a najprije prikupiti depozite da bi pomagali, poreze da bi pomagali, ali središnja banka ne treba ništa prikupljati ona stvara novac sama, ona ga beskrajno puno može stvoriti. E sada će neko reći pa Lovrinoviću ti bi toga naštancao, bit će inflacija. Ma dajte molim vas, pa novčana masa je u protekle tri godine duplo povećana, a mi imamo problem da ne padnemo u deflaciju. Tako mali Ivica zamišlja kako funkcionira središnja banka i monetarna politika. Ali ajmo mi konkretno, dakle zapamtite, država nema novaca, proračun nema novaca. Međutim, jučer je ministar, žao mi je da je baš izašao točno kada sam ja dolazio ovdje jer ovdje kada dolaze stručnjaci onda nema izvlačenja znate za govornicu, on je jučer govorio da će se zaduživat u inozemstvu. Nema potrebe da se zadužujemo, ova zemlja grca u dugovima posebno prema inozemstvu, ova Vlada je povećala vanjski dug za 3 milijarde eura. Mi imamo dovoljno kunskih sredstava od HNB-a koja nažalost nikada nije sudjelovala u spašavanju poduzeća, ali sada je prilika u realnom sektoru. S druge strane imamo 19 milijardi eura deviznih rezervi kojima financiramo druge države, to tamo stoji. Prema tome, mi imamo nenormalnu situaciju da vam mala zemlja sa malom ekonomijom u neto iznosu financira inozemstvo. E sada je vrijeme da svoju akumulaciju, svoje devizne rezerve i svoju središnju banku, ali ona mora promijeniti filozofiju poslovanja. Znate zašto? Ona i sada pokazuje čudne neke formule, modele, ona je prije sedam dana pomogla sa 13 milijardi, znate koga, financijske institucije koje uopće nisu ni u kakvoj krizi. Najprije su banke kupile milijardu 200 milijuna eura, pazite, iz državnih rezervi, to je ostalo nezapaženo da što prije isplate dobit za prošlu godinu Telekom i banke itd., itd. predlaže mjeru restrikcija kupnje deviznih rezervi, prema tome, to je strateška stvar od nacionalnog interesa. S druge strane odobrili su kredita 4 milijarde kuna bankama uz 0,25%, pazite to je uobičajeno i to je prvi puta da je napravila HNB. Međutim, što ona sada treba napraviti? Ona treba dalje bankama odobravati, znači banke su dobile 0,25%, ali poduzetnik ne smije dobiti kredit skuplji od 0,4% to je bitno, to je taj transmisijski mehanizam gdje središnja banka jedina može pomoć. Vlada, ma ne mogu oni ništa, oni mogu samo moliti, razgovarati, Krizni stožer glavni pored ovoga što se kaže Epidemiološkog kriznog stožera sljedeći stožer je HNB. Što ona Što ona može napraviti? Prema tome, neka Vlada zaustavi nabavu skupih automobila negdje 235 automobila koje namjeravaju ovih dana kupiti, da se previše ne zadužuju jer će javni dug i onako porasti. Dakle država mora pomoći lokalnoj zajednici, poduzetnicima, radnicima. Kako će ona pomoći ako nema sredstava u državnom proračunu? Pa rekao sam isključivo na temelju zaduživanja kod središnje banke. Ne mora to ići izravno jer je sadašnjim zakonom to onemogućeno, ali može ići preko HPB-a i preko HBOR-a tu se radi o milijardama. Prema tome, ona tu može odigrati svoju ključnu ulogu. I samo da kažem još jednu stvar, pošto će se neumitno povećati javni dug gospodo, povećat će se javni dug, predlažem premijeru, žao mi je da ga nema ovdje, odmah danas ili sutra da napiše pismo Europskoj komisiji da obustavi sve radnje vezane za uvođenje eura u RH jer će doći do destabilizacije manje ili veće, povećat će se javni dug, imat ćemo velikih problema. Vidite on nijednom riječju nije spomenuo da se zaustave radnje oko uvođenja eura, pa to je nevjerojatno, ne može se na dva razvoja raditi jer jedno ne ide sa drugim. nemojte se oslanjati previše na eu solidarnost, vidjeli smo 2008. godine svatko sebe spašava, prema tome, ako dobijemo nešto iz eu fondova bravo, svaka čast. Ali rekao sam imamo vlastitu akumulaciju 20 milijardi protuvrijednosti eura štednje, imamo središnju banku, imamo 19 milijardi eura deviznih rezervi to je novac RH. Dakle, Dakle, mi presudno svojim resursima možemo riješiti ove ključne probleme. Zato pozivam ministra financija da odustane od bilo kakvog zaduživanja u inozemstvu, ako to napravi kad-tad će morati Vlada položiti račune zašto je to napravila da zadužuje dodano zemlju, a imamo svoje resurse. Nemojmo mi kreditirati druge nego neka se mi razdužujemo. E sada ajmo s pozicije poduzetnika koje smo mjere mi, ovaj predlažemo? Pozdravljamo naravno u ovom paketu mjera, ima pozitivnih stvari, i to je sasvim jasno, mi želimo, Stranka Promijenimo Hrvatsku sa svojim stručnjacima, stavljamo se na raspolaganje, dakle ovo je izvanredna situacija, mi se oko toga ne smijemo i nećemo sudjelovati u ideološkim političkim prepucavanjima, već ono gdje možemo pomoći, je, zato i navodim konkretne prijedloge, bio bi sretan ako se barem jedan se ne razumije./... usvoji sutra, a bit ću nesretan ako odbijete od oporbe sve prijedloge jer onda zaista govori da je to problem. Također me zabrinjava pomalo ovi zahtjevi Vlade da preuzme ingerencije Sabora znate, onda naprosto, pazite imamo problem sa virusom, imamo problem sa gospodarstvom, to jednostavno miriše na jedan totalitarizam i nije nužno, ne smije se dopustiti da Sabor ne radi, i nikakva ovlaštenja davat Vladi, ali među nama rečeno, ljudi budimo iskreni, pa Vlada je već odavno preuzela ingerencije Sabora, ovdje samo postoji znači glasačka mašina koja to petkom potvrdi, a jedino što postoji nas mali broj iz one prave oporbe koji nešto, brinemo se o narodu. Što mi predlažemo što se tiče poduzetnika? Samo da plaćaju PDV, nikakve doprinose i nikakve druge poreze. Kada? Do vremena dokle traje kriza, 3-6 mjeseci, zapamtite nema plaćanja, znači ne da im odgodimo pa da će platit, nema plaćanja. Zašto? Jer su poduzetnici, radnici, penzioneri platili ne nemile milijarde, desetine milijardi u spašavanje banaka, poljoprivrede, brodogradilišta, promašaja privatizacije, e sad kad treba spašavati njih, sad država mora vratiti svoj, ajmo tako reći, kredit odnosno što su njoj dali. Nadalje, poduzetnici moraju imati brz pristup jeftinim kreditima, rekao sam najviše do 0,4%, to je ono što treba poduzetnicima. Što treba još poduzetnicima, a usput govorim o radnicima? Oni će ostajati bez radnika, jučer sam bio u jednom restoranu gdje smo samo prijatelj i ja bili jedini gosti, i vlasnik govori čujte ako ovako potraje, a posebno ako mi zabrane rad, kaže al to od sutra, ja ljudi ne mogu preživjet, prema tome ne može on plaćati onog radnika kojeg je otpustio. Prijedlog Stranke Promijenimo Hrvatsku, sve do trajanja krize svi koji dobiju otkaz, plaća im minimalac država, oni dolaze na burzu, ali jedan dobar dio njih bit će zahvaćen radnom obvezom u proizvodnji hrane, farmaceutskih proizvoda, opskrbe i tako dalje, i tako dalje. Dakle vrlo jedan suvisao, suvisao prijedlog. Nadalje, što još za radnike predlažemo? Za vrijeme trajanja krize moratorij na sve blokade, ovrhe i deložacije. Ovo je prilika, Hrvatska, kako se pokazuje još u ratu i sada, najbolje funkcionira u kriznim vremenima i u izvanrednoj situaciji, naravno vidjet ćemo sad kako će Vlada postupat, ako ona ne usvoji neke od ključnih dobrih sugestija, onda znači ima neki drugi plan, a ja ne bi želio vjerovati u to dragi građani. Dakle to je ono što se tiče radnika, oni moraju biti zaštićeni koji su izgubili posao, ne mogu oni doć' kući a da ne dobivaju ništa drugo. U tom kontekstu što još predlažemo? Ovdje je vrijeme znači za hitne intervencije, ovdje se računa u satima, u danima, mi imamo dobar dio poduzeća koja su već smanjila promet 50% i više, .../Govornik ako se sada u narednih par dana ne poduzme što treba, onda će se stvar urušavati kao domino efekt, dakle ne možete kad se .../Govornik se ne razumije./..., u tome znači bitno da se djeluje. Što dalje predlažemo? zaduživanja na domaćem tržištu preko, uz pomoć Hrvatske narodne banke, ona mora ovih dana koji slijede promijenit svoju filozofiju, znači ne pomagat samo bankama, financijskim institucijama i ostalim, nego realni sektor, proizvodnju spašavati, ubacivati novca koliko?, koliko se ne razumije./... središnja banka planira ubacit 1000 milijardi dolara, njemačka oko 500 milijardi dolara, središnje banke njihove ja vam ponavljam, njihove središnje banke jer i njihove države i proračuni nemaju novca, dakle proračuni su manje-više svugdje ovaj prazni. Što još treba napraviti? Poduzetnici će biti suočeni sa padom prihoda, kad je pad prihoda oni teško mogu funkcionirati, sad je vrijeme, tu bi se složio malo prije jedan govornik je rekao za pokretanje velikih investicijskih, većih investicijskih projekata od strane države, sada je vrijeme da se otkupe sve zalihe poljoprivrednih proizvoda od OPG-a, malih, srednjih, većih poduzeća iz prehrambene industrije i da se zajamči i već ugovori znači za čitavu sljedeću, za ovu godinu po unaprijed poznatoj cijeni. Otkup zašto? Jer samo ako zagarantirate otkupnu cijenu seljacima, oni će sada uzgajati 10 ili 100 svinja, ili će se upustiti u proizvodnju mlijeka, to je, ovo je prilika da se domaće, domaća poljoprivredna proizvodnja podigne na jednu veću razinu. Dakle, ovo je prilika da riješimo problem blokiranih kojih ima oko 240 tisuća, imamo poznat model, u tom smislu pridružujemo se znači podršci svim onima koji se brinu o našem zdravlju, svim znanstvenim radnicima, civilnoj zaštiti, svima, ovo je jedna izvanredna situacija. Mi želimo iz Stranke Promijenimo Hrvatsku pomoći, znači onim čime možemo, to je dobrim prijedlozima, bit ćemo solidarni, nećemo se upuštati u bilo kakve druge rasprave, ali ćemo raspravljati o kvaliteti mjera, nuditi dobre ili bolje mjere, i nećemo dopustiti da se ova situacija za koju ćemo poslije vidjeti uopće odakle je došla znate, i šta se iza nje valja, šta sve stoji, i to ćemo sagledati, ali nećemo dopustiti da ovo netko zloupotrebljava u smislu jačanja .../Govornik se ne razumije./... ajmo tako reći načina vladanja. Hvala. Sada će nastaviti poštovani zastupnik Vucelić. Izvolite. **Vucelić, Damjan (Živi zid)** Hvala podpredsjedniče Sabora, kolege i kolegice, poštovani građani. Mjere Živog zida su momentalni moratorij na provođenje deložacija, ovrha i blokada računa, korištenje deviznih rezervi i primarne emisije novca za pomoć radnicima i poduzetnicima. Otkup hrane od domaćih proizvođača za robne rezerve, otkup hrane od domaćih proizvođača za trgovačke lance, zaustavljanje svih procesa oko uvođenja eura, otpis poreza, prireza i doprinosa na plaću i od plaće za vrijeme trajanja epidemije, počevši od 1.3., moratorij na sve kredite uključujući i kamate, 0% zatezna kamata za sve neplaćene obaveze nastale u periodu trajanja pandemije, pokrenuti proizvodnju u Imunološkom zavodu prvenstveno proizvodnju prirodnog interferona, zabrana isključenja vode, struje i plina i to do daljnjega, a najkraće u vrijeme pandemije te tri mjeseca nakon pandemije. Ova mjera se odnosi na građane te one građane koji su zbog epidemije ostali bez prihoda. Ukidanje plaćanja HRT pretplate u vrijeme trajanja pandemije, ukidanje plaćanja dopunskog osiguranja u vrijeme trajanja pandemije, pokrenuti kampanju „Kupujmo hrvatsko, čuvajmo domaće“. Gospodarske mjere ove Vlade su nedostatne, one ne mogu pomoći u stabilnosti sljedećih nekoliko mjeseci. A tko će podnositi teret ove krize? U Živom zidu smatramo da teret krize treba podnositi financijski sektor, HNB i državni proračun, a ne poduzetnici, radnici i građani. U ovoj krizi pokazati će se koliko je Hrvatska monetarno suverena, pokazati će se gdje smo slabi. Ovo je sistemski problem i jedino sistemskim alatima se može riješiti. Jedan od alata je upravo HNB. HNB ovog trenutka HNB ovog trenutka ima oko 19 milijardi eura deviznih rezervi što je ogroman novac i morat će ih se iskoristiti kako bi se prebrodila ova kriza. Zalažemo se za snažno povećanje poljoprivredne proizvodnje. Još je kalendarski zima i sada treba iskoristiti sve poljoprivredne resurse, sve poljoprivredne površine, kapacitete, radnike da bismo snažno povećali poljoprivrednu proizvodnju jer ne znamo šta nas čeka na jesen. Možda dođe i do potpunog zatvaranja granica. Drago mi je da je sa mjerama sličnim našima izašla i Poljoprivredna komora, dakle moramo okupiti sve poljoprivredne proizvođače, moramo dobro razmisliti što i odakle uvozimo. Odgode plaćanja zakupa i drugih davanja mogu pomoći, ali nisu sistemsko rješenje ovoga problema. Imunološki zavod se može u nekoliko mjeseci staviti u funkciju, njegova važnost je strateška i mi moramo težiti njegovoj obnovi. Također, pokazalo se u ovoj krizi da solidarnost u EU kao i u svakoj drugoj krizi ne postoji odnosno ona je na vrlo niskim razinama. Italiji ne pomaže Njemačka niti Češka ili Malta, već joj pomaže Kina sa maskama i respiratorima. Ovo nam šalje snažnu poruku da se moramo okrenuti samo sebi, samodostatnosti, monetarnoj suverenosti i prehrambenoj suverenosti. Hvala. Hvala lijepo. Sljedeći klub zastupnika je onaj HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Branko Hrg. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kada se sve zbroji i kada se zbroji cijeli mandat ove Vlade onda možemo konstatirati da je ona stalno prisiljena rješavati krizne situacije od onog dijela gospodarske krize sa Agrokorom pa sa brodogradilištima, pa sa još mnogim problemima, ali moramo konstatirati da unatoč tome je postignuta financijska konsolidacija proračuna, financijska stabilnost, da je došlo do značajnog rasterećenja gospodarstva i građana u poreznim opterećenjima, da je napravljena i fiskalna decentralizacija prema lokalnoj samoupravi i da danas zato premijer može reći da bi pred izvjesno vrijeme nam bilo puno teže rješavati ove probleme s kojima smo se sada susreli u najvećoj krizi nego što je to bilo pred neko vrijeme ispred. Moglo bi se konstatirati da je Vlada pravovremeno reagirala u svim tim procesima koji su se događali, isto kao što je evidentno da je se reagiralo pravovremeno i sada. I stvarno danas neupitno da su ljudi koji su na čelnim mjestima u državi vezano uz svjetski problem korone virusa, napravili posao unaprijed, da su na vrijeme pratili, da je to bilo dobro organizirano i da je ova borba s korona virusom teška, ali da je još uvijek na neki način pod kontrolom i možemo samo kao što su svi već ovdje danas rekli, pa ću reći i ja u ime našega kluba, biti zahvalni svima onima koji upravljaju tim sustavom, ali i svima onima koji u tom sustavu sudjeluju i koji su svakodnevno izloženi i koji će još i više biti izloženi i biti pod još većim pritiskom i stresom kako bi se zaštitila nacija. Ovo je paket brzih mjera, dakle one su rađene u nekoliko dana i nije sigurno za očekivati da se u tih nekoliko dana sa nemogućnošću uopće procjenjivanja svega što će se događati jer to nitko još nije uspio procijeniti u svijetu, napraviti nekakve 100%-ne mjere koje će sada sve riješiti. Neće sigurno, kao što je sigurno da će kriza ići dalje, kao što je sigurno da će biti teža situacija u državi kao što je i u svim drugim državama koje su zahvaćene i kao što je sigurno da će Vlada i resori u Vladi pratiti sve to skupa i sukladno situaciji koja će se događati vjerojatno predlagati neke nove dodatne mjere u skladu s onim što je glavna misao, glavna ideja da je na prvom mjestu zdravlje ljudi i radna mjesta, očuvanje radnih mjesta. Dakle, to su dvije stvari koje su naglašene kao najbitnije i koje su u stvari u onom epicentru da tako kažem ljudi koji su na čelu ove države koji njome upravljaju i koji su na taj način i najodgovorniji ljudi. Naša najveća pomoć će biti u tome da im vjerujemo, jer ako mi širimo nepovjerenje, ako mi ne vjerujemo onome što nam se govori i što nam se dnevno izvješćuje i što nam se predlaže i nudi onda će građani još to teže povjerovati i upadati ćemo u još jednu jaču, dublju krizu u konačnici sa mogućim da tako kažem uzrokovanjem panike. Mi sigurno ne smijemo raditi na tome da u bilo kojem trenutku stvaramo takvu atmosferu. Vlada je od prvog dana reagirala pravovremeno, staloženo, otvoreno i smirujuće. I to su na neki način stvari koje treba na svaki mogući način očuvati. A mi kao građani naravno slušati što nam govore stručni ljudi, slušati struku, vjerovati toj struci i ponašati se u skladu s onime što nam govore. Na taj način najviše možemo pomoći sebi naravno i drugima i čitavom sustavu.

čestitati i zahvaliti se onima koji su najodgovorniji, koji najviše rade, koji vode čitav ovaj proces. No, želio bih još naglasiti i napomenuti samo nekoliko problema odnosno istaknuti nekoliko upita koji mi dolaze danas tijekom ove rasprave i u prethodnim danima od kako je najavljena ova sjednica sa ovim paketom mjera. Dakle, pojavit će se problem u ugostiteljstvu prvenstveno kod onih malih ugostitelja, ja sam ovdje govorim većinom o onim ugostiteljima koji su u kontinentalnom, ruralnom dijelu Hrvatske koji nemaju zalihe financijske koji žive od mjeseca do mjeseca i ne mogu podmirivati troškove ako im promet naglo padne. Njima se pojavljuje sada problem kada dođe naplata PDV-a do kraja mjeseca za drugi mjesec oni u principu neće biti baš u mogućnosti to plaćati. Ja znam da ovim paketom zakona to nije bilo predviđeno, ali bi bilo dobro porezne uprave koje obračunavaju i koje imaju kontakte sa tim poduzetnicima vode brigu o tome i vide njihove prihode, vide njihove troškove, da ih se baš ne ovrši istoga trenutka, da možda onih 15 dana bude i nekih 30 dana dok ljudi malo ne dođu k sebi. Pitaju me ljudi iz privatne zdravstvene djelatnosti, znači fizikalna terapija, njega u kući, njih ima negdje oko 110 poslovnih subjekata u Hrvatskoj, oko 1.200 medicinskih sestara da, oni mi kažu da za sada nisu dakle uključivani u ovaj ukupni sustav i pitaju što je sa njima. Da li oni i dalje moraju ići raditi taj posao, ne moraju ići raditi taj posao, znači morat će im se dati isto neke upute, ja vjerujem da naš stožer radi na tome i da će oni vrlo brzo i uskoro također također dobiti upute. Ovdje je bilo dosta govoreno o hrani, naravno da u kriznim situacijama ljudi kad krenu u strahu u trgovine da prvenstveno trpaju u kolica i košare hranu što je sasvim normalno. Ja sam osobno često puta u ovoj sabornici i u javnim nastupima govorio o tom problemu o kojem su govorili i danas i mnogi kolegice i kolege ovdje, a to je domaća proizvodnja hrane, ali neću sada to ponavljati, samo ću podsjetiti da sam u nekoliko navrata u ime našega kluba govorio o potrebama osnivanja agrocentara po Hrvatskoj kako bi se organizirala proizvodnja na malim gospodarstvima, kako bi se riješio otkup. Taj sustav bi nam u ovakvim situacijama jako dobro došao jer bi imali nekoga tko bi mogao sve to organizirati i sve to plasirati. Ovako sigurno je da nećemo preko noći uspjeti kao što su neki ovdje govorili pokrenuti poljoprivrednu proizvodnju, to ne ide baš tako brzo, ali neka nam to bude opomena, neka nam to bude pouka da u budućnosti razmislimo o tome kako se možemo bolje organizirati i kako možemo izgraditi sustav koji može odgovoriti i na takve probleme i na ta pitanja. Nisam dobro shvatio, pa na neki način i to pitanje želim istaknuti, znam da je već bilo govoreno o tome, ali možda mi je promaknuo odgovor, oni ljudi koji su poslani s radnih mjesta u samoizolaciju, a ne mogu od kuće obavljati posao, nisam shvatio da li će se njima ta samoizolacija priznati kao bolovanje? Dakle, govorim o ljudima koji su poslani svojim kućama u samoizolaciju a ne mogu od kuće obavljati posao. Mnogi ljudi hvala Bogu mogu od kuće iz svojih računala od kuće obavljati poslove i rade doma. Ali ima dosta naravno i onih i bit će još i više koji će biti prisiljeni biti u samoizolaciji, dakle oni su na neki način kako god mi to htjeli priznati ili ne na bolovanju i mislim da se taj problem mora ozbiljno razmotriti i da se mora riješiti kao problem na način da im se prizna to kao bolovanje da na taj način riješimo i to. Ova mjera o izdvajanju za poduzetnicima, gospodarstvenicima, obrtnicima za čuvanje radnih mjesta 3.250 kuna je u svakom slučaju dobra mjera. Ona će sigurno pripomoći. Meni je jedan moj prijatelj jučer rekao koji je ugostitelj da ukoliko će takva mjera biti da on sigurno neće otpustiti niti jednog svog čovjeka, nego će ih pokušati maksimalno sačuvati. A još je jedno pitanje koje su mi postavili ovi mladi poduzetnici, ili poduzetnice i poduzetnici koji su krenuli u programe samozapošljavanja imaju onu obavezu od 4.400 kuna minimalna plaća za direktora oni nemaju akumulacija. Ima takvih mladih ljudi dosta. Nemaju od kuda praktički isplatiti jer su i sami samozaposleni. Da li će se tu nešto riješiti po tom pitanju da ne rade prekršaje u zakonu ako neće moći isplatiti tu plaću od 4.400 s obzirom da se radi o uslužnim djelatnostima gdje neće imati nikakvih prihoda u vremenu koje dolazi, pogotovo ako se bave nekim djelatnostima koje su vezane uz ljude, uz djecu slično kao što je to u školama gdje neće moći ništa prihodovati? Da li će se njima omogućiti da mogu možda tim uredbama, pravilnicima koje donosi ministar da si mogu isplatiti tu manju plaću odnosno onu od 3.250 kuna ako bi došli u takvu situaciju? Evo uz ovih nekoliko napomena zahvala onima koji sve ovo vode sa željom da izdrže za sve nas, za čitav hrvatski narod. Neka nam ovo bude ipak jedna dobra pouka. Na neki način čovjek si mali i sa sobom razmišlja. Izgleda da smo došli u pravu korizmu. Kažu ljudi da se sve događa sa razlogom. Hvala lijepa. Sljedeći Klub zastupnika je onaj Glasa u ime kojeg će govoriti poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi kolege, kolegice i kolege zastupnici. Evo ja sam 12. klub odnosno odnosno predstavnik 12. kluba koji će govoriti o ovom sustavu mjera. I uvodno samo zato da slučajno ne bih zaboravila, želim zaista duboki naklon i duboku zahvalu svim onima koji predano rade svoj posao. Prvo su to kolegice i kolege odnosno zdravstveni djelatnici. Zatim su tu svi oni trgovci koji su u ovom času najugroženiji, jer oni koji se bave prehrambenim proizvodima dakle oni koji rade u pekarama, koji svakodnevno zaista rade s nama svima. To su svi oni koji rade u apotekama, u farmaceutskoj industriji. To su svi oni koji bez obzira na sve će skupiti vrećice ili kante sa smećem u Gradu Zagrebu, koji će pomesti ulice koji rade i dalje svoj posao. I treba duboki naklon i duboka zahvala svima. Kada se ovako nešto desi onda je primarno čovjek i ljudski život, a onda iza toga i niz drugih stvari. Taj jedan u startu korona nam je bio nekako daleko i mislili smo da je to neki vražićak koji je u Kini i tamo će ostati. Ali taj vražićak se pretvorio u vraga koji je došao i putuje svim zemljama svijeta. A da li je riječ o pravoj nemani, to u ovom času ne zna nitko. To u ovom času jedino netko tko bi imao staklenu kuglu bi mogao u toj staklenoj kugli pogledati i reći o kakvoj nemani je riječ i koje posljedice će biti. Pred nama je došla Vlada sa 63 mjere koje su definirani kroz 19 zakona i iza toga će doći podzakonski akti. Kada smo raspravljali tamo negdje prošli petak, dakle ne tako davno onda smo mi iz Glasa odmah bili stava da Sabor treba nastaviti sa svojim radom, da trebamo odgovorno, savjesno raditi, da trebamo si stvoriti uvjete i tada smo rekli pa i sami znate evo popodne je pogledajte koliko nas ima, kako traje dan bit će nas još manje. Dolazit će samo oni koji će imati pojedinačne rasprave. Mi u Saboru u ovo vrijeme trebamo zaista iskoristiti da pošaljemo neke jasne poruke. Jedna od jasnih poruka je to da da institucije moraju raditi svoj posao ne u onim porukama kako to neki koji imaju problem s tim institucijama, nego zaista da svatko treba odgovorno i savjesno raditi svoj posao, pa to moramo činiti i mi koji smo u Saboru. Poruka je da stvari moraju se odvijati i ići dalje svojim redom, ne stvarati paniku koja je već stvorena. Dakle, panika je već vani. Najveća vam je opasnost te jedne velike nemani straha i panike. Ona nastaje iz neznanja jer u ovom trenutku što je koronavirus zapravo imamo malo, znamo što je ali kako se boriti protiv njega nema nekog načina i to je taj jedan iz neznanja se stvara panika. Naravno svi mi smo na svojim pametnim telefonima ili gledamo sve koliko ima u svijetu, koliko ima u drugim zemljama, kako se druge zemlje bore, što rade. Pritom ja zaista moram reći da oni koji kod nas 2 puta dnevno izlaze van i govore što se dešava da to govore smireno, da to govore zaista sigurno i da čine sve i ne skrivaju informacije bez obzira što znate kaže – a ne, ne nemate vi prave informacije – ne skrivaju informacije, nego zaista mi informacije dobivamo, dobivamo, dobivamo redovito. Ali koji su razmjeri hajdemo biti pošteni i reći da ne znamo Kad, dakle ne tako davno, 11. ožujka, danas je 18. ožujak je bila odluka ministra zdravstva gdje se COVID-19 proglašen epidemijom, dakle, to je bilo 11.3.. Zamislite kolko se nama u životu od 11. do 18.3. desilo? Svi mi na ovim prostorima imamo nekakve tradicije. Ja znam da je mene ko djevojčicu izluđivalo to što je moja mama uvijek imala na tavanu vreću šećera i vreću soli zlu ne trebalo, pa je onda moj zadatak bio da sa onim, metalnom onom šalicom moram ići jer se to već i skrutnulo i sve jer je to ostalo iz onog rata. Prošli smo iskustva ne tako davnog rata gdje smo, gdje je najvažnije doma bilo da imate, osim, dakle živu glavu na ramenima i da znate gdje vam je tko, da imate doma za jesti. Imam osjećaj da se sad to isto dešava. Ajdemo čuti, kažu nije problem i moramo im vjerovati da nije problem, imamo transport koji je, o kojem se vodi računa, od svih velikih proizvođača kažu pripremali smo se za turističku sezonu, pa imamo na zalihe, ali bez obzira na to moj suprug je, u utorak se spustio po kruh kojeg više nije bilo. Otišo je i rekli su u pekari u 5 i 15, pola 6, nema kruha, sav kruh je rasprodan. Dakle, jutros prije nego što sam išla, tu sam susrela svoju susjedu koja nosi, dakle taj toalet papir koji je dosta enigmatično postao glavna stvar koju trebate imati doma, ona ide i kaže nemojte me ništa gledat, nemam doma više toalet papira jel morala sam kupit, pa sam išla da svi ne misle da radim zalihe doma. Zašto je taj toalet papir postao najvažnija stvar to je meni teško dokučiti. I sad krećemo, kreće Vlada sa svim tim se prati, suočila i proba izaći iz toga u ovom trenutku. Ja ocjenjujem da je to način na koji je nekako najbolje mogla, znala i umjela. Dal je najbolji? Vidjet ćemo kroz vrijeme. Kad radite nekakav sustav mjera onda uvijek to trebate raditi kratkoročno, srednjoročno i dugoročno. Dugoročno ajdemo biti iskreni do kraja, mi ne znamo da li će ovo toplim vremenom nestati, pa ćemo se probat nekak posložit ili će se nastaviti i dalje. Ali, ajmo malo i to sam i na sastancima rekla, pa koristim i s ove govornice, oporba će govoriti neke stvari, oporba će neke stvari predlagati, samo malo poslušajte, nemojte automatski kad dođe nešto od oporbe ili u obliku amandmana reći oporba je, nema veze. Kad ste vidjeli ovaj cijeli set zakona koji je bio prijedlog, imate pri kraju zadnji zakon je zakon koji smo mi iz Kluba GLAS-a išli, prijedlog je išao u petak. I to govorim o nekim kratkoročnim stvarima. Dakle, što je nama interes u ovom trenutku? Naš interes je, dakle trebamo vidjet što sve, o čemu svemu treba vodit računa, a ta lepeza o čemu mora se vodit računa je neizmjerno velika. Morate vodit računa da zaista ljudi koji su u samoizolaciji tamo i ostanu, a ne da su formalno u samoizolaciji, da imaju o tome rješenje i pri tom sa svojim prijateljem pije kavu, čak u dvorištu, u dvorištu od tog prijatelja. Dakle, i sami vidite da su kafići, da su ljudi relativno, ma ja bih rekla ozbiljno shvatili, to vidite po prometu u Gradu Zagrebu, po ljudima kolko ima na ulici i na cesti. Mi smo išli sa prijedlogom da kad je nekom utvrđeno da mora biti u samoizolaciji da za to vrijeme dobije naknadu jer ne može svako u samoizolaciji radit svoj posao. Netko može, ali netko tko je inače trgovac i koji odlazi u samoizolaciju ili netko tko je zaražen koronavirusom došao nešto kupiti, ne može raditi svoj posao. Išli smo s tim prijedlogom, naravno u ovom setu mjera vladajući nisu ocijenili da je možda potrebno da i taj zakon ide, nama se čini da je potrebno, nama se čini da bi bilo dobro da je u ovom setu, da ga malo posložimo, rekli nemamo ništa protiv, predložite vi, mi ćemo reć dobro ste napravili, evo mi od svog ćemo povuć nek ide vaš, ali to trebate regulirat. Dakle, to nije u ovom trenutku regulirano i to ostaje kao problem. Netko od doma iz samoizolacije može radit svoj posao, netko tko mora bit u samoizolaciji ne može jer je njegov posao da radi s drugim čovjekom, ne može. Jednako tako, imamo situaciju, dakle sve je dobro ako će trajati 30 dana, svi ćemo se nekako posložit. Mi imamo djecu koja ne idu u vrtić, imamo djecu od 1. do 4. osnovne koji su doma, ovi dalje su stariji, pa već ste nekako planirali. Tu djecu ne možete dati čuvati djedu i baki jer su oni ugroženi. Netko mora sa djetetom, ja cijenim, do 4. razreda osnovne, iskustvo koje sam imala, biti doma. Netko može biti od doma i raditi svoj posao i to mu njegov poslodavac može tolerirat, ali netko ne. Netko tko je, namjerno govorim, trgovac u nekakvom mjestu gdje je odnosno u nekoj trgovini ili netko tko je medicinska sestra. Zamislite slučaj dvoje zdravstvenih djelatnika mladih imaju dvoje djece vrtićke dobi ili dobi do 4. razreda osnovne i nemaju s kim ostavit to dvoje djece. Ne možeš ga vuć na posao, nemoguće. Imaš takav odgovoran posao, neko s tim djetetom mora biti doma. Dakle, to su stvari, ja neću reći da je to top prioriteta, ali to je nešto kratkoročno o čemu je trebalo se voditi računa i nešto što se treba regulirati i u ovom setu mjeru je trebalo doći. Mi smo kao oporbeni klubovi imali prvi sastanak u Vladi u subotu. U subotu, dakle ja sam radila različite poslove i znam da se nekad nađete u neprilici i krenete rješavati tu nepriliku taj čas. Ja ne mislim da je ovaj set mjera nešto što je uklesano u kamen, mislim da će se on morati mijenjati. Moj prijedlog je tad bio da se ide s jednim zakonom, da bude jedan zakon kojim će se definirati postupanja različitih sektora, različitih situacija vezano uz pošast koji se zove korona virus. Tad mi je ministar Marić da se o tome razmišljalo, ali da se odustalo, meni se čini da bi to bilo dobro da je to na jednom mjestu. Na taj način ste i operativniji i popišite sve sektore koji jesu, svatko zna da za vrijeme ima dvije odredbe u jednom zakonu gdje mu sektor tako funkcionira. Još uvijek nije kasno da se tu neke stvari promijeni i neke stvari dese. Već mislim da je tu bilo rečeno da u ovom trenutku mi možemo vezano uz ovaj set mjera, dakle neke kratkoročne koje morate odmah sada definirati i morate odmah prevenirati dakle situaciju koju imate. Nama se čini da je vezano ovo uz samoizolaciju, vezeno uz roditelje koje ste doma, vezano uz pojedine tvrtke koje u ovom trenutku dok tu ja govorim i dok nas ima u ovom broju otpuštaju. U ovom trenutku se najviše otpuštaju konobari i kuhari. Svi koji smo otišli na portale vidimo slike gdje su u redovima konobari i kuhari ispred ustanova gdje se prijavljuju jer su ostali bez posla odnosno dobili su otkaz. Malo trebamo vidjeti šta su druge zemlje napravile. Danska je između ostalog donijela isto jedan, donesla jedan zakon, propisala je niz stvari i između ostalog je rečeno da za vrijeme od kad je proglašeno u Danskoj epidemija bolesti da svatko tko je otpustio radnika ne može koristiti set mjera koji su oni propisali. Mislim da bi to to trebalo biti i u ovim našim zakonima, da svatko tko je otpustio radnika on ne može koristiti ovaj set mjera jer samim tim je nešto napravio što nije dobro. Dakle, na njega se to ne može odnositi. Jednako tako u ovom trenutku imamo nešto što ne smije biti upitno i što mora biti sasvim dovoljno sredstava da funkcionira zdravstveni sustav. I tu moramo hvaliti i reći da mi hvala dragom Bogu imamo onaj sustav od Dr. Andrije Štampara kojeg nismo uspjeli uništiti do kraja iako smo krenuli i koji se pokaže u ovakvim kriznim situacijama dobri i da u ovom trenutku mora funkcionirati transport roba. Jer bez toga ako ne funkcionira transport roba ćemo se naći u problemima. Tu se možemo naći u problemima da to nema više tko voziti. Dakle, za to moramo biti spremni, a onda ove mjere koje je dala Vlada te mjere i ta riječ odgoda svima je u uhu zaista zasmetala. Bilo bi neusporedivo bolje da je umjesto te odgode jasan stav. Ja moram priznati da ja na određeni način imam tu razumijevanje. Kad bi se moglo predvidjeti koliko će dugo to trajati onda bi mi mogli i predvidjeti nešto drugo ovako vi samo odgađate za neko drugo vrijeme i tu dolazimo na ovo moje da bi bilo dobro da imamo jedan zakon kojim bi to bilo sve definirano i jednostavnije, operativnije će vam biti, vi ćete doći još s nekim zakonima koje treba mijenjati i tu će vam biti problem operativnosti. Ja zaista i mi u Klubu GLAS-a smo svjesni činjenice u kojoj smo se našli, svjesni smo da na ovim opciji kad imate korona virus, kad imate tolko broj oboljelih, da nema mjesta populizmu i nema mjesta lokalnim, to su u principu uvijek dečki, koji se vole igrati rata pa se vole jako pravit važni pa će oni nekakve odluke donijeti. Mi kao liberalna stranka nama apsolutno je puno prihvatljivije ta decentralizacija i da neke odluke budu na županijskim stožerima, općinskim, gradskim i ostalo, ali ovo je situacija gdje nismo ni u jednom trenutku dvojili da odluke moraju doći s jednog mjesta, da se zaista ti dečki što manje stave u uniformu, slikaju u uniformi i onako prijete nekom. Dakle, to vam nije situacija za to. Nije situacija ni za populizam da koristimo ovu govornicu pa se pravimo jako važni što bi trebalo, kad bi trebalo i tako, ali nije ni situacija da se pravimo znate na onaj način baba se češlja, a selo gori. Ja i mi u GLAS-u kad smo gledali ovaj set mjera, dakle nas apsolutno onaj dio trebalo bi, bit ćemo, dosta zbunjuje ali nalazimo i na određeni način razumijevanje, da znate koliko će trajati mogli bi i znate koliko imate na raspolaganju i mogli bi neke druge stvari ovaj definirati tako da smo sigurni da će vrlo brzo kad se vide još neke stvari još neki set zakona doći i još neke stvari morati popeglati i još neke stvari trebati posložiti. Ali ono što u ovom trenutku treba napraviti, treba napraviti i staviti sve glave na kup i vidjeti koji je to srednjoročni set mjera koji nam treba u ovom trenutku. Dakle, vi imate slobodne umjetnike koji ne mogu raditi svoj posao, imat ćete obrtnike koji će odlukom stožera pitanje kojim danom će to biti, ne oni neće smjeti raditi, tu su vam osim ugostiteljstva o kojem svi govorimo, mi smo vrlo uspješno dio obrtnika pod navodnicima naravno ovo je sarkazam riješili. Ali tu imate obrtnike koje pružaju uslugu čovjeka, dakle tu imate frizerke, imate pedikure, imate kozmetičke salone, dakle govorimo ovo što kao su ženske, ali nije to i muški jako rado koriste. Dakle, imate sve ovo ostalo koji se, oni više, oni ne smiju raditi. Za vrijeme kad ne smiju raditi, dakle imamo nešto da će moći isplatiti plaće ali niz drugih stvari, a će biti, a mi ih moramo ostaviti na životu. Tu imate razno raznih ljudi koji su zaista su se samozapošljavali koji više, svi oni koji rade svoj posao u direktnom kontaktu sa strankama s ljudima taj posao više ne može raditi. Ovo je trenutak dakle kad ta, taj kao što rekla u startu nam se činilo vražićak pretvorilo se u vraga, a sad je pitanje samo kolika je ta neman koja je pokucala ozbiljno na vrata Europe i ozbiljno na vrata Hrvatske koliko će to dugo trajati otvorila je i niz stvari. Ali voljeli bih da iz ovoga ne izađemo kao svaki put. Znate kada se nešto desi onda se svi stresemo i nekako se malo prilagodimo, a onda zaboravimo. Ovo nam ukazuje na dvije krupne stvari, a to što smo cijelo vrijeme govorili. Prva stvar je da mi visimo na turizmu i 20% našeg BDP-a visi na turizmu. I kada se turizmu nešto desi kada se samo malo prehladi mi imamo svi ozbiljnih problema. Druga stvar je da smo godinama zaista zapošljavali proizvodnju hrane, dakle ono sve što smo trebali voditi računa bilo nam je jednostavnije i komotnije to iz nekih drugih zemalja. I to su dvije stvari na kojima se moramo ozbiljno zabrinuti. Ali dolazim i još jedna stvar o kojem treba u ovom trenutku voditi računa. Mi imamo jako puno mladih ljudi koji su otišli, razmijenili se Europom. Europa ima većih problema, pritom mislim na jednu Španjolsku, mislim čak na jednu Englesku koja je to ignorirala, Irsku, mislim na Francusku i Njemačku ozbiljnih problema. Tamo će Tamo će se isto desiti. Ne otpuštaju samo kod nas. Otpuštat će bilo gdje. Mi ćemo u jednom trenutku se naći u niz, niz neprilika i o tome trebamo voditi računa. Sada zaključno. Hajde razmislite o tim kratkoročnim, razmislite ove dvije mjere koje su zaista bi bile dobre. Mi razumijemo napore Vlade, ali ono što je u ovom trenutku ne stati, nego ići dalje i vidjeti što sve još je potrebno napraviti. Hvala lijepa. Sljedeći Klub zastupnika je onaj HSS i Demokrata, a vrijeme će podijeliti poštovani zastupnici Mrsić i Vlaović. Najprije poštovani zastupnik Mirando Mrsić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Nakon što je Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske 11. ožujka donijelo Odluku o proglašenju epidemije korona virusom 19 na području Republike Hrvatske doneseno je niz mjera kojima se ograničava rad u određenim službama i poslovnim subjektima. Ovdje bih iskazao svoje divljenje i povjerenje mojim kolegama koji su sada na prvoj crti bojišnice protiv koronavirusa jer mi jesmo u ratu. Mi smo u ratu protiv virusa i u tom ratu je potrebno postaviti neke određene stvari i mjere. I ono što je za pohvaliti u ovom trenutku kako Vlada i zdravstvene vlasti kontroliraju krizu. Sam cilj kontrole krize je dakle da zdravstveni sustav i pritisak na zdravstveni sustav smanjimo do maksimalne mjere kako bi omogućili da sustav funkcionira. I stoga sve mjere koje se donose i koje će se donositi u sljedećih dana idu za time da se taj pritisak smanji i da ona krivulja incidencije novih slučajeva bude što niža da nemamo veliki porast jer to jednostavno sustav neće moći podnijeti. Ono što se desilo proteklih dana je bilo za očekivati da će nam virus doći u bolnice. To se dešavalo i u Kini. Ozbirom na iskustvo kineskih kolega iz Wuhana mislim da i naše kolege u Ministarstvu zdravstva znaju što im je sada činiti, jer je ono što je najvažnije osigurati dovoljan broj liječnika i medicinskih sestara koji će skrbiti o bolesnicima. Sasvim sigurno virus je u populaciji i vjerojatno nas sljedećih dana očekuje i zabrana kretanja jer to je nešto što nam omogućava da se kontrolira širenje virusa u populaciji. To moraju biti svi svjesni. Mislim da je svjesna i Vlada i mjere koje je sada predložila idu za time da se stvari kontroliraju. Ja bih se tu osvrnuo na neke stvari koje nas sada čekaju i stvari koje su trebale biti možda još bolje riješene ovim setom zakona koji je danas pred ovim Saborom. sam prije u više navrata ukazivao da sektor rada posebno ovaj dio koji je vezan uz Hrvatski zavod za zapošljavanje na naknade koje naši radnici očekuju sa Zavoda za zapošljavanje s obzirom na to da će u mnogim djelatnostima prestati rad i da neće moći se dakle radnici neće moći imati svoju plaću da se trebalo bolje pripremiti, mislim da još uvijek ima vremena mada se kasni. Ono što treba očekivati je da u Hrvatskoj ćemo izgubiti negdje otprilike 45 do 50 tisuća radnih mjesta u sljedećih tjedan ili dva i to je činjenica koja je pred nama. To je Vlada svjesna toga. Međutim, očito da u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje nisu bili spremni jer redovi su veliki pred samim zavodom i ja ne znam zbog čega je potrebno da netko fizički dođe da bi ispunio prijavu za nezaposlenost i da bi imao pravo ostvariti naknadu. Ideja države da imamo minimalac kao kompenzacijsku mjeru je nešto što je jedna vatrogasna mjera. Međutim, trebalo je stvarno razmišljati o tome da će velik dio ljudi koji će dobiti otkaz kao tehnološki višak doći na burzu da imaju pravo na 70% svoje plaće. Pa onda će biti više će im se isplatiti da odu na burzu nego da ostanu kod poslodavca na minimalcu. To je jedna stvar koju je trebalo razmišljati kada se donosila ovakva odluka ili kombinirati dakle sredstva koja imamo na raspolaganju za isplatu naknade za nezaposlenog zajedno s ovim sredstvima koje smo mislili i htjeli alocirati za minimalac da ta ipak naknada bude nešto veća, da stimulira poslodavce da ostave radnike u radnom odnosu, a da ih ne šalju na HZZ. Već sam i premijeru Već sam i premijeru ukazao na problem naših izaslanih radnika, ali i na problem naših sugrađana koji su otišli u Irsku ili u druge zemlje, tamo se ostaje bez posla puno lakše i puno brže nego u RH i obzirom da i oni imaju pravo na naknadu za nezaposlenost, većina njih će razmišljati o tome gdje tu naknadu primati jer oni imaju pravo i mogućnost da naknadu primaju u RH. Ako Ako se vrate u RH, sredstva se onda refundiraju od Republike Irske i njima bi trebalo omogućiti da to bude što jednostavnije, što efikasnije i da taj povratak i tu traumu koju su doživjeli da ona bude što, što jednostavnija. Što se tiče samih mjera ekonomskih mislim da u tom dijelu je bilo potrebno imati jedan bolji iskorak sasvim sigurno ćemo doći do tih mjera, ima ona stara kada, stara stvar, a inače u medicini je poznato da kada imate gangrenu onda idete rezati do zdravoga, a ne režete komad po komad, tako i u ovoj situaciji u kojoj mi sada jesmo, mislim da bi trebalo biti hrabriji sa samim, samim pa tako se stranka Demokrati, mi predlažemo da se razmisli o tome da se plaće za sve radnike koji rade u svim zatvorenim djelatnostima do 8 tjedana da se osiguraju za slijedeća dva mjeseca jer sasvim sigurno da će se, da će sama kriza trajati i dalje. Također predlažemo obustavu naplate stambenih kredita na prvu nekretninu, potrebno je formirati državni jamstveni fond u tu svrhu i potrebno je osigurati da taj moratorij bude najmanje do 18. mjeseci. Podršku malim i srednjim, malim obrtnicima i samozaposlenim osobama koje su u 2019.g. nisu prihodovali više od 100.000,00 dakle oni će biti prisiljeni da obustave svoju djelatnost, većina, vrlo malo će ih smanjiti, država mora naći način kako da ih kompenzira, iz ovih mjera nismo tako nešto vidjeli. Vlada je predložila odgodu plaćanja doprinosa za plaće. Međutim, ono što mi mislimo u stranci Demokrati je da će to na kraju trebat otpisat i da je to trebalo jasno reći da se ide u otpis toga i jednostavno neće se moći stvari riješiti tako da se na kraju to kompenzira. Što se tiče prireza na plaće, to je u lokalnoj samoupravi, al mislim da lokalna samouprava mora se pošlihtati zajedno sa državom i da bi trebalo i razmišljati i o obustavi tog poreza jer nećete imati od čega naplatiti obzirom da, da ljudi neće moći, moći radit. Također obustava naplata zakupnina, poslovnih prostora u vlasništvu gradova, općina i županija je nešto što bi trebalo o tome razmišljati i Vlada je, ja mislim, trebala dati određena napustva kroz to. Sasvim sigurno da ove mjere koje sada idu za odgodama i za svim ostalima u stvari su mjere koje idu za za potpunom otplatom toga, dakle da jednostavno ljudi neće moći to otplaćivati nego će se morati otpisati. Također bi ovdje još ukazao na još jedan problem koji je vezan uz ljude koji se nalaze u statusu honoraraca, oni koji su recimo, imaju, dakle autorske honorare, nisu, dakle u onom RPO sustavu ili nisu obrtnici, dakle oni ako ne mogu raditi, ako su u karanteni, ako su na, na samoizolaciji, oni nemaju pravo na bolovanje, dakle oni nemaju defakto u onom trenutku kada ne mogu raditi, ne mogu plaćati ništa i sasvim sigurno da to dovodi do problema u njihovom radu, sasvim sigurno da smatramo da bi država osim funkcioniranja vitalnih i javnih službi, trebala jasno se i odrediti prema osobnim sferama života građana, tako da smatramo da bi u ovom trenutku trebalo porezno rasteretiti slobodne novinare, te poslodavcima osigurati određene mjere koje će imati za cilj osigurati isplatu naknade ugovorenih mjesečnih honorara stalnim suradnicima ili slobodnim novinarima. Sve su to stvari koje je potrebno u svemu tome i sagledati. Stranka Demokrati će predložiti u saboru također jedan amandman. Naime, Vlada je odlučila zahvatiti u sredstva koja su vezana za osposobljavanje osoba i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, mi smatramo da to nije primjereno odnosno s obzirom da je, da je epidemija koronavirusom da ako to idemo onda treba ograničiti ovlasti ministra jer je zakonodavac predvidio da to može ministar jednom odlukom, mi smatramo da može samo do 20% uplaćenih sredstava. Kolega Vlaović će dalje. Nastavit će poštovani zastupnik Davor Vlaović, ali isto tako mi iz HSS-a smatramo da su dijelom i kasne i da nisu dostatne. Kad kažem da dijelom kasne tj. 63 dana kasna je dokaz da su predsjednici drvne industrije, koji su prvi osjetili ovu krizu, još početkom veljače pisali Vladi i naveli s kojim problemima nailaze u plasmanu svojih proizvoda i da ne mogu osigurati tržište odnosno plasman za svoje proizvode i da će morat otpuštat djelatnike, predložit konkretne mjere, nije bilo reakcije, evo do danas, a i novo otpuštenih radnika je 500 na zavodu za zapošljavanje ovih dana prijavljeno novo ljudi koji su ostali bez posla, za njih je kasno provedba ovih mjera. Nedovoljno jel očekivali smo mi iz HSS-a konkretnije, brže pomoći obrtnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, mikro i malim poduzećima i djelatnicima u turizmu. Jer pomoć prije svega poljoprivredi i pomoć potrošaču, a i u funkciji zaštite zdravlja građana. I još jednom čestitke svim javnozdravstvenim djelatnicima policajcima, carinicima i svima onima koji su u službi koji odrađuju fantastičan posao, ali ako mi stvarno želimo biti prava i prava i pravna država, ako želimo svoje potrošače i svoje stanovništvo hraniti i imati zdravo stanovništvo onda moramo osigurati proizvodnju hrane u RH. I valjda I valjda konačno mora svima biti jasno, pogotovo u ovoj kriznoj situaciji kad su granice zatvorene, kad pomalo već nedostaje roba postaje valjda svima jasno da je nužno da Hrvatska ima dostatnu proizvodnju hrane za svoje stanovništvo. To po poljoprivredno zemljište i drugim resursima sigurno možemo. Zašto to ne činimo jednostavno nije nikom jasno i sigurno da se moramo okrenuti poljoprivredi i osiguravanju proizvodnje hrane za svo naše stanovništvo, da ono bude dostatno i da bude sljedivo što je važno u smislu zaštite zdravlja građana. Nismo iskoristili mogućnost kratke, kratkih lanaca opskrbe od polja do stola i sigurno da se moramo sad u ovom trenutku postaviti pitanje gdje su naše robne zalihe i u kakvom su stanju, 500 miliona kuna je vrijednost robnih zaliha koliko je u toj vrijednosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Slažem se ne treba dizati paniku i ministar gospodarstva mi je jutros rekao da prate 50 proizvoda stanje na tržištu, stanje na policama i da će se reagirati, da, reagirati će se, a od kud će se reagirati, ako su granice zatvorene, ako se nema od kud uvesti. Primjer je evo samo nedostaje stočne hrane, treba uvesti soju kao podlogu za proizvodnju stočne hrane, nema se od kud uvesti, a mi smo svoje izvezli. I činjenica da su naši proizvođači, naša prehrambena industrija u škarama uvoznih i izvoznih lobija. sad hoćemo i dalje radit na tome da se oni bogate, a da to ide na teret naših stanovnika i na teret naših građana, na teret naših proizvođača. Činjenica da je ova odgoda plaćanja proizvela jedan novi efekat da se ne plaća ni obveza prema dobavljaču. Imaš isporučenu robu, znamo da kupac ima da je likvidan da ima na računu, a ne plaća svoju obavezu, čeka, šta čeka. Mislim da tu Ministarstvo financija mora žurno odreagirati i poslati na teren, vidjeti tko su ti špekulanti koji u ovoj situaciji zarađuju i koji ne plaćaju svoje obveze jer će onda i ovaj proizvođač i prehrambena industrija morati otpuštati radnike ako ne može naplatiti svoju obvezu, a takvih ima evo to je dojava s terena. da kad sam rekao da ove mjere nisu dostatne podloga za to mi je bio dopis od proizvođača iz prehrambene industrije iz Slavonije koji kažu, poduzetnici smo iz Slavonije, mjere Vlade ne možemo prihvatiti, ne možemo sačuvati radna mjesta već moramo otpustiti radnike. Zašto? Prihvaćanje mjera iz ove paketa za rješavanje krize izlazimo sa dugom koji nismo imali za doprinose radnika koji nisu radili. To može prihvati jedino Plenković i Marić i ni jedan poslodavac to neće prihvatiti. Molimo vas da to kažete u saboru što i kako razmišljaju poslodavci. I nije istina što je rekao gospodin Plenković da ga podržavaju poslodavci. U potpisu poslodavci iz Slavonije. Vjerojatno slično razmišljaju i mali obrtnici i poduzetnici, mikro poduzetnici iz cijele Hrvatske i moramo naći modele da se njima otpišu dugovi jer oni jednostavno ako ne rade, ako ne proizvode ne može platiti ni radnika ni doprinose. I samo će se kroz novi kredit uvući u novi dug. Također, ovdje moram istaknuti i problematiku u drvoprerađivačkoj industriji koju sam već spomenuo, a ona je prva osjetila krizu oni su izvoznici, negdje prihodi od izvoza iz drvne industrije oko milijardu i 200 milijuna EUR-a. Preko 50.000 ljudi je zaposleno u ovom sektoru, konačno su malo živnuli i krenuli sa proizvodnjom, a podsjetio bi da su 2008. oni isto tako osjetili krizu i preko 6.500 radnika je otpušteno u ovom sektoru. Ne dozvolimo da se taj scenarij ponovi, oni traže žurne intervencije prema drvnom sektoru jer nije dostatno samo da im se odgodi plaćanje prema Hrvatskim šumama sa 60 na 100 dana iako su oni tražili 120 dana, nego traže i direktne kreditne linije od HBOR-a jer ovo što se poslovne banke nude oni ne računaju na poslovne banke jer su već prezaduženi i neće proći kod poslovnih banaka i očekuje da će to država putem HBOR-a direktnim linijama prema drvnoj industriji krenut. Također traže evo hitnu reakciju za sektor proizvodnje peleta u Hrvatskoj gdje smo konačno dosegli nekakav nivo da smo značajan proizvođač na svjetskom nivou peleta. Trenutno je u Hrvatskoj 1.000 kamiona gotove robe koju nemamo gdje plasirati. To je preko 5-6.000 radnih mjesta, a evo samo jedan primjer kako se to može riješiti. Vlada naredi HEP-u da u TE Plomin zajedno s ugljenom spaljuje pelete, da otkupit te pelete od drvoprerađivača, sačuvamo radna mjesta, ujedno imamo i ekološki pristup mičemo se od ugljena koji zagađuje okoliš. Također cijene drvne mase treba vidjeti, ići sa snižavanjem cijena drvne mase prema drvnoj industriji, a ono što je ključno to je ono što traže poljoprivredni proizvođači i ovde evo govorim i u ime predstavnika Hrvatske poljoprivredne komore, Udruge obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava Život i drugih udruga koje traže hitnu isplatu svih poticaja i to u 100%-tom iznosu do 15.4. kako bi se osigurala kvalitetna proljetna sjetva. Traže reprogram kredita, zamrzavanje otplate do završetka krize tj. …/nerazumljivo/… period od godinu dana. Traže i nove kreditne linije za obiteljska poljoprivredna gospodarstva kako bi osigurali likvidnost, plaće i bolovanje jer ako je nositelj OPG-a samozaposlen u svom OPG-u i u samoizolaciji kako će on platiti doprinose i od čega će živjeti. Mora se i njemu kao i radniku koji je u takvoj situaciji isplatiti naknada. Naravno tu su bitne i ulazne cijene repromaterijala, pa evo samo primjer goriva plavog dizela kojeg oni koriste treba povećati kvote i da mogu zasnovat proizvodnju i treba snizit cijenu plavog dizela, smanjit trošarine na plavi dizel, evo bi idealan parametar kad bi litra plavog dizela bila litra mlika, e onda bi oni mogli proizvoditi i bit konkurentni sa europskim proizvođačima. A isto tako i smanjenje cijene električne energije za farme i druge prerađivačke kapacitete, bar da plate samo potrošnju da ne plaćaju angažiranu snagu. Evo to je jedan od mjera gdje se može Vlada i HEP hitno uključiti i pomoći našim proizvođačima. Također treba pomoći i našim poljoprivrednim proizvođačima koji imaju izvoz u prehrambenoj industriji zbog zatvaranja granica, na koji način to riješit i vidjet kako omogućiti da taj transport ide i da te robe putuju, a ono što je bitno da se može ući u proljetnu sjetvu i da se osigura dostatnost hrane, evo prijedlog da robne rezerve napišu javni poziv da se organizira proizvodnja koliko treba Hrvatskoj pšenice, kukuruza, soje, šećerne repe, šećera i ugovore proizvodnju sa konkretnim rokovima otplate i sa konkretnim cijenama. To bi bila najveća i najbolja pomoć poljoprivrednim proizvođačima, a ukoliko želimo zdravu naciju i ukoliko želimo da se hranimo sa hranom koja je iz domaće proizvodnje i koja je poznatog porijekla onda pomozimo i podignimo hrvatsku poljoprivredu. Hvala.

U ime Kluba zastupnika Promijenimo Hrvatsku, Živi zid tražim stanku od deset minuta. Zašto tražim stanku? Nakon izlaganja predsjednika Vlade o paketu 63 mjere za pomoć gospodarstvu uslijed problema sa virusom korona, definitivno sam se uvjerio da taj paket mjera neće postići očekivane rezultate. Ima tu i dobrih mjera, međutim nije se pogodilo u sridu. Tražim stanku da se dodatno konzultiramo među sobom, a i sa našim stručnjacima iz stranke Promijenimo Hrvatsku. Naime, što poduzetnicima znači ovaj paket? On ne rješava ništa bitno, situacija će se pogoršavati, padat će ukupan prihod, smanjivat će se broj zaposlenih, povećavat broj otkaza. Treba odložiti odnosno naplaćivati samo PDV, sve ostale poreze, prireze, doprinose ne plaćati sve dok traje kriza. Ja sam nedavno dobio molim vas odgovor iz Porezne uprave i pitao samo koliko ima nenaplaćenog poreza, rekli su 28 milijardi kuna. Prošle godine su otpisali 2 milijarde kuna, pitao sam kome, oni su rekli to je porezna tajna ne možemo ti reć. U državnom proračunu ukupno od svih poreza na dohodak država prikupi 2 milijarde. Molim vas govorim vrlo egzaktnim pokazateljima, tražim od Vlade da postupi ovako, poduzetnicima ništa ne znači prolongiranje jer to znači nećete umrijeti za dva, tri dana, ali hoćete za par mjeseci. otpišite im poreze, prihode itd. i prema tome da se to tako rješava, otkažite nabavku 235 automobila i to tražim da se danas donese takva i da se okrenemo pravim kompleksnim i osmišljenim rješenjima za ovu krizu. I u isto vrijeme želim pohvaliti sve one koji na svojim radnim mjestima, posebno u zdravstvenom, policijskom i civilnoj zaštiti odrađuju svoj posao. Evo. Hvala. Hvala lijepo. Naravno da ću vam dati stanku pa ćemo se vidjeti ponovo u 16,05. Samo bi htio skrenuti pozornost mi još imamo jedan klub zastupnika, a nakon toga imamo prijavljen jako veliki broj pojedinačnih rasprava, ja se nadam da ćemo to sa replikama uspjeti završiti prije kraja današnjeg dana odnosno prije 24,00 sata. Evo, vidimo se kao što sam rekao u 16,05.